ruku za nemilu pljačku i nemili događaj. Očito hrvatski narod ne razumije o kojoj se pljački radi. radi se o pljački gdje možemo govoriti o 300 dječjih vrtića, znači svaki grad je mogao napraviti dječji vrtić za novac koji je sio na račun jednog umirovljenika. Stoga o ovoj ozbiljnosti, o uništavanju energetike, naše INA-e, poskupljenju, cijenama tu pljačku plaća narod. Odgovornost HERA-e je je istinita, međutim odgovornost je Plenkovića i njegove Vlade jer je on imenovao te ljude koji su bili masno plaćeni ne da pljačkaju, nego da vode brigu i reguliraju energetiku na području Hrvatske. INA je devastirana, INA je pljačkana, mađaroni kojih su to naravno predali u ruke su napravili najveće zlo hrvatskome narodu. Hrvatska država ima 70% proizvodi električne energije za svoje potrebe, a vi ste je opljačkali. Da li smo mi u Domovinskome ratu borili se za pljačku ili smo se borili za opstanak ljudi na ovim područjima. Stoga još jednom dok ne dođe ovaj ravnatelj kolege iz oporbe, a i vi vladajući ako imate savjesti je besmisleno raspravljati, stoga tražim stanku da pozovete ravnatelja dosadašnjega HERA-e jer novi nije imenovan. Hvala Kolegice Benčić, izvolite. ovdje nema da odgovara na pitanja predsjednika, dosadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća HERA-e gospodina Žambokija kojeg smo ovdje očekivali, a s druge strane ovdje je njegov zamjenik. Želimo ponoviti još jednom da se radi o situaciji u kojoj je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća na Odboru za gospodarstvo otvoreno tvrdio da ne vidi problem i da ne vidi odgovornost HERA-e u činjenici da nije primijetila da se plinom iz INA-e trguje na način na koji se trgovalo pri čemu se i INA oštetila za milijardu i nešto kuna, a državni proračun za sve ono što je na tome trebao naplatiti. Nije primijetila ništa čudno u tome da jedna mala, mali opskrbljivač u Slavoniji uzima 5 puta više plina nego što uzima inače. Nije primijetila ništa sporno niti u tome da onda trguje tim plinom dalje po cijeni koja nije tržišna. Također dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HERA-e rekao je da ne spada u nadležnost HERA-e netržišno ponašanje kod fiksnih ugovora kada se prodaje plin po 20 eura po kilovat satu u vrijeme kad je 130 eura po kilovat satu cijena na tržištu. Dakle, to ništa nije sporno za HERA-u i ništa nije bilo upitno u pitanju vašeg nadzora. I želim još jednu stvar ovdje naglasiti. I predsjednik Upravnog vijeća HERA-e kao i vi koji ste došli umjesto njega ovdje ste bili članovi HDZ-a, a znamo da predsjednici upravnog vijeća kao i članovi Upravnog vijeća ničime ne smiju dovesti u pitanje samostalnost rada agencije. …/Upadica predsjednik: isteklo vam je vrijeme. Sada je na redu kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Tražim stanku u trajanju od 20 minuta u ime kluba CENTRA i GLAS-a. Gospodin Žamboki je dao ostavku ali njega razrješuje Hrvatski sabor. Gospodin Žamboki je na Odboru za gospodarstvo došao i probao nam objasniti nemoguće. Prema tome, apsolutno mislim da je red da dođe jednako tako u ovaj Dom i na plenarnoj sjednici proba objasniti ono što nam je objašnjavao na Odboru za gospodarstvo nemoguće, da HERA nije ništa kriva kao da smo mi zemlja sa 50 milijuna stanovnika i kao da smo zemlja u kojoj imamo 100 različitih tvrtki koje se bave tim poslom, a imamo 14. I HERA nije mogla za 14 tvrtki utvrditi u kakvom je stanju. HERA čak štoviše nije radila svoj posao. Ako dopustite podsjetit ću vas na Uredbu REMIT-a koja kaže da HERA mora prijaviti sve sumnjive transakcije na veleprodajnim tržištima. Pa kolege i kolegice, pa što su oni radili? Pa čvrsto žmirili jer o čemu mi govorimo da bi bili potpuno jasni. Po 20 eura se plin iz INA-e prodavao dvjema tvrtkama da bi te tvrtke putem nekog protočnog bojlera koji se nalazi u Luxembourgu nazad taj plin prodavao toj istoj INA-i odnosno HEP-u po 140 eura, ali da taj plin nikud nije otišo, on se i dalje nalazio u skladištu Okoliu. To je priča u kojoj se ni američki filmaši ne bi usudili snimiti onaj neki trećerazredni ili četverorazredni film, a to je situacija koju mi imamo i netko nas želi uvjeriti da nitko ništa nije znao i da oni svi rade po zakonu. Pa po čemu bi trebali raditi, ako ne po zakonu, ali u HERA-i su čvrsto žmirili i držali lojtre ovim transakcijama. Hvala lijepo. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku, ali isto tako, molim vas da tu stanku ovaj put doista i odobrite, a ne da sukladno Poslovniku samo nastavimo raspravu. A zašto tražimo stanku? Zato što se u Hrvatskoj dogodilo nešto strašno. Strašno. Iz nacionalne energetske naftne plinske kompanije iscurio je plin. HDZ-ovac u INA-i je firmi Plenkovićevog prijatelja prodavao plin po 20 eura da bi ga ovi dalje preprodavali po 200 eura i nitko u državi to nije primijetio ili nije htio primijetiti ili mu je rečeno da ne primijeti, dok jedna banka u stranom vlasništvu nije reagirala. E onda se ovo više nije moglo prikriti. E onda se ovo više nije moglo tajiti. INA je opljačkana za milijardu kuna u režiji HDZ-ovca iz INA-e i Plenkovićevog prijatelja. To su, poštovane kolegice i kolege, činjenice. A ova gospoda koji ovdje sjede sada pred nama nisu ništa vidjeli, nisu ništa primijetili, nisu ništa čuli, nisu ništa znali i mi onda govorimo o povjerenju u institucije. Pa kako da imamo povjerenje u institucije kad te institucije ne reagiraju kad im se pred nosom odvija pljačka stoljeća. Pred nosom. 14 trgovačkih društva su trebali kontrolirati. 14. Ne 140 ili 1400, 14, ni to nisu bili u stanju. Pitam se da u priču nisu bili upleteni HDZ-ovac iz INA-e i Plenkovićev prijatelj, da li bi onda reakcija bila promptnija. Da li bi onda možda vidjeli, čuli, znali ili reagirali? To nikada nećemo saznati. Ali ono što moramo znati je da odgovornost ne može biti samo na jednom čovjeku, ovdje ne može stati samo na tome da visi Pedro, moraju otići svi oni koji su bili upleteni u ovu svinjariju, i vi drugi članovi Upravnog vijeća, ali isto tako i ministar i Vlada

Dobivate drugu opomenu. Molim vas, kakvo je to ponašanje? Imali ste više vremena jer je kolega zaboravio uključiti ovo, tako da, tu sam pustio čak i onda još, još.

Ovdje se ne radi o pljački od 10 kuna, 100 kuna, 1000 kuna, milijun, nego o pljački od milijardu kuna. HERA nije odradila svoj posao ili su ljudi koji su u Upravnom vijeću nesposobni ili su suodgovorni za ono što se dogodilo u INA-i jer nisu radili svoj posao ili su primijetili pljačku pa su zažmirili i mi danas ovdje trebamo raspravljati o aferi koja bi uzdrmala i puno bogatije države od Hrvatske, zbog koje bi bar 20-ak glava trebalo pasti u figurativnom smislu, izgubiti svoje fotelje i ne može biti samo jedan odgovoran za sve to. Također se postavlja pitanje zašto je Vlada tek ovih dana donijela odluku o zabrani izvoza hrvatskog plina upravo kada smo mi u Hrvatskih suverenista pokrenuli tu interpelaciju u HS-u i počeli prikupljati potpise, a imala je to mogućnost napraviti još od veljače kada je uspostavljen krizni tim. Zašto se do sada hrvatski plin mogao izvoziti i zašto se nije donijela odluka o zabrani izvoza i sirove nafte? S jedne strane, zatvaramo rafineriju i pretvaramo se u energetskom smislu u koloniju nekih drugih država. Sada će stanku obrazložiti kolega Mlinarić, izvolite. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući. Tražim stanku u trajanju od 20 minuta u ime Kluba Domovinskog pokreta da još jednom prođemo ovu neviđenu pljačku koja se dogodila u INA-i u iznosu od milijardu kuna, a ljudi koji su trebali nadzirati i paziti da se to ne dogodi, danas nisu tu ni u sabornici, mislim na ravnatelja HERA-e. Ova pljačka koja se dogodila u takvim razmjerima, ja ne znam jesu naši ljudi uopće svjesni koliko je to novca. Kad se kaže milijarda kuna, to je apstraktno za umirovljenike naše koji jedva preživljavaju osim za onog umirovljenika koji je dobio pola milijarde kuna na svoj tekući račun i nažalost od svih institucija da je reagirala jedna strana banka, da je prijavila takav, takvu količinu veliku novca na računu umirovljenika i onda se počinje odmotavati klupko. I onda nas premijer Plenković pokušava uvjeriti da on o tome ništa nije znao, da je to 4. ešalon u INA-i i da on to ne može sve nadzirati. Samo postavljam ovdje pitanje tko je imenovao te ljude, je li to imenovala Vlada RH, a jeste, htio bih još naglasiti koja smo mi država, nas pljačkaju od devedesetih godina, prvo su nam krali naftu u Krajini u Đeletovcima izvozili sedam godina ništa nismo tražili niti odštetu od Srbije za tu ukradenu naftu od sedam godina. A nažalost sad kad su došli naši lopovi oni kradu i više nego što su krali ovi iz Đeletovaca. Samo se pitam ko je tu gori? Hvala.

tražimo također stanku da se malo dodatno još konzultiramo oko cijele materije i oko izvješća HERA-e koja je pred nama. Ali važno je napomenuti, nema potrebe braniti pozicije ljudi koji su bili upetljani u cijeli ovaj proces i cijelu ovu aferu. Nitko normalan u Hrvatskoj to ne može braniti niti bi to bilo imalo normalno na bilo kojoj razini. Ali Bogu hvala kao što vi velite pljačka ona se nije dogodila jer su institucije države ipak u jednoj drugoj fazi odradile svoj posao, primijetile pokušaj kriminala koji se dogodio sa pozicije INA-e i poslovnih odnosa koje je INA imala sa drugim društvima i eto u tom dijelu ipak su institucije odradili svoj posao. U svakoj aferi treba jasno pokušati vidjeti koja je to pojedinačna odgovornost svakoga pojedinca i koja je to odgovornost određenih institucija, pa tako i u ovoj aferi. Vlada RH jasno je za odgovornost prozvala Upravu INA-e koja je prije svega trebala na kvalitetniji i ozbiljniji način upravljati poslovnim procesima i trgovinom energenata u ovom slučaju plina. Na sjednici Odbora za gospodarstvo otvoreno smo razgovarali o izvješću HERA-e imali smo i dodatnu tematsku sjednicu na tu materiju gdje smo otvorili pozicije zakonodavnog okvira i svega onoga što je HERA mogla napraviti kvalitetnije i bolje prema našem viđenju kako bi se ova afera na neki način prevenirala. U tom smislu eto ja neću naravno apelirati na nikoga da koristi ovakve ili onakve riječi ili da smirimo tenzije, danas ćemo čut izvješće HERA-e oni će sa pozicije sebe gledati kako i na koji način vide taj cijeli proces. Važno je

Hvala lijepo. Kolega je povrijedio čl. 238. omalovažava i obmanjuje hrvatske građane jer pljačka je se dogodila, pljačku je otkrila ne hrvatska vlada nego je otkrio bankar koji radi u banci kad je vidio kolika je to transakcija nevjerojatna. Ponavljamo, milijarda kuna govorimo o milijardi kuna, tako da se pljačka dogodila, pljačke se događaju i minimalna pristojnost bi bila da ova vlada da ostavku i da idemo na izbore prema hrvatskim građanima nakon ove pljačke i odgovornost Zahvaljujem. 236. kolega Tušek pljačka se dogodila, ne možete reć da se nije dogodila, a otkrile su je europske institucije, kao što mnoge pljačke u Hrvatskoj sada otkrivaju europske institucije.

su odradile svoj posao vrijeđa zdrav razum hrvatskih građana i svih nas ovdje u HS-u. Pa upravo su ljudi koji su bili na čelu pojedinih institucija omogućili ovakvu pljačku koja se dogodila, o tome se i radi. Znači što su odradile? Apsolutno ništa. I vi dobivate opomenu jer ovo je replika. Sada ćemo čuti još jedan zahtjev za stanku, kolega Pavić izvolite. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovani predsjedniče u ime kluba Socijaldemokrata tražim stanku od 10 minuta da bismo još jednom sagledali dalekosežnost posljedica odluka koje su donesene u HERA-i, a nažalost bile su protivne zakonu. Nije nam jasno kako se baš poklopilo da firma koja je dobila dozvolu za rad mimo zakona nakon toga dobiva mogućnost da trguje plinom ponovo mimo zakona i da potkrada INA-u i našu državu i nakon toga nitko ništa ne zna. Niko ne zna ništa u HERA-i, ne zna nitko ništa u INA-i, ne zna nitko u vladi, a novaca nema. I nije točno, nije točno da je novac spašen. Spašen je jedan dio novaca i to onaj dio novaca koji je nađen na računima onih koji su sudjelovali u pljački. Koliko ih je ukupno bilo u pljački? To ne znamo. Znamo da je jedna dio novaca potrošen na nekretnine, da su se nekretnine kupovala. I postavlja se pitanje zašto nijedna institucija u Hrvatskoj nije reagirala na tu kupnju i zašto nije pitala odakle taj novac? I pitanje je što je sa tim nekretninama? Hoće li i one biti blokirane i hoće li netko za to odgovarati? Isto tako postavlja se pitanje što je sa zapovjednom odgovornošću? Zna se tko je imenovao ljude u HERA-u, zna se tko je imenovao ljude u Upravu INA-e, zna se tko je imenovao u Nadzorni odbor INA-e prema tome mora postojati odgovornost koja je i u vladi. I ne može ministar reći da ništa ne zna jer je on davao naređenja kako će se raditi u HERA-i i kako će se raditi u INA-i. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika zbog toga što je sramotno da nam sada već bivši direktor tj. upravitelj HERA-e nije ovdje tu. Za tu plaću koja je veća od premijerove čovjek je tu trebao i ako treba i dubst na glavi cijelo vrijeme dok ga mi ispitujemo. Ovo je pljačka neviđenih razmjera, ovo tu je sramota za cijelu ovu Hrvatsku državu. A propo toga da su tu institucije nešto reagirale, institucije uopće nisu reagirale. Znate kako funkcioniraju institucije na način kada je neko nepoželjan vladajućima poput recimo gradonačelnika ili načelnika poput mene? Da na jedno gradilište dođe 50 različitih inspekcija od građevinske, rudarske, porezne i ostalih ali ostale se ne dira. Znači čovjeku sjedne 500 milijuna kuna što je napravila porezna? Što je radila ta institucija u ovom tu slučaju? Ništa nije napravila, tako da nemojmo govoriti da su nekakve institucije tu napravile nekakvi posao. Nisu napravile ništa! Pravosuđe također ne radi ništa. Znači čovjek je izašao iz pritvora i radi afere vjetroelektrana drugi dan je dao OMS-u automatski dozvolu da može trgovati plinom. O čem mi tu pričamo? Kakve institucije? Mi nemamo institucije, mi smo na razini afričkih diktatura. Još smo i gori, tako da ovo tu sve zajedno je jedna sramota i tu trebamo imati pauzu dokle god se čovjek tu ne pojavi, ne odgovara za svoje zločine. Hvala. Imamo povredu Poslovnika kolega Beljak, izvolite. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa. Članak 238. Mislim da je moj prethodnik zadnji koji bi trebao govoriti o kriminalu, a ne o DORH-u, o ne znam nekakvim nečinjenjima jer je riječ o čovjeku koji je sklopio ugovor sa privatnim poduzećem gdje je iznajmio zemljište za 20000 kuna godišnje, odnosno za manje od lipe po kvadratu. Tu bi trebale reagirati institucije. Da je to napravio bilo koji gradonačelnik u Republici Hrvatskoj već bi davno ležao u buksi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Beljak, znadete i sami da nije povreda Poslovnika, nego je replika pa dobivate opomenu, a vidim da će odgovoriti kolega Zurovec. Izvolite, povreda Poslovnika. **Zurovec, Ja smatram da bi se trebala oporba ipak ujediniti, a ne ovakvim prizemnim glupostima se baviti što se tog dijela tiče, a za razliku od gospodina Beljaka mene policija nije vezala lisicama za radijator. Dobro, to da li ćete se vi ujediniti je vaša stvar, nemojte s time opterećivati nas, to mi nemamo s time veze. Dobivate i vi opomenu naravno. Ali evo još jednom kolega Beljak povreda Poslovnika, izvolite. **Beljak, Krešo (HSS)** 238. dakle ovo je vrijeđanje, mislim

**Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine predsjedniče, smatram da ste pogriješili u primjeni Poslovnika davši opomenu kolegi Zurovcu, a ispravno primijenili Poslovnik davši opomenu kolegi Beljaku. Dakle, kolega Zurovec je rekao ono što ste i vi, da je kolega Beljak povrijedio Poslovnik i nije zaslužio opomenu

Sjednite si lijepo, ja sam vrlo pažljivo slušao i kolegu Beljaka i kolegu Zurovca. Oni su vodili neke svoje osobne tu rasprave. jedan i drugi su pritom povrijedili Poslovnik. Neću ulaziti u sadržaj onoga što su izgovarali, ali to nisu bile povrede Poslovnika i zato su dobili opomene.

Povrijeđen je članak 238. Upravo ova Vlada je donijela Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i po tom zakonu su banke prijavile i po tom zakonu je upravo Ministarstvo financija i njihova Porezna uprava reagirala, tako da ova Vlada je donijela pravni okvir, po njemu radila i novac koji je bio na tim računima stoji na poslovnom računu državnog proračuna. Kolega Pavić, dobivate opomenu. Ovo je isto tako bila replika. Vi ste se javili kolega Bauk za što? **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine predsjedniče sukladno Poslovniku najavljujem svoj prigovor Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, jer smatram da sam dobio opomenu iako nisam prekršio Poslovnik, jer u stvari nisam koristio repliku, samo sam upozorio da gospodin

O.k. Vi imate svoje poslovničke mogućnosti pa ih iskoristite. Sada ćemo napraviti stanku budući da ste svi inzistirali na 20 minuta, evo 20 minuta pa nastavljamo u 11

Poštovane kolegice i kolege, evo nastavit ćemo sa radom pa ćemo, pa će sada u ime izvjestitelja govoriti poštovani zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Željko Vrban, izvolite.

Poštovani predsjedavajući, poštovani

Na početku da se ispričam članovima Odbora za gospodarstvo za neprisustvovanje jer ova situacija me zatekla na službenom putu jer ja sam se sinoć Može, može, može, može. Samo dok se malo ne snađem. Znači ispričavam se članovima Odbora za gospodarstvo zbog neprisustvovanja na sjednici jer zateklo me na službenom putu koji je bio planiran mjesec dana ranije Hvala. dalje? Znači, ponovit ću još jednom. Ispričavam se članovima Odbora za gospodarstvo zbog neprisustvovanja na sjednici odbora jer me zatekla ova situacija na službenom putu. Danas ću pokušati prezentirati Izvješće o radu HERA-e za 2021. g. O Izvješću mogu reći da je znači ono strukturirano kao i svih prethodnih godina po preporuka CEER-a, znači Europskog udruženja regulatora, ono značajno ne mijenja strukturu zbog mogućnosti usporedbe s prethodnim razdobljima, a sadržajno se nadopunjava na svaku godinu. Tako i ovo Izvješće strukturno identično izvješćima iz prethodnih godina.

3 načina rada, znači Agencijom je predsjedao bivši predsjednik Upravnog vijeća g. Jureković, prvih 9 mjeseci, do dolaska novog predsjednika 2 tjedna sam obavljao tu dužnost kao zamjenik ja, a onda do kraja godine to je obavljao sadašnji predsjednik g. Žamboki. predsjednik g. Žamboki. HERA ima Upravno vijeće na vrhu koje se sastoji od predsjednika i 4 člana. Predsjednik Upravnog vijeća vodi i organizira rad Agencije, a članovi Upravnog vijeća odlučuju na sjednicama upravnog vijeća o predmetima koji dođu na sjednice koje se pripremaju u stručnim službama i vođene su pod direktorima sektora i službi. Izvješće, znači prezentirano na način da, znači pregled energetskog sektora po vrstama energenata. Električna energija, u prošloj godini zabilježeno je povećanje potrošnje električne energije za 7,1%, a struktura energije je bila na način da je 91,6% bilo iz domaćih proizvodnje, što je ovoga, velik udio, a uvoz je bio 8,4%. U domaćoj proizvodnji

proizvedene električne energije je da je 54,7% iz obnovljivih izvora energije, znači imamo velik udio hidroelektrana i obnovljivih izvora energije, a mali obnovljivi izvori, mali obnovljivi izvori su 9% ukupne potrošnje. Mali obnovljivi izvori najviše na ovoga, na niskom naponu i to znači kod, u obiteljskim kućama i kupcima kupcima sa vlastitom proizvodnjom imaju najveći porast povećanja, od 17,4% proizvodnje električne energije u prošloj godini i taj trend se nastavlja i u ovoj godini. Prošlu godinu, znači najznačajnije obilježje na tržištu, na veleprodajnom tržištu električne energije bilo je povećanje cijena. Započeli smo godinu na veleprodajnim tržištima sa oko 50 eura po MWh, a završili smo godinu sa negdje oko 250 eura po MWh. Povećanje cijene električne energije ovako u prošloj godini, ono je isključivo posljedica poremećaja na tržištima energije, odnosno prvenstveno plina, što se reflektiralo i na ostale energente jer tržišta energenata su međusobno povezana, znači iz različitih izvora se proizvodi električna energija, kad jedan energent poskupi, to se reflektira i na cijenu drugog je drugi kompariraju i mogu vjerojatno ostvariti višu cijenu jer to je tržišni mehanizam. Cijena plina je bila, je prvi energent koji je prošle godine, krajem godine u zadnjem kvartalu krenio na europskim tržištima gore i to se reflektiralo na cijenu električne energije. Ono što je, kako se to prošle godine reflektiralo na maloprodajno tržište, znači .../Govornik se ne razumije./... na maloprodajno tržište to se je reflektiralo uglavnom neznatno, a samo na kupce kojima su krajem godine istekli ugovori i onda su kupci, poduzetništvo kojima su istekli ugovori i onda su oni morali dobiti tržišne uvjete. I onda su oni dobivali na žalost ponudu koja je na tržištu ili pet puta veću. To je rezultiralo da kupci kućanstva vraćaju se na univerzalnu opskrbu, a dok kupci poduzetništva prelaze na zajamčenu opskrbu i primijećen je značajan prelazak kupaca poduzetništva 1% broja kupaca poduzetništva prelaska sa tržišne na zajamčenu, a što donosi oko 8% ukupne potrošnje. I to je bilo najznačajnije na tržištima vezano za električnu energiju. Na području opskrbe plinom, kod plina je malo drugačija situacija. Zabilježeno je smanjenje potrošnje od 2,1%. Zašto? Vjerojatno zbog povećanja energetske učinkovitosti plin se dominantno koristi za grijanje kuća, za grijanje a povećanjem energetske efikasnosti dolazi do smanjenja energenta za grijanje. Struktura plina osigurana za kupce u Republici Hrvatskoj je da je iz domaće proizvodnje osigurano 22,5%, iz skladišta 15%, osigurana su značajne količine iz LNG terminala. Znači Hrvatska je što se tiče opskrbe plinom u vrlo dobroj poziciji, jer imamo LNG terminal koji može zadovoljiti u najvećoj mjeri naše potrebe i možemo reći da je situacija što se tiče Hrvatske stabilna što u ostalom dijelu Europe nije baš tako. Što se tiče kretanja na veleprodajnom tržištu godinu smo počeli sa cijenom negdje oko 20 eura po megavat satu, a godina je završila na veleprodajnim tržištima u EU na negdje oko 200 eura po megavat satu. Zašto je do toga došlo? S jedne strane dogodilo se povećanje potrošnje u EU, a s druge strane došlo je do smanjenja opskrbe. Dva trenda koji djeluju na cijenu u istom smjeru, znači i povećanje potrošnje i smanjenje ponude dovodi do povećanja cijena. Još jedan od bitnih elemenata šta se dogodilo na europskim tržištima je da je prošla godina u jednom većem dijelu završila nepopunjavanjem skladišta. Znači u nekim državama skladišta su dočekala zimu da nisu bila popunjena i zbog toga je ove godine donešena Uredba o obvezi popunjavanja skladišta do određene razine. Ovisnost Europe o uvoznom plinu iz Rusije je bila oko 40%, a ove godine je to smanjeno negdje na 9%. Na maloprodajnim tržištima u Hrvatskoj govorim u širem kontekstu jer veleprodajna tržišta su povezana, Hrvatska nema burzu plinom i trži se na europskim burzama. Na maloprodajnoj strani došlo je da se cijene koje su poremećene na veleprodajnim tržištima počele prelijevati na kupce na maloprodajnim tržištima. Isto tako, kupcima kojima su istekli ugovori morali su sklapati nove ugovore i dobivali su tržišne ponude koje su bile, evo vidimo 10 puta veće. veće. Ali uspoređujući prosječne cijene u EU i u Hrvatskoj možemo reći da imamo u Hrvatskoj cijene plina ispod prosjeka EU, to znači poduzetništvo je za jedno 2% manja cijena, dok za kućanstva je značajno, 46% niža cijena plina u Hrvatskoj u odnosu na ostatak EU. I to bi bilo sve o tržištima plina i značajnijim događanjima na plinskom tržištu u prošloj godini. Tržišta nafte. U Hrvatskoj je zabilježen pad proizvodnje naftnih derivata za 4% dok je povećan isto tako uvoz za 3,7%. Znači koliko se, u omjerima koliko je pala proizvodnja toliko se povećao uvoz i to je očekivano. Nešto ima smanjenja. To je znači vjerojatno zbog energetske učinkovitosti i neznatno. Cijena nafte također je na tržištima doživjela značajne promjene isto zbog istih razloga kao i plina. Što se tiče toplinske energije, toplinska energija je doživjela povećanje potrošnje u prošloj godini od 8% i cijena poremećaja na veleprodajnim tržištima nije se prelio još na kupce na maloprodajnim tržištima za toplinu. I što se tiče ukupnog pregleda stanja energetskog sektora, znači Hrvatska je u jednoj dobroj poziciji. Što se tiče električne energije imamo preko 90% vlastite proizvodnje, uvoznici smo, znači nismo države koje su značajni ovisnici o uvozu. Što se tiče plina imamo značajan uvoz, ali imamo potencijale skladištenja, imamo vlastitu proizvodnju, potencijal skladištenja i LNG koji nam omogućava sigurnost opskrbe. Cijene to je drugo pitanje. Čim si vezan na LNG vezan si na svjetske burze i na svjetske trendove. Vezano za to donesene su neke mjere na razini EU, na razini Hrvatske. Znači ide se, neke mjere kojima se ovaj poremećaj koji je izazvan na neki način nam ublažio utjecaj na krajnje kupce i sa pretpostavkom da on ima ograničeno vrijeme trajanja, da on neće trajati jako dugo. I cijene znači na EU bili smo svjedoci da je donešena nedavno uredba, a i Vlada je u prošlom periodu sa dva paketa donijela mjere za ublažavanje cijena na tržištima energenata. I što se tiče Godišnjeg izvještaja o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije to je ono što sam mislio da treba istaknuti što je razlika u prošloj godini u odnosu na prethodne godine jer izvješće je kao što sam i rekao na početku strukturirano i ono puno podataka se prenosi iz prethodnih godina. Sada bih se osvrnio na drugi dokument koji je predmet ovoga, znači izvršenje proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije. Hrvatska energetska regulatorna agencija je neovisno tijelo koje ima znači neovisno financiranje. Financira se iz naknada za obavljanje energetske djelatnosti koje plaćaju energetski subjekti i ostalih naknada koje pruža energetskim subjektima. prihodi Hrvatske energetske regulatorne agencije ovise o prometu subjekata koji se bave energetskim djelatnostima tako da su oni varijabilni teško ih je nekada predvidjeti koliko će se dogoditi ali imamo neke bilance i projekcije pa to manje-više bude prilično točno. Prihodi su ostvareni u iznosu od 30 miliona 653 tisuće kuna, a rashodi od 28 miliona 499 tisuća kuna. Razlika između prihoda i rashoda je 2 miliona 153 tisuće kuna koje ide u rezerve i po obično se prenosi u državni proračun. Hvala lijepa imamo cijeli niz replika, krenimo redom. Prvi je poštovani kolega Kirin. Poštovani dopredsjedniče, poštovani predstavnici HERE, poštovani tajniče. HERA je neovisno regulatorno tijelo s javnim ovlastima s temeljnom zadaćom provođenja regulacije energetskih djelatnosti u RH i s obvezom godišnjeg izvješća u Hrvatskom saboru što ih čini recite da li i kako je ovo događanje u INI ostalo nedetektirano, da li je ovo što bi trebalo potaknuti vlasnika na uvođenje pozicije risk menadžera što imaju mnoge velike kompanije na zapadu, da ne bi mnogi koji su pozicionirani, a nepošteni mogli jednostavno povlačiti ovakve poteze. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zamjenik predsjednika odgovor. Ovako, što se tiče nadzora tržišta u ovoj situaciji u INI znači tu je temeljna pretpostavka je funkcioniranje tržišta. Regulator se ne smije petljati previše u funkcioniranje tržišta ali treba nadzirati tržište. Šta to znači? Uredba koja propisuje šta je nadzor tržišta definira dva, dva načina dva načina kršenja tržišnih odnosa. Interno, trgovanje internim informacijama i zloupotreba tržišta. Šta to znači? Znači ako netko prenosi neku informaciju o potražnji ili ponudi i vidi se netko tko nije kupovao i ne zna se za koje kupuje treba reagirati. Isto tako ako netko umjetno spušta niske cijene ili podiže cijene to je predmet nadzora. Željko (HDZ)** Hvala lijepa, hvala lijepa ograničeni smo s vremenom. Poštovani zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kako ste vi dali licencu OMS Upravljanju gospodinu Husiću, temeljem čega ste dali tu licencu? li osjećate krivnju za ovu pljačku? Je li za ovo vas pljačka i tko je odgovoran za ovu pljačku šta je se napravila dok se isto hrvatski branitelji ubijaju, umirovljenici gladuju, da li je za vas ovo pljačka to vas pitam? I kako ste dali licencu, po kojem kriteriju ste dali OMS-u dozvolu bilo kakvu gospodinu Husiću? Koja je njegova referenca, koji ste vi čitali išta ili vas je zvao premijer možda ili tko vas je nazvao? Recite ovdje javnosti tko vas je nazvao da date tim ljudima licencu? To me zanima. Nije ovo ovde crkveni oltar, niti predstavljate se ovdje nekim duhovnikom. Zbog čega ste dozvolili ovu pljačku? Tko vam je naredio da date licencu tim osobama? Tko vam je to naložio? Recite ime i prezime. Osobu koja nema nikakve reference. Licenciranje je jedan od postupaka kojim, koji se obavlja u energetskom, regulatornim agencijama. evidencije na, znači tržišnih, tržišnih djelatnosti ima ulogu evidencije energetskih subjekata koji se bave tržišnim djelatnostima da bi ih mogli ne nadzirati već da bi mogli ovoga obračunavati im naknadu za obavljanje energetske djelatnosti. Tržišne djelatnosti su prepuštene tržištu. obavljanje neke djelatnosti znači što se tiče licenci u Europi postoje različiti pristupi. 9, 30% država ima licenciranje, 30% ima evidentiranje, 30% ima da uopće nema. Samo registriraš tvrtku i obavljaš posao.

Tko je dao i provjerio reference za licencu Husiću koji nema poima, vi ste dali. Mene zanima pitanje tko je vama to naložio? Da li premijer, zamjenik premijera, ministar, saborski zastupnik jer vi znate da ste znali osobi koja nema poima o plinskom biznisu, o tržištu i ovo je čista korupcija i kriminal i zbog ovoga vlada i vi morate otići odmah isti čas. Kolega Bulj to je, znate i sami bila replika pa dobijate drugu opomenu. Poštovani zastupnik Grbin. **Grbin, Znam da vi niste danas trebali biti ovdje, znam da je to trebao biti ravnatelj, ali on, on je odlučio izbjeći odgovore na pitanja i gurnuo je vas u vatru. A vi ipak obnašate određenu dužnost i red je da nam date odgovore na neka pitanja, a ja ću vam postaviti dva. Vi kao regulator kontrolirate tržište, imate uvid u promet, imate uvid u ugovore. Jel' tako? Pa niste li trebali primijetiti da netko kupuje po 20, a prodaje po 200 i da vam za to zazvone neka crvena lampica? To je prvo pitanje. A drugo

i prijedloge za unapređenje, znači mi nemamo izvršne kontrolne mehanizme na tržištu. Problem prosječnih cijena koje dobiva agencija je u tome da mi ne vidimo ugovore. Ugovori se kontroliraju na razini EU. Tamo se Tamo se vidi ugovor, ali što se tiče cijena da odgovorim, ističe mi vrijeme. Znači ne vidimo trenutak kad je sklopljen ugovor. Netko je mogao sklopiti ugovor 2019. po 20 eura i prodavati ga 2022. preprodavat ga i to tko je mogao znati da će cijena otići 10 puta gore. Znači vjerojatno danas na tržištu ima više subjekata koji imaju nabavnu cijenu 20 eura, koji su ugovorili 2020. dugoročni ugovor. Oni mogu odlučiti hoće to koristiti za svoje kupce ili će raditi preprodaju toga. Možda imaju viškova, možda su kupili više. Zbog toga je to teško reći, znači nije to jedini subjekt koji je imao nabavnu cijenu po 20 eura. Poštovana zastupnica Marić. Hvala lijepa. Poštovani gospodine Vrban, vi ste već neko vrijeme u HERA-i jel' tako? …/Upadica Vrban: Da./… Znači znate kako stvari funkcioniraju i kako bi trebale funkcionirati. Supruga vam još uvijek radi u HERA-i? To je prvo pitanje, pa ćete mi reći. A druga stvar nastavno na ovo što smo već bili govorili, a i o čemu će biti govora. Dakle, vi ste davali dozvole za tvrtke za opskrbu, odnosno trgovinu Jeste li vi uopće provjeravali kome dajete te dozvole? Dakle, sad je u medije izašlo ovo oko OMS upravljanja, gdje vam je jedan zaposlenik koji je imao 2020. poslovanje minus 60 i nešto tisuća kuna, dakle uopće nije imao uvjete da bude uključen u ovaj energetski proces. Dakle, jeste li vi uopće koga provjeravali? Jer na taj način ste zapravo kršili posredno zakon. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zamjenik predsjednika, izvolite. Što se tiče provjeravanja, gledajte HERA je provjeravala. To su radile stručne službe. Ja sad, ja kao član Upravnog vijeća ne vidim te dokumente. Ja dobijem analizirani dokument kojim se daje prijedlog da se to ili odobri ili ne odobri sa argumentima kojim. Znači ja vam iskreno vjerujem da su stručne službe korektno provjerile dokumentaciju i predložile nama da su ispunjeni uvjeti za izdavanje dozvole. **Reiner, Poštovani mene zanima da li ste bili svjesni toga da je Plinara istočna Slavonija preko noći proširila i promijenila svoju djelatnost sa opskrbe na trgovinu? jel' vam to uopće bilo sumnjivo? A drugo, mene zanima sljedeće da li je OMS upravljanje imalo financijski kapacitet da garantira Plinari istočna Slavonija plaćanje isporučenog plina? Naime, meni je prilično neuobičajeno da se isporuči plin tvrtki koja nema ni 20 000 kuna na računu, pa me zanima koliko je to u principu učestalo ili da li je potrebno političko pokroviteljstvo za tako nešto? Poštovani zamjenik predsjednika. **Vrban, Željko** Vaše pitanje je pogodilo bit problema. Znači pitanje je kako je OMS upravljanje dalo garancije, znači na slobodnom tržištu sve je pitanje garancija. Kako ćete garantirati da ćete nešto platiti? Ako idete na burzu morate prethodno platiti sudjelovanje i garantirati da ćete to moći što kupujete platiti. U bilateralnim ugovorima je pitanje povjerenja između subjekata koji ugovaraju. jer to je, mi ne nadziremo bilateralne ugovore u tom kontekstu. To je kako je, ja se sad ne mogu sjetiti prethodni od zastupnika je rekao to je risk menagement. To je pitanje svake tvrtke kako će zaštititi svoje interese. Ne može regulator zaštiti interes ako netko želi praviti poslovnu štetu. Regulator je tu da osigurava da tržište funkcionira, da nema manipulacije tržištem. To znači umjetne cijene, visoke umjetne cijene, niske ili da nema trgovanja in side informacijama a zaštititi subjekt da ne pravi poslovnu štetu to nije svrha regulatora. Hvala lijepa poštovani gospodine Vrban. Rekli ste da HERA prikuplja godišnje podatke o agregiranim količinama i cijenama i onda se one uprosječe. S obzirom da upitnike šaljete svim sudionicima na tržištu, meni je nejasno kako niste uočili da je jedan sudionik u jednoj godini kupio jednu količinu plina po cijeni od 20 eura i prodao tu istu količinu plina po cijeni koja je nekoliko puta veća. Dakle, nije imao što uprosječiti. Kažete da su možda stručne službe krive, pa mi se čini da taj krak zapravo afere, taj krak pljačke ide daleko dublje odnosno niže, ali i više. Vi imate tri problema. Imate problem da ste dali dozvolu za trgovinu energijom bez ispunjenih uvjeta. Imate problem da ste slavonskoj plinari, slavonsku plinaru niste spriječili u trgovini energijom, a nema dozvolu za trgovinu energijom. I imate problem kupljenog plina po nenormalno niskoj cijeni i preprodanoj po nenormalno visokoj cijeni. I zanima me jeste li bili u Upravnom vijeću HERA-e kada je Žamboki, kada je prethodnik Žambokija potpisao dozvolu OMS-u za trgovinu plinom? **Reiner, Željko Ovako. Prvo da se, dozvola za opskrbu. Znači da bi opskrbljivač mogao na tržištu kupit energiju on mora ići na veleprodajno tržište. On prodaje na maloprodajnom tržištu, ali on mora izaći na burze ili negdje na veleprodajno tržište. Da bi mogao kupovati na veleprodajnom tržištu dozvola za obavljanje posla opskrbe podrazumijeva i trgovinu. Znači kad si opskrbljivač onda imaš pravo i trgovati. Zašto? Kupiš jednu količinu, bude topla zima, daje višak, daje ti višak kupljene proizvode, šta radiš s tim, preprodaješ to na sekundarnom tržištu. toga ovoga dozvola za obavljanje opskrbe podrazumijeva i trgovanje jer inače ne bi moglo biti ne bi opskrbljivač mogao nabavljati energiju i što raditi s viškovima. Zastupnica Ahmetović digla je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Povrijeđen je Poslovnik u Članku 238., naime gospodin Vrban je teško uvrijedio gospodina Milatića ovdje prisutnoga koji je izrijekom rekao, pogledajte snimku da pravilnik prepoznaje razliku između dozvole za opskrbu i dozvole za trgovinu energijom. Osim toga pobija vašu tezu i činjenica da INA ima oba dvije dozvole i za trgovinu i za opskrbu dok slavonska plinara ima samo za opskrbu. Dakle, nemojte vrijeđati ni sebi nadređene, dakle resorno ministarstvo državnog tajnika Milatića …/Upadica: Hvala./… netko od vas laže. **Reiner, Željko (HDZ)** Ovaj znate i sami da je to bila replika pa moram dati opomenu. Poštovani zastupnik Troskot. Poštovani gospodine Vrban ja vas neću sad ispitivati o samoj aferi, osvrnut ću se na nju u samom govoru jer vaša institucija zapravo funkcionira na način kako je odgovorio na Odboru za gospodarstvo Mićo Klepo, ja sam po nalogu ovdje. Ko što ste vi ovdje po nalogu, ko što ste po nalogu izdavali licence i dozvole tako ste i vi danas po nalogu popit metak za malo veće igrače, ali nema veze. Moje pitanje je više za građane. Koje mjere ste kao HERA poduzeli u vezi postupanja Gradske plinare Zagreb Opskrbe kršenja obveze koje je imao kao opskrbljivač u obvezi javne usluge? Tko će krajnjim kupcima i opskrbljivačima nadoknadit nastalu štetu zbog nepostupanja Gradske plinare Zagreb Opskrbe po zahtjevima krajnjih kupaca za promjenom opskrbljivača, koji je kontekst? Neki opskrbljivači primjerice Energo i Rijeka su na vrijeme navijestili svojim kupcima da neće više prodavati to, idu u sustav javne usluge, Gradska plinara Zagreb Opskrba se uopće ne javlja Milatić je nedavno izjavio u intervjuu da je sve pokriveno, opet je lopticu vratio na vas. Ljudi 100.000 ljudi …/Upadica: Hvala./… čeka kako će biti priključeni na sustav javne usluge. Ja ću pokušati odgovorit koliko znam o tom predmetu jer ovo je, ovo je predmet sad, a ja sam se pripremao za godišnje izvješće. Ja dominantno se bavim električnom energijom, ja dolazim iz elektroenergetskog sektora. Mislim da su pokrenuti nadzori o, nad Gradskom plinarom Zagreb.

Zastupnik Troskot dignuo povredu Poslovnika? U čemu je povrijeđen Poslovnik? Ja sam shvatio da je završio 1.10. trebaju biti već na mreži i dobivat plin po uslugama odnosno po cijenama koje je regulirano za javnu uslugu. I vi govorite o nekakvim nazorima. On govori o spajanjima na brojila odnosno očitovanja brojila, vi govorite o nadzoru, 100.000 ljudi ne zna kako će plaćati plin po većim cijenama ili da li će ga uopće dobiti za zimu. Jeste vi svjesni šta vi govorite u Hrvatskom saboru? Pa to je pitanje. to je bila replika pa dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Nikolić. Nema je, gubi pravo na govor, onda pa će poštovana zastupnica Mrak Taritaš sad imat repliku. Sve ok, hvala. Moje pitanje je slijedeće, vi ste nam 20 minuta govorili o vašem izvješću na vaše izvješće je vlada dala negativno mišljenje. Vi imate negativno mišljenje vlade. Iz vašeg govora vi se niste nigdje osvrnuli zašto je to negativno mišljenje vlade, niste ništa rekli o tome zašto je vlada to učinila, a bojim se da se niste osvrnuli ni na nešto što se nešto što se zove Uredba REMIT-a gdje kaže da je HERA obvezna sudionicima na tržištu na svojoj mrežnoj stranici omogućiti prijavu sumnjivih transakcija na veleprodajnim tržištima, prijavu iznimke zabrane trgovanja na temelju povlaštenih informacija te prijavu naknadne objave povlaštenih informacija. Inače u vašem izvješću koje ima 218 stranica pa plus sve ostalo REMIT je pola, o REMIT-u govorite na pola jedne stanice, a čini mi se da je to izuzetno važno pa molim vaš odgovor. Hvala.

to je pravo ulaska u bilateralne u sve vrste ugovora i pristupa ugovorima. REMIT se sastoji od 3 ajmo reći Hvala. se zbog toga je formiran na razini EU u Ljubljani kod ACER-a znači oni prikupljaju sve podatke o bilateralnim svim ugovorima i svim poslovnim transakcijama. oni skupljaju znači svaki ugovor dobiva neki broj, količine, cijene nabavne i druga strana partnerska. Oni imaju znači to je prvi dio, pravni dio gdje se skupljaju … **Reiner, Hvala lijepa. Poštovani gospodine Vrban, vi ste rekli u svom uvodnom govoru da je ovo izvješće strukturirano kao i prethodnih godina, a upravo u mišljenu vlade se navodi kako prigovaraju upravo toj strukturi koja je zapravo sad ista što vi kažete. Onda ste naveli da nemate mehanizama za kontrolu tržišta, a upravo kontrolirate to tržište. Pa ako nemate mehanizama čemu onda uopće HERA. I također se navodi u ovom mišljenju vlade da niste posvetili dužnu pažnju suradnjom sa Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja i agencijom nadležnom za nadzor financijskih usluga. Pa vi zapravo već trebate bit viši, vi trebate dati ostavku. Ovo izvješće ne valja, vlada vam kaže da ne valja, a nemate mehanizama za kontrolu tržišta koje kontrolirate. Hvala lijepa. Struktura izvješća, evo pokušat ću kratko odgovorit, struktura izvješća mi smo ju ciljano radili jednako zbog da bude usporedivo što je očito bila praksa u izvještavanju i drugih takvih tijela. Evo ne znam možemo uzeti primjer energija u Hrvatskoj koja ima svoju strukturu koju izdaje Institut Hrvoje Požar ima istu strukturu od 2003.g. od kad je krenula se radi, samo se sadržajno dopunjava i poveća se broj podataka. Sad zašto je ona problem? Mi smo mislili da radimo u najboljoj način da se može komparirat, sad je ispalo da to možda i nije najbolje, al o tome možemo razgovarat. Ako treba promijenit strukturu ako neko misli da to treba drugačije izvještava to nije problem. Sljedeće pitanje je bilo aha suradnja. Mi ne kontroliramo tržište mi samo nadziremo i možemo davat prijedloge za unapređenja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Brumnić. Poštovani g. Vrban ja bi strašno volio da ste vi prije nego što ste došli ovdje pročitali što je djelokrug rada HERA-e odnosno da ste taj isti djelokrug ovdje pročitali zastupnicima da znamo o čemu raspravljamo jer vi ovdje govorite da ništa ne možete, a de facto možete sve. Ja sam prije godinu dana na vašem izvješću i na odboru i ovdje za govornicom rekao da vi radite idiote od vlade. Tada je bilo meni to potpuno jasno jer ste svoj posao prepustili de facto vladi što je vlada, čovjek bi rekao progutala odnosno premijer je nedavno rekao koliko čega pojede u ime drugih. Sada ste doveli do toga da činite idiote od građana da gledaju da netko uzme milijardu kuna, a da vi sa ove govornice kažete da to nije jedini ugovor gdje se hrvatski plin prodaje po 20 eura, a u našem skladištu Okoli završava po nekoliko stotina eura. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Željko** Nisam shvatio pitanje, rekao sam da oni opskrbljivači koji su kupili 2000.g. 2001. kad su cijene ili čak i lani 2001. u prvom dijelu godine ima i kupili na godinu dana. Znači ak si lani kupio kad je cijena bila 20 eura, lani prošle godine u 3. mjesecu prije, koliko je to 18 mjeseci cijena je na tržištu bila 20-ak eura. Ko je kupio jednogodišnji ugovor ili dvogodišnji on danas ima te uvjete u tom kontekstu sam govorio. Ali mi ne gledamo to. I zbog toga je moguće, ja sam to tako. **Reiner, Željko A oprostite nisam vidio poštovani zastupnik Brumnić dignuo je povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen.

Hera je bila vrhovna starogrčka boginja kćerka Titana Krona koji je svoju djecu, pazite sad, doživljavao kao prijetnju svoje vlasti pa ih je sve tako i Heru progutao. Hera je ipak nastavila živjeti u njegovom želucu. Nekoliko tisuća godina kasnije jedan drugi titan Plenković HERA-u doživljava kao prijetnju svoje vlasti i odlučio ju je progutati. Vi ste sada u njegovom želucu, on je inače javno rekao da u zadnje vrijeme svašta guta. Dvije tisuće ili nekoliko tisuća godina kasnije u Grčkoj mitologiji i u HDZ-ovoj mitologiji Hera je završila u Titanovom želucu. Jedino što je ostalo pitanje kako će izać. Hera je iz Kronovog želuca izašla povraćanjem, dakle kroz usta, a kako će izaći iz Plenkovićevog želuca ostajemo da vidimo. Hvala.

rekli ste sad smo čuli to da postoje firme koje su isto tako kupovale plin po 20 eura u tom istom vremenu i to je poznato, dakle ne čudimo se tome kupila je Plinara istočna Slavonija. Zašto? Pa vjerojatno zato što bih i ja podržao da svi javni opskrbljivači plinom, opskrbljivači građana dobivaju plin izvorno po niskim cijenama i da po tim istim niskim cijenama prodaju građanima. To je cilj i države u sudjelovanju u suvlasništvu u INA-i i ja bih to podržao. Međutim, što se ovdje dogodilo? Ovdje je to bilo ciljano na način da je ta Plinara istočna Slavonija po isto tako niskoj cijeni prodala jednoj maloj sitnoj firmi špekulantskoj firmi i tu je cijeli problem. Dakle to je izvor kriminala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala.

Poštovani g. Vrban, cijela vaša rasprava i svi vaši odgovore zapravo vode u jednom smjeru, a to je da su svi ovi koji su sudjelovali u toj krađi zapravo bili vješti trgovci i kriminala nema. Međutim, to nije točno. Kao prvo, vi ste imali mehanizme za nadzor i to je ACER. Počeli ste odgovarati gđi. Mrak-Taritaš i niste odgovorili do kraja. Onaj pravni dio, to smo razumjeli, ono što nas interesira, to je ovaj tehničko-informatički dio u kojem vi imate uvid, vi imate pravo uvida u te podatke i vi ste mogli svakodnevno nadzirati što se događa na našem tržištu. Zašto? Zato što su tamo uvedene sve transakcije koje se obavljaju između trgovaca plinom na tržištu. Prema tome, mogli ste vidjeti koliko je tko platio taj plin koji dan i po koliko ga je prodao. Zašto to niste napravili? Ja sam postavio pitanje vašem predsjedniku, koliko ste imali nadzora, po vlastitom nahođenju odnosno po vlastitom naređenju, nijedan nadzor. Imali ste 2 nadzora u 2021. i 2022. zbog toga što vam je to ACER javio, **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zamjenik predsjednika Upravnog vijeća. **Vrban, Željko** Taj tehnički dio, pokušat ću sad u ovom dijelu odgovoriti. Znači ACER prikuplja podatke o ugovorima i tehnički pomoći, prvo pomoću softvera, a onda pomoći analitičara pokušava prepoznati manipulaciju na tržištu. Oni gledaju kontekst i tu se promatra kontekst tržišta, a ne kontekst pojedinog ugovora. Kontekst pojedinog ugovora oni shvaćaju, tj. općenito se na tržištu shvaća putem garancija, znači kako ti garantiraš ono što prodaješ, znato to je ovo, da. Znači nije, ACER nije izvijestio nas da je u tim transakcijama on ima prijavljen, nije nam poslao nikakvu informaciju da bi mi to dalje trebali istraživati i na taj način to funkcionira. Znači da oni inicijalno naprave analizu analitičku i kažu u ovom, u ovim transakcijama postoji nešto sumnjivo i onda se formira tim koji radi na tome. Poštovani predsjedavajući, molim vas da na neki način naredite gospodinu da odgovara na pitanja. Nije točno da oni nemaju mogućnost gledati sami te podatke, prema tome, nije ACER-u zadatak da oni dojavljuju njima transakcije. Vaš je zadatak da te transakcije pratite, između ostaloga, je li tako? Imate uvid u te podatke. Nemojte reći da nije sumnjivo ako netko kupuje po 20 eura i prodaje po 119 eura, da to nije sumnjiva transakcija, kako nije? Imali ste tu šansu gledati i 2021. i 2022. U 2022. ne ulazimo jer je ovo Izvješće za 2021. Kolega Pavić, vi znate da ja nemam mogućnost narediti ovaj izvjestitelju bilo šta pa moram vama dati opomenu, je li. To je bila replika. Poštovana zastupnica Orešković, sad imate repliku. Zahvaljujem. Sukladno čl. 23. st. 6 Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti vi kao zamjenik možete zastupati i predstavljati svoju agenciju tada kada je predsjednik odsutan. Mi kao HS danas nismo dobili informaciju o tome koji je razlog odsutnosti g. Žambokija pa vas molim da nam prije svega to pojasnite jer je umjesto vas danas on trebao biti ovdje, a po tome kako vi odgovarate na postavljena pitanja, vidim da se u ulozi u kojoj danas jeste uopće ne snalazite. Naime, danas nije glavna tema to Izvješće o kojem kao izgovor raspravljamo na dnevnom redu nego kako je došlo do propusta HERA-e kao regulatorne agencije da zaštiti naše građane kao krajnje kupce energije zbog malverzacija i krivih transakcija koje HERA navodno zbog loših ovlasti nije uspjela nadzirati, a ujedno u zakonu imate mogućnost da predlažete promjenu zakonodavnih pravila. Niste učinili ništa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zamjenik predsjednika Upravnog vijeća. Ovo je prvi put da se takva situacija dogodila. Sigurno danas bi imali šta predložiti i predložiti neke promjene. Ali dosad, u dosadašnjem funkcioniranju tržišta nisu, nije, nikad se nitko nije susreo sa ovakvom situacijom. Ne samo kod nas već vjerojatno i u Europi. I u Europi traže, evo, osvrnut ću se na mjere, i u Europi su sa ovim mjerama koje su donesene na europskoj, na razini EU, jedna od mjera je ekstra porez na ekstra profite gdje oni vide tamo da neke kompanije imaju ekstra profite i kažu da će, ne znam, jedno otprilike da se to rješava ekstra porezima i zato rade onaj price cap na. danas bi vjerojatno imali neke prijedloge za unaprjeđenje tržišta, dosad se evo, nismo .../nerazumljivo/... susreli sa ovakvim poremećajima na tržištu i da se tako nešto može događati,

bit će prilika možda u odgovoru g. Lenartu ili Vrkljanu da to propušteno ispravi, samo da nam kaže zašto danas nema g. Žambokija jer on iznimno kad nema predsjednika zamjenjuje, prema tome, propustio nam je to, propustio je uvaženoj zastupnici na njeno pitanje odgovoriti. Hvala lijepo. Hvala. To je bio naravno replika, moram vam dati opomenu. Poštovani zastupnik Lenart. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem. Poštovani gospodine, evo, u vašem Izvješću samo jedna riječ me je ponukala na repliku, a to je da ste rekli da ste vi nezavisna agencija, a iz svega vidljivoga se vidi da jedino to niste. Da postoje ljudi koji upravljaju s vama, a vi .../Govornik se ne a sada je ovo tek prvi puta otkriveno da nije bilo manipulacije, vjerojatno ih je bilo još, ali prvi puta su izašle na vidjelo i vidi se na koji način se pljačka hrvatske građane, a ne dozvoljava se hrvatskim građanima da montiraju, recimo, solare elektrane na svoje krovove koje imaju kapacitet 10 ili 12 kilovata, ne dozvoljava im se da oni prodaju struju i nešto zarade na tome, a znamo da što je investicija solarnih panela veća, da je prije isplativa nego im se dozvoljava samo onoliko koliko oni troši. Kada ćete to promijeniti i kada ćete građanima dozvoliti da i oni prodaju i zarađuju na solarnim panelima. Što se tiče priključenja solarnih panela, na obiteljske kuće i građane, znači to je dozvoljeno i do granice, kak ste rekli, do granice priključne snage. Postavlja se pitanje zbog čega nije dozvoljeno više? Kad bi svako, kad bi na jednom ograničenom prostoru svi na svoje kuće stavili više nego što priključuju znači mreža onda je to zahtjeva, takav pristup zahtjeva značajno ulaganje u mrežu to znači podizanje troškova mrežarine. ako je mreža napravljena za potrošnju znači koliko ide u jednom smjeru toliko može ići u drugom smjeru i ako je dimenzionirana za potrošnju, a da bi se ne bi dogodilo da jedna u jednom ograničenom prostoru ili ulici jedan stavi 50 megavata i ograniči svim ostalima svojim susjedima koji su dalje ispod njega da sebi kasnije stavi zbog tog se napravilo da svako može koliko troši tolko vratit u mrežu, Hvala. Zastupnik Lenart dignuo je povredu Poslovnika? U čem je povrijeđen Poslovnik? **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa gledajte moja ulica ima nekih 500, 600 domaćinstava nema niti jednog solara na krovu. Ja sam ovu mantru koju ste vi sad rekli već čuo. Ja kad bih postavio sada 10 ili 20 kilovata ne da bih opteretio mrežu nego bih ih rasteretio jer bi transformatorska stanica morala se manje naprezati za količinu struje koju troše građani i bila bi konstantnija struja u mreži. Kada ćemo imati toliko puno ma super, ali nemamo ništa još u toj proizvodnji pa onda molim vas omogućite ljudima da rade. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** To je kolega Lenart znate i sami bila replika pa dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Vrkljan ima repliku. Poštovani gospodine vidim da ste malo živnuli sad kad se govorilo o solarnim panelima, da je to vaše uže područje, međutim unatoč svemu tome vi niste govorili istinu i morate kazat ovdje pred ovim saborom jer je sabor vama nadležno tijelo i vi ste odgovorni saboru za vaš rad od 18 godine. Naime, direktivom EU donesen je zakon koji je u ovom saboru izglasan da svi u Hrvatskoj obiteljski objekti, kuće mogu na svojim krovovima instalirati solarne panele više od svoje potrebe. Znači nemojte obmanjivati hrvatsku javnost jer to je u ovom saboru donesena odluka. molim vas da mi se očitujete. U Hrvatskoj proizvodnja plina je vrijednosti 10 eura po megavatsatu, za prodajno se tržište osigurava 20 eura, zanima me kako ste vi gledali na to da je cijena rasla na 200 eura i pljačkan hrvatski narod. Što se tiče priključenja solarnih panela, znači da bi osigurali načelo ravnopravnosti svih kućanstava ili svih potrošača uvelo se taj tehnički kriterij da svako može priključiti onoliku mrežu koliko vuče iz mreže. Zašto? Jer je sa svojim priključenjem platio investiranje u mrežu i toliko doprinjeo razvoju mreže da se ne bi dogodilo da se razvoj mreže mora raditi zbog proizvodnje. Mreža je prvenstveno dimenzionirana za potražnju, a onda smo u tim tehničkim pravilima koji su doneseni, mi sa operatorima mreže došli da je ovo racionalno i da je proporcionalno za sve građane jednako. jednako. Da se ne bi opet dogodilo ono što sam rekao da neko ugradi panel i blokira svojim susjedima iza ugradnju i da samo ekonomsku korist ima jedan.

solarnih panela više od vlastite potrebe i taj zakon je u ovome saboru izglasan vi uporno ostajete kod toga da se može proizvoditi električne energije samo do vlastite potrebe. Vi obmanjujete i uporno ostajete pri tome što nije istina. Kolega Vrkljan, to je naravno bila replika dobijate i vi opomenu. Poštovani zastupnik Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani evo pozorno sam vas slušao pa ste izgovorili da Hrvatska iz vlastitih izvora ima preko 90% električne energije, u vašem izvješću piše 91,6% to stvarno ne razumijem koje uvozimo utječe u tolikoj mjeri na cijenu električne energije. Evo, mislim da je pitanje jednostavno. Samo 8,4% uvozimo, a cijena je, imamo veliki problem sa obuzdavanjem cijena. **Reiner, Željko (HDZ)** Proizvodnja električne energije u Hrvatskoj, u RH je strukturirana. Znači da imamo hidroelektrane koje su izrazito profitabilne i jeftina je proizvodnja. Imamo termoelektrane na plin koje su u ovom trenutku skupe. Imamo Nuklearnu elektranu Krško koja je dugoročno stabilne cijene i imamo Plomin koji je na ugljen. Ugljen, plin su zbog ovih poremećaja na tržištima doživjeli ovoga značajne promjene cijena i oni utječu znači i u vlastitoj proizvodnji utječu na cijenu jer ako je otišao plin ne znam sad na 200 eura onda je normalna stvar da proizvodnja iz plinske elektrane u Hrvatskoj bez obzira što je ona u našem vlasništvu sa učinkovitosti ne znam nekih 50% znači ne može biti ispod 400 eura plus malo i više. Znači i domaća proizvodnja je skupa u ovim uvjetima, ali je sigurna to je ona razlika. Znači imamo ali to je cijena, dok onaj, ona razlika koju nemamo e ono je čisto tržišno i ono je znači ovisno o tržišnim trendovima.

recite otvoreno da Hrvatska preko 50% električne energije proizvodi iz obnovljivih izvora, recite da mi podmirujemo preko 90% iz vlastite proizvodnje, a to što vi govorite ugljen, plin to vam je zanemarivo u ukupnoj proizvodnji, a samim tim i cijeni električne energije. Zastupnik vas je jasno pitao …/Upadica: Hvala./… dali ste odgovor koji nije odgovor. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo, to je, to je ovaj bila replika pa dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Budinski. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala, zahvaljujem. Gospodine Vrban, evo ja bi se osvrnula na mišljenja vlade gdje vam jasno piše

Unatoč istome ne uočava se znatna razlika u strukturi i sadržaju izvješća. Nadalje, izvješće ne prati ubrzane procese koji se odvijaju u energetskom sektoru za koje je vlada Hrvatske predložila da je potrebno osuvremenit u smislu pružanja jasnijeg i razumnijeg uvida uloga HERA-e u energetskom a posebice u odnosu HERA-e i krajnjih kupaca. Iz dostavljenog izvješća vidi se da Uprava HERA-e nadležna za institucije u RH koja je kao neovisni regulator svojim regulatornim odlukama utječe na politiku cijene energenata u RH. Pa vas ja Pa vas ja pitam od kud vam pravo i zašto ste ignorirali mišljenje Vlade RH? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zamjenik predsjednika upravnog vijeća. Nije nam bila namjera ignorirat mišljenje Vlade RH već mi uvažavam mišljenje Vlade RH da izvješće može biti drugačije, ali smo u najboljoj vjeri da ćemo na taj način prikazat dosljednost izvještavanja zadržavali strukturu izvješća jer samo tako je moguće usporedit 2010. sa 2020. ako je na isti način izvještavano. Da se može poboljšat sigurno može i spremni smo na tome radit. Sigurno će se u sljedećim izvješćima tražit način i poboljšanje i pokušat uskladit koja su očekivanja vlade, sabora u ovom izvješću i ono kako mi vidimo sektor. Možda je različitost

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Pa nešto slično što je zapravo što je kolega Zekanović pa me to zapravo isto slušajući vaše izvješće potaknulo. Rekli ste 90% se proizvodi električne energije u Hrvatskoj domaći dio ok, 8% uvoz, nije mi jasno zbog čega cijelo vrijeme govorimo onda da je uvozna inflacija? Ali da prihvatimo ovo vaše izvješće da ste rekli da je u ovom dijelu koje nije iz hidroenergije nego je potreban plin da bi se proizvela struja pa da je to podiglo cijenu, onda dolazimo do totalnog apsurda. Da, ako je po 200, ali da je taj plin korišten po 20 eura ko što je trebao bit iz INA-e da dođe u Hrvatsku ne bi bilo inflacije u Hrvatskoj, Hrvatskoj, ne bi bilo inflacije u Hrvatskoj da je ovaj plin što ste vi rekli ostatak da je korišten hrvatski plin i onda cijelo vrijeme mjere vlade su pozitivne, ali zapravo špekulacije na tržištu i ne kontrola tržišta dovela do kaosa. O tome govorim Hvala lijepo.

ne znam nisam shvatio pitanje šta je konkretno, znači sigurno je da tajmingom kupovanja plina za proizvodnju električne energije se utječe na cijenu, sad mi nemamo nadzor nad tim kad je HEP kupio plin i po kojoj cijeni. …/Upadica se ne razumije./… … to je ono tržište je krenulo. Ko je mogao u 6. mjesecu lani kad je cijena bila 20, 25 eura reći da će 10., 12. mjesec bit 200 i da se kupi proizvod dvogodišnji i da se zakupi za dvije godine, to je.

da to spriječi o tome govorimo, vlada se trudi da to spriječi. I onda u nekakvom mehanizmu se dogodi da HEP kupuje po 200, a neko da prodaje po 20 o tome se radi, da se mogla inflacija spriječiti na ovoj razini koja se radi. Zato govorimo dodatne kontrole ne govorim ne samo za vas.

najprije objavio natječaj pa je postigao cijenu i to Ininu od 35 eura po MWh za plin, a onda je poništio taj natječaj pa je prihvatio skuplju cijenu odnosno na novom natječaju 39 eura po MWh, a znalo se već tada da cijena plina raste. Dakle, da moglo se znati danas kolika će cijena plina danas bit u odnosu na lanjsku u 6. mjesecu da ste nadzirali. **Reiner, Željko (HDZ)** Nažalost i to je bila replika i moram vam dati opomenu. To vam je druga. **Hrebak, Dario (HSLS)** Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče sabora, poštovani zamjeniče. U svjetlu ovoga svega što se događalo oko INA-e ja bih htio postaviti jedno pitanje vezano za geotermalnu kao gradonačelnik apsolutno sam zabrinut za ono što se događa na najvećoj geotermalnoj elektrani u Hrvatskoj koja proizvodi više od 100 milijuna kuna vrijednu struju tijekom godine, mene zanima što je HERA po tom pitanju radila? Koliko znam prvo je dala nekakvu privremenu dozvolu, pa onda po tom nije dala privremenu dozvolu, onda ju je oduzela, dakle ja ne ulazim u pravnu bitku suvlasnika. Ono što mene zanima kako je moguće da elektrana dalje radi? Kako je moguće da elektrana i dalje proizvodi struju koju danas vrlo vjerojatno prodaje po tri, četri puta skupljoj cijeni, a kako je moguće da je time oštećen proračun Grada Bjelovara za preko tri milijuna kuna jer dvije godine nismo niti kune dobili od te iste elektrane za proizvodnju te stotinu milijuna kuna vrijedne struje? Kako je moguće da da isto tako u županijski proračun ne ulazi ništa i kako je moguće da ništa ne ulazi u državni proračun već dvije pune godine, a elektrana radi punim pogonom? Vi kao regulator …/Upadica Reiner: Pa mi kao regulator ovdje samo mogu reći da imamo situaciju da imamo dvije strane koje su pravom sporu vlasničkom, elektrana je puštena u rad, rađena, zadovoljila uvjete za rad. Šta se poslije događalo? Radi se o tome da ima jako puno i sudskih sporova i svega i ne znam, to je sve predmet sudova i nije predmet regulacije.

i kako je moguće da onda još i dalje elektrana radi, a u državni proračun nema ništa od toga što elektrana radi. Ja sam svjestan toga da je sad svima u interesu da se struja proizvodi, ali onda barem moramo imati nekakve mehanizme kako da zaštitimo interes države, županije i grada.

kao i odgovora vašeg još uvijek službenog predsjednika Upravnog vijeća na Odboru za gospodarstvo možemo zaključiti samo jedno, a to je da vi kao regulator niste predvidjeli mehanizme za situacija koja se dogodila na tržištu energijom ove godine, da niste predvidjeli mogućnost da će doći do takvog sloma tržišta da će cijene energije biti ovakva kakva je sada, da niste predvidjeli mehanizme kako ćete spriječiti da privatnici, privatni izađu, jednostavno se povuku iz svojih ugovora, a da sav rizik i teret energetske krize i porasta cijene električne energije prijeđe na javne opskrbljivače, kao što niste ni predvidjeli da bi netko mogao koristiti situaciju, pa vas pitam, recite nam, po kojoj cijeni električnu energiju prodaju proizvođači iz vjetroelektrana? Koja je njihova trenutna cijena sada? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zamjenik predsjednika Upravnog vijeća. koja je cijena proizvođača iz vjetroelektrana? Ako su na tržištu, onda je neka tržišna, a ako su u zagarantiranom otkupu, ovisnosti, ne znam sad detalj jer ugovori su sklapani u različito vrijeme i po različitim natječajima. ovoga, dobivali i taj ugovor imaju sa HROTE-om, HROTE je taj koji otkupljuje ovoga, od povlaštenih proizvođača električnu energiju, mi na tim ugovorima nemamo ni nadzor nit uvid. Znači HROTE je opskrbljivač kupaca od povlaštenih proizvođača u RH. Cijena po kojoj otkupljuje je ovisnosti o trenutku kad je bio provođen natječaj. On je provodio HROTE nekoliko natječaja zadnjih 10-ak godina i svaki natječaj je imao posebnu cijenu, zavisnosti o trošku tehnologije i o tržišnim trendovima na, trendovima na tržištu električne energije.

vi ste stvarali zakonodavno okruženje u kojem je ovo moguće. Vi ste stvarali zakonodavni okvir u kojem je moguće da privatnici koji su opskrbljivači plinom se povuku i ne snose teret krize. Vi ste stvorili regulatorno okruženje u kojem je moguće da netko kupuje po 20

Hvala g. potpredsjedniče. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Što se tiče ove današnje točke dnevnog reda, kao što znate, Vlada je dala svoje mišljenje i dostavila ga predsjedniku HS-a tj. ovom cijenjenom Domu. Ono što imam ukratko iz tog mišljenja reći, a to je ovdje već opetovano spomenuta struktura Izvješća. Mi smo lani u raspravi na Odboru za gospodarstvo jasno i glasno rekli da je potrebno to Izvješće strukturirati drugačije, nije se dogodilo i s time nismo zadovoljni. Jasno smo rekli da iz Izvješća treba biti svakom građaninu jasno da je HERA zadužena za određivanje cijena energenata i da to se mora znati i jasno iz Izvješća vidjeti. u Izvješću se dosta usmjerilo na stanje električne energije, dok se na stanje plina i toplinarstva prilično oskudno ovaj, govorilo. Dolazimo do REMIT-a gdje se apsolutno slažem sa raspravom i na Odboru i od strane svih saborskih zastupnika, neovisno od kojeg dijela Sabora dolazi da je nedopustivo da se REMIT ne prenosi u Hrvatskoj. Jučer smo mi bili svjedoci, o pardon, prekjučer smo bili svjedoci na Odboru za gospodarstvo, gdje su djelatnici HERA-e jasno i glasno rekli da je to trebalo napraviti. Naime, to je znači jedan odličan sustav kojeg je trebalo implementirati, napraviti sigurnu sobu. Hrvatska ima infrastrukturu, Hrvatska ima mogućnosti tzv. scout model koji se koristi u smislu sigurnih dotoka informacija za sve naše energetske kompanije koje idu preko naše obavještajne ovaj institucije, SOA-e. Znači to je trebalo napraviti, tamo smo trebali imati ono što se reče, dnevno od strane ovlaštenih osoba podatke koje se sve koristi, ali mi smo nota bene i imamo HROTE koji ima svoje virtualno trgovanje gdje se iz tih podataka neovisno o REMIT-u moglo vidjeti nešto i to apsolutno još jedanput u ovom cijenjenom Domu moram reći da stojim pri stanovištvu koje, evo, ovdje opetovano i od strane gđe. saborske zastupnice Ahmetović potvrđeno, da Ministarstvo stoji na tome da je jasno propisano tko može biti trgovac, tko može biti opskrbljivač i da to nije nikakvo normalno, da netko tko je opskrbljivač i gdje vi gledate njega kao opskrbljivač i kad gledate nekakve podatke o tim količinama kao građanin laik, kao na kraju i djelatnik ministarstva mislite on je opskrbljivač, on to troši za opskrbu, a onda se ispostavi da je to otišlo, 80% otišlo u neko trgovanje i u stvari preprodavanje i špekulaciju i jasno da je to sukladno zakonu gdje jasno piše čl. 14. provoditi nadzor u vezi s funkcioniranjem tržišta energije, te odnositi odluke, kao i određivati potrebne i primjerene mjere za promicanje učinkovitog tržišnog natjecanja i osiguravanja pravilnog funkcioniranja tržišta. To je što se toga tiče to. Što se tiče ovaj svega zajedno naši i mi smo rekli da nismo zadovoljni sa ovim izvješćem i to je stav vlade. Osvrnuo bi se obzirom da ima još neke minute ovdje i na nekakve rasprave odnosno pitanja koja su bila postavljena uvaženom zamjeniku predsjednika upravnog vijeća HERA-a, a vidim da jednostavno da ne bi bilo tu dilema, pa evo da državni tajnik za energetiku da nešto kaže na tu temu. Mi smo donijeli odluku u kojoj preuzimamo hrvatsku proizvodnju plina, točno sada kad treba na vrijeme. Znači donijeli smo na vrijeme odluku o ranom upozorenju, donijeli smo na vrijeme odluku u kojoj smo napunili hrvatsko tržište plina, ono je sad već 85, možda'6%, moram pogledat na Internet, znači idemo prema 90% 1.10. kao što smo rekli i donijeli smo i sada ovu odluku jer počima plinska godina, znači i plinske godine imaju svoje logike, one počimaju 1.10. i donijeli smo takvu i ovu odluku da bismo osigurali prije svega sigurnost opskrbe građana, sigurnost distribucijskog sustava i da bismo pomogli svim onim kategorijama što smo u uredbi napisali. Ovdje je spomenuto kako ministar naređuje šta radi HERA, to je, to ja moram kategorički odbit, mislim zakon je jasan, ministar ne može naredit ništa to je jasno ko dan, koji ministar može naredit HERA-i, HERA je neovisno regulatorno tijelo. Mi smo, evo ja imam podatke, pogledajte na sva prošla pravila koja HERA podnosi, ministarstvo se u e-savjetovanju javljalo, osobno sam potpisivao i davao neke prijedloge i očekujem od HERA-e, ovdje ih javno pozivam da sve ono što je u vezi instalacije solara i obnovljivih izvora kad se govori o metodologiji priključenja da dobro pročitaju šta je ministarstvo napravilo i da pokušaju postupiti po onome što ministarstvo predlaže jer za ludu nam tu osigurači ako smo mi ukinuli i porezna na solarne, ako svi u ovom domu hoćemo da se instalira što više obnovljivih izvora energije ako neko potezom pera onda ubije svaku investiciju da recimo propiše da se energane na, ODS-u skuplje naplaćuju nego na HOPS-u, to su ove manje energane koje, koje je lakše napraviti, tako da o tome ćemo voditi računa kao vlada da utječemo na HERA-u i ja sam ovaj sad maloprije u komunikaciji usmeno rekao da dobro razmisle i pogledaju sve to. To je sve što mi možemo, mi možemo dati i savjet njima, dati primjedbu i prijedlog na njihove odluke, konačno su njihove odluke i jasno možemo ići prema mišljenju prema ovom cijenjenom domu, a ovaj cijenjeni dom je na kraju zadužen da da vrši ozbiljne promjene u HERA-i. Ovdje se govorilo o, o, o, o količini proizvedene energije. Ja bi bio sretan da u ovoj godini su isti podaci kao u '21. da imamo samo 10% neto kad odbijemo Krško još 14 to bi bilo 20 i nešto, to je bilo lani, ovu godinu će bit taj neto, taj uvoz stravično veliki jer 2 teravata električne energije nam fali jer kiša nije pala. Znači sa 2 teravata računajte jel po 400, jel po 500, jel po 600, svakako ogromni novci, ogromni novci koje je HEP i oni koji distribuiraju električnu energiju morali platiti, platiti ili na tržištu ili uvesti skupi, skupi plin kojega su, i koji je jasno to sve poskupio. Šta se tiče proizvodnje što je cijenjeni zastupnik Vrkljan govorio tu nije dobro odgovoreno gospodinu zastupniku. Točno je da svaki hrvatski građanin može proizvesti više nego što troši, ali ne može imati priključak na svojoj zgradi, na svome mjerilu veći od instalirane snage priključka kojega ima, ali u tom momentu kad on počne proizvoditi više nego što troši on automatski po sili zakona izlazi iz samoopskrbe za svoju odnosno proizvodnje za svoju samoopskrbu nego postaje proizvođač. Znači postupak je jednostavan, morate postati prvo proizvođač za samoopskrbu, g. Lenart evo čisto i vama savjet za, za vas i za vaše sugrađane, morate postat proizvođač za samoopskrbu, idete prvu godinu i ako prekršite da ste jednostavno proizveli više nego što ste potrošili automatizmom zakona odnosno pravilnika uredbe koji je donesen još 2018. vi izlazite iz samoopskrbe i postajete proizvođač, ali tada više nemate besplatnu mrežarinu, obzirom da nemate mrežarinu, tada morate plaćat mrežarinu i vaš opskrbljivač se mora tome ovaj voditi računa plus idete i u sistem poreza na dohodak jer u stvari uprihođujete. Mi sada evo imamo upravo u postupku saborski ovaj zakon ovaj o porezima gdje smo predložili kao resorno ministarstvo da još na tome bude još porezni odbitak od 10 tisuća kuna, pa onda tek porez na to jer je logično da ako nešto uprihođujete da nešto morate i platiti, to je, to je sasvim logično. A ovo što je u samoopskrbi mi smo kao ministarstvo tražili da tu ne bude nikakvog poreza jer jednostavno to je unutar, unutar, unutar te ovaj situacije. ta situacija oko, oko, oko solarnih panela bi bila ovaj svakako drugačija da je možda i više komunikacije od strane i ODS-a i svih onih koji su zaduženi za, za realizaciju toga. Mi imamo tu jedan fizički problem da je često na terenu ovaj ljudi ne daju dobre informacije građanima, evo ovo su relevantne informacije o kojima ja sada ovdje govorim i to bi bilo otprilike to. Hvala lijepa. Imamo više replika, pardon prvo imamo povredu poslovnika, zastupnik Lenart je tu digao, u čem je povrijeđen poslovnik? **Lenart, Poštovani g. Milatić, ja to sve razumijem da prelazite u kategoriju proizvođača i trebate platit mrežarinu, nitko od toga ne bježi, da biste ušli u porez na dohodak morate preć 80 tisuća kuna prodanoga, no ajmo to pojednostavnit, pa da ljudi idu odma u veliku investiciju od 10-12 kilovata, a ne u malu, pa pređu, pa imaju sto čuda. Neki bi se transformirali sa tom energijom koju proizvode na neke svoje potrošače bi se koncentrirali i sasvim drugačije bi to izgledalo korištenje energije od strane korisnika i onih koji proizvode temo, amo to pojednostavit,

Poštovani, gdje je ministar, ovo nije baš redovna situacija. Nešto veliko i ozbiljno se dogodilo u Hrvatskoj, iz INA-e je maznuto milijardu kuna, ovdje je trebao biti ministar i odgovarati na pitanja, ali on za to očito nema hrabrosti, pa je vas bacio u vatru, onda ću vas pitati dvije stvari. Kažete regulator radi po svome, a mi upućujemo primjedbe u savjetovanju, pa vi komunicirate sa regulatorom, jel vi postavljate pitanja tom regulatoru, jel vi kao ministarstvo, a vi niste od jučer državni tajnik, jel vi kao ministarstvo pratite situaciju da možete na vrijeme reagirati. Iz odgovora kojeg ste dali proizlazi da ne. I drugo pitanje koje sam pitao predstavnika HERA-e, gdje se fizički nalazi plin koji je nestao u ovoj pljački? Hvala. **Reiner, Željko Ja sam ovdje sukladno ovlaštenju hrvatske vlade i sukladno zakonu. Šta se tiče toga da li njima postavljam pitanja, da postavljamo pitanja košto sam rekao kroz e-savjetovanje, postavljamo pitanja na način da kada radimo zakone da aktivno sudjelujemo u tome i vidjeli ste ove uredbe zadnje koje smo donijeli, mi smo, mi smo ukinuli HERA-ine metodologije i uredbom vlade sukladno Zakonu o energiji propisali neke stvari, da aktivni smo. Dali smo sad negativno mišljenje jer se ne slažemo, dati ćemo neka rješenja da bude bolje u dobroj vjeri i to je cijela priča, drugo vam nemam šta reći. Gdje je plin znaju oni koji vode tržište i koji imaju

(SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, Vlada RH dala je negativno mišljenje na izvješće radi neprimjerene strukture. Ovdje je i zamjenik predsjednik upravnog vijeća rekao da takvu strukturu ima „Hrvoje Požar“ već 20.g. i nejasno je zbog čega je struktura sad HERA-ina nekako neprimjerena. Međutim, vi ste i ovdje, a i na sjednicama Odbora za gospodarstvo u nekoliko navrata utvrdili da su se dogodili propusti od strane HERA-e, propusti su se ticali ako se sjećate po vašim riječima čak i kršenjem zakona HROTE-a prema HERA-i, HERA nije reagirala jer je trebala dostavljati izvješće tromjesečno, ali eto iako u zakonu piše da treba oni nisu dostavljali itd., da ne govorimo o ovoj nedoumici do maloprije o tome je li trebala Slavonska plinara dati, dobiti dozvolu odnosno imati dozvolu za trgovinu energijom ili je dovoljno samo dozvola za opskrbu. Moje pitanje je zbog čega niste dali negativno mišljenje na izvješće HERA-e temeljem propusta jer propusta je bilo kako i sami tvrdite?

ako smo dali negativno mišljenje znači da općenito smatramo da stvar ne štima. Gospodine Milatiću, u svibnju ove godine uputila sam prijedlog da sabor zatraži od vlade očitovanje jer ste nam dostavili krivotvoreni životopis predsjednika upravnog vijeća HERA-e Žambokija. Sabor koji predvodi Sanaderov i Plenkovićev referent Jandroković kojem je posao blokirati rad sabora kako bi osigurao milijardske pljačke jer sve je to povezana družina, odbio je moj prijedlog. Gospodin Žamboki bio je predsjednik nadzornog odbora Karlovačke banke i kad ju je on nadzirao nestalo je nekoliko stotina milijuna kuna, sad je nadzirao INA-u i nestala je milijarda kuna. Vaša vlada svjesno vodi politiku pljačke vlastitog naroda jer za Žambokija se znalo, pa ste ga imenovali, a HERA da ne bi bilo zabune ima tradiciju donošenja odluka protiv hrvatskih građana i kršeći zakone jer kao i za vrijeme SDP-a donosila je primjerice protupravne odluke vezane uz slučaj vjetroelektrane Krš-Pađene, znači zajednički pothvat HDZ-SDP-HNS itd. ovime se ponovno dokazuje. Jeste li svjesni kakvu nepravdu činite hrvatskome narodu? **Reiner, Željko Mogu vam odgovorit da što se tiče ove zadnje situacije što ste spomenuli Krš-Pađene, koliko ja tamo vidim tamo je najveći problem poljski putovi i neke te nepravilnosti, a što se tiče funkcioniranja te elektrane ona koliko mi se čini funkcionira sukladno propisima koji su bili tada napravljeni, da li su bili idealni, da li se s njima slažem generalno ja sada osobno ako već mene ovdje pitate o tome možemo razgovarat, ali su ti propisi po kojima se radi A što se tiče krivotvorenja što vi tvrdite životopisa g. Žambokija ja nikome nisam pisao životopis, svak napiše životopis i pošalje ga i tako je i on to napravio, zašto je on to napravio, zašto je prešutio Karlovačku banku i na kraju pitali ste ga i na odboru on je

vjetropark Krš-Pađene je korupcija teška 2 milijarde 200 milijuna kuna i zajednički pothvat vaše i vlade Zorana Milanovića. A što ste tiče Žambokija u svibnju ove godine sam vas upozorila, dostavila vam sve elemente vezane uz Karlovačku banku, znali ste za njega kakav je i kako nadzire i vi vi ste ga svjesno stavili da bi i dalje mogao pljačkati ovaj put INA-u. Sram vas bilo! **Reiner, Željko (HDZ)** To je bila replika, pa moram dati opomenu. Poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani državni tajniče. Vi kažete citiram ministar ne može ništa narediti HERA-i, što je onda naređeno Povjerenstvu za odabir kandidata za članove Upravnog vijeća i kako ćete komentirati činjenicu da je Upravni sud donio presudu 28. lipnja ove godine kojom je poništeno rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje je 5. svibnja prošle godine potpisao upravo ministar Ćorić. Tužitelj je bio kandidat Dalibor Mikulić i to sve skupa pokazuje da odabir kandidata, odnosno članova Upravnog vijeća HERA-e nije proveden u skladu sa zakonom, itekako je kontaminiran. Upitno je kako je onda odabrana gospođa Alenka Kinderman Lončarević koja je u tom natječaju izabrana za novu članicu Upravnog vijeća, dakle očito protuzakonito obavlja tu funkciju. Dakle, svi skupa smo dovedeni tu u zabludu. I ova strana Sabora koja je to donijela, prije toga Vlada, ministarstvo itd. Kako ćete vi to protumačiti? Hvala. **Milatić, Ivo** Hvala. Što se tiče tog dijela tu nitko nije donio od strane suda upitnu odluku o odabiru, nego bio je upitni način kako se informiralo o rezultatu odabira dotičnog gospodina Mikulića. Tu je napravljen propust i tu je Upravni sud reagirao, a nije reagirao da smo mi sada nepropisno izabrali gospođu Kinderman na uštrb gospodina Mikulića, nego da nismo kao ministarstvo to nisam nisam ja osobno radio, jer mi to nije posao da radim poslove pravnog sektora, ali očito se napravio propust o informiranju. Mislim da su bili u pitanju rokovi i sve ono što je trebalo biti i tu je bio propust. Ali nije bio propust o legitimnosti našeg odabira, niti je propust bio u smislu izbora te kandidatkinje ovdje u Saboru. **Reiner, Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče malo je, moram reći ovo zabavno na jedan čudan način gledati jer izgleda kao da HDZ unutar sebe ima dvije frakcije koje se sada svađaju. i vi kao to ministarstvo i kao vaš ministar ste član HDZ-a kao i vaši izabranici u HERA-i i gospodin Žamboki je bio član HDZ-a do kad je postao predsjednik Upravnog vijeća kao i njegov zamjenik gospodin Vrban. Ali isto tako kada im spočitate, sad ste spočitnuli da su oni regulatori ja moram reći također i vi kao ministarstvo možete predlagati zakone Hrvatskom saboru, a kao HDZ imate ovdje i većinu, pa ste možda mogli i vi propisati da primjerice tvrtke koje su opskrbljivači u javnom vlasništvu kao što je PIS viškove svoje mogu prodavati samo zajamčenom opskrbljivaču HEP-u, pa bi onda oni HEP-u prodali plin po 20 eura, a ne bi ga prodavali OMS upravljanju po

uredbom Vlade koja je na snazi. Da, da, da. Sada smo to propisali, a propisali smo zakonom da ta ista tvrtka ne može prodavati a da nije registrirana za trgovanje. Jel' tako? A netko je propustio tko je bio zadužen da je kontrolira i što bih sad ja trebao ovdje reći? Da netko tko je bio nekad član stranke i postao nešto, u međuvremenu nije radio svoj posao u redu, šta bih ja sad trebao reći da sam ja sada zato što je on nekad bio član stranke suglasan s time što je on to sve napravio. Pa šta je to čudno da ja sad govorim ovdje u ime Vlade, u ime svoje osobno da nešto nije u redu. Pa ljudi su očito tu imenovani u dobroj vjeri da će raditi dobro. Zastupnica Benčić digla je povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Benčić, Sandra (Možemo!)** Povreda članka 238. Mislim gledajte, ono što mi vama govorimo jest da nije stvar u tome da se vi sada njih samo odričete, nego je problem u tome da vi ne dođete ovdje i kažete da je vaša odgovornost jer niste vi njih birali kao bivše članove HDZ-a, nego oni jesu postali članovi Upravnog vijeća samo zato što jesu članovi HDZ-a

Moram vam dati drugu opomenu, jer je to bila replika. Poštovani zastupnik Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa ja mislim da je danas svima ovdje u Saboru malo neugodno općenito kako funkcioniraju institucije i sigurno očekujemo od vas, od Vlade da u narednom periodu date jedan ozbiljan paket zakona da se ovakve stvari ne mogu više događati. Jer ovo što smo danas čuli, da zapravo plin je cijelo vrijeme bio u Hrvatskoj samo su papiri odlazili u Luxembourg. 20 su kupovali tu, otišli su u Luxembourg po 200 i onda su se vratili u INA-u po 200. To je ono što je žalosno, onda vi poslije toga vidite da se to sve događalo. Znači puno mehanizama je zapravo ovdje dogodilo se, onda očekujem stvarno jedan snažan paket zakona. Jer kažem cijelo vrijeme taj dio je sada, energija je jako osjetljiva zbog inflacije, zbog svega što se čini. Ako nemamo kontrolu nad cijenama energenata, a vidimo nažalost da je nismo imali. Kako možemo imati na kontrolu nad inflacijom? Znači to očekujemo jedan snažan paket mjera kontrole cijena i ona će mislim da će i ove rasprave biti onda kvalitetnije. Hvala lijepo. Apsolutno se slažem s vama da u idućim zakonskim promjenama moramo još dodatno osnažiti sve ove situacije jer jednostavno i cijela EU je zadnjih 10 godina od pariškog pa od svih ovih paketa išla prema tržištu, prema otvaranje, prema svemu govorimo o energiji, ali jasno da još od Covida pa sad i od ove cijele krize svima je već jasno, a nama isto također i u Hrvatskoj da treba uvijek kad je energija u pitanju imati nekakve poluge koje i nisu uvijek isključivo tržišne da bi se ovo što vi kažete spriječilo. I tu se s vama mogu složit i jasno da ćemo u u izmjeni zakona i o regulaciji o tome voditi računa i očekujem i doprinos svih vas sa dobrim i konstruktivnim prijedlozima. Poštovani zastupnik Grčić. a to je da kad gledate strukturu potrošnje električne energije u Hrvatskoj kad je riječ o kućanstvima, 80% kućanstava dakle strana 90 izvješća,

Zašto to napominjem? Zato što ove mjere koje ste zadnje donijeli ukazuju da bi vrlo lako se moglo dogoditi u jednom dobrom broju kućanstava da cijene rastu. Vi ste rekli da će većini zapravo cijene ostati iste, a ove brojke ukazuju da bi cijene mogle rasti? Zašto? Zato što se ovi razredi potrošnje penju ne na 5.000 nego na 10, 15.000 kilovata godišnje …/Upadica: Hvala./… godišnje. Mi smo se rukovodili činjenicom da po svim prosjecima prosječno hrvatsko kućanstvo troši 3,5 tisuće kilovat Onda smo išli sa računicom da to prosječno kućanstvo povećamo sa tisuću i po i kažemo da je to 5.000 kilovata godišnje i da polugodišnje znači 2,5 tisuće kilovata. Nema smisla da se kaže polugodišnje imate pravo na 5.000, nećemo postići ništa onda ćemo praktično jer nije samo cilj ove mjere da se zadrži cijena. To je ajmo reći prioritetni cilj je da se zadrži cijena, cilj je da se ipak i potrošnja ostavi na nekim granicama koje je bila da ne bismo zbog jeftinoće električne energije prebacivali se iz skupih energenata i onda trošili električnu energiju i topili koji jednostavno podnosi taj teret. I onda smo išli logikom da ovih kućanstava može biti maksimalno 8 do 9% koji bi to prošli, ali smatramo da ta kućanstva imaju financijski Zahvaljujem. Evo kolege pogotovo iz oporbe ja bi ponovno skrenula pažnju da bit ove rasprave nije podneseno izvješće nego institucionalna odgovornost HERE kao regulatorne agencije. Postavila sam pitanje zamjeniku, a sada ću postaviti i vama gdje je predsjednik upravnog vijeća Žamboki i kako je opravdao svoj nedolazak? Dakle, to su temeljni principi poštovanja institucije u koju se dolazi odgovoriti na pitanja saborskih zastupnika, svih nas jer je to naša ustavna zadaća. I mislim da nismo niti trebali ulaziti ni u replike, niti bi trebali ulaziti u daljnje raspravljanje dok ne dobijemo jasan odgovor na vrlo jednostavno postavljeno pitanje. Želim točnu informaciju iz kojih razloga danas ovdje nemamo priliku postavljati Žambokiju pitanja koja čitava javnost treba čuti i mora čuti odgovore na njih. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani državni tajnik. **Milatić, Ivo** Obzirom da sam ja dužnosnik iz ministarstva Žamboki se meni nije trebao ispričati zašto nije došao. Ispričao se cijenjenom saboru odnosno pretpostavljam predsjedništvu i predsjedniku sabora i oni vjerojatno su dobili razlog zašto on nije tu. Ono što bi se ja s vama složio da je on trebao biti tu. Tu se slažemo, ali on je iskoristio svoje zakonsko pravo koje ste vi citirali da ga može mijenjati zamjenik i on je očito poslao zamjenika. Evo, ja to onako mogu protumačiti što se meni čini da se dogodilo. **Reiner, Željko Državni tajniče, prije svega ovdje treba biti ministar koji dobro zna što se događalo u INI koji je dobro sudjelovao u INI kao član ključnih tijela INE. Drugo, trebao je biti ponavljam vam i predsjednik uprave, kratko bih ovdje postavio pitanje, a to sam postavio i HERI. Da li je moguće da netko dobije bez ikakvih referenci toliki biznis kao što je ODS Upravljanje? Da milijardu kuna zamrače tko zna na koji način i sad zbog plinskoga biznisa Hrvatska energetski nakon te pljačke kojom bi trebala vlada minimalno imati odgovornost i meni je stvarno je li vi zaista mislite da niko nije naložio HERI iz vlasti da se ide u ovaj poduhvat ove najvećeg lopovluka i lopovštine koji će opet plaćati narod Dalmacije rekli ste zbog čega. Zbog plinskog biznisa. Samo Cetina proizvodi 1,1 megavat i 1.000 megavata električne energije. …/Govornici govore Ja sam siguran da nitko iz vlade nije naložio takvo nešto i to odbacujem ovdje u ime vlade jer sam tu predstavnik vlade i jednostavno to nije točno. A što se tiče, ministar je ima svojih obaveza i ja sam tu sukladno odluci vlade i sukladno Poslovniku sabora koji mi dozvoljava da tu budem. A što se tiče ovoga što vi govorite da će patiti, da će cijela Hrvatska patiti zbog toga što su se neki doslovno bogatili na račun ovoga tu Hrvatska neće patiti zato što će se uvesti porez na ekstra profit, uvest će se porez na ekstra profit energetskih kompanija i ovih svih špekulanata koji su to radili i uvest će se porez i na ono što je zastupnica Benčić pričala pošto vjetroelektrane sada prodavaju električnu energiju dok nije pasalo bili su u finding tarifa, a sad su otišli na tržištu. Ako netko misli da hrvatska država neće uzeti porez na ono što im ne pripada onda se vara …/Upadica: Hvala./… ovdje će doći i takav zakon.

mi svjedočimo svaki dan velikim poskupljenjima, inflacija raste, na 12% je, energenti tu imaju ključnu ulogu, a cijela ova afera vezano za domaći plin se može svesti na nekoliko elemenata. Znači plin je za 20 eura otišao iz INE preko nekoliko tvrtki, imamo u isto vrijeme situaciju da HEP puni podzemno skladište Okoli po 211. Čuli smo od direktora HROTE-a da taj plin nije nikada otišao iz Hrvatske, to ste i vi danas potvrdili. Smatrate li da bi se HEP trebao očitovati je li radio sa tvrtkama koje su bile upletene u ovu aferu i je li kupovao plin za podzemno skladište Okoli od tvrtke iz Luxembourga po 211 eura? Hvala. **Reiner, Željko Koliko ja znam, HEP cijeli plin koji kupuje, kupuje ga na javnim dražbama sukladno proceduri obzirom da je HEP u obvezi javne usluge jasno na način kako se može plin kupovati u smislu javne dražbe. Ne sumnjam da će organi koji se bave ovim slučajem ta pitanja koja ste vi sada ovdje meni postavili postaviti HEP-u i svima onima koji treba, a da ja sad tu prejudiciram da li je to HEP radio ili nije, prvo te informacije nemam i jednostavno nemam ni ovlasti da o tome govorim, ali sigurno će se sve to doznati. To sam, u to sam prilično uvjeren. Hvala lijepa na izlaganju u ime, obrazlaganja u mišljenja vlade. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Žarko Tušek. Izvolite. **Tušek, Žarko (HDZ)** Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i poštovane kolege, uvaženi državni tajniče, kolege iz Hrvatske energetske regulatorne agencije, ha zapravo puno toga već što sam pripremio u ovom izvješću tj. ovom u svojoj raspravi ispred Kluba HDZ-a o Izvješću o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu komunicirano je i sa pozicije ove govornice i sa pozicije mene kao predsjednika Odbora za gospodarstvo na dvije sjednice koje su se održavale u proteklih 7 do 10 dana tako da eto vidim da dio te rasprave i tema i pitanja koja su postavljana je koristio ovdje i jedan dio zastupnika u sabornici kroz replike na izlaganje čelnika HERE i uvaženog državnog tajnika, ali eto neke stvari jednostavno treba ponoviti, neke, neka pitanja ponovo treba postaviti i neke pozicije kako Klub HDZ-a, a u kontekstu svega što je bilo gleda na ovo izvješće i na materiju o kojoj danas raspravljamo. Prije svega ja zahvaljujem kolegi, kolegama iz Hrvatske energetske regulatorne agencije što su danas došli. Primio sam kao predsjednik Odbora za gospodarstvo ispriku za nedavnu sjednicu Odbora za gospodarstvo koji je eto prihvaćen takvo kakvo jest, bilo bi bolje da se to nije dogodilo i naravno da bi bilo danas dobro da je ovdje predsjednik upravnog vijeća gospodin Žamboki, ali eto to je do njega što on nije ovdje u ne postoje neki mehanizmi koji bi ga na bilo koji način trebali danas dovesti ovdje ako on procjenjuje da je to, budući da je dao ostavku iz osobnih razloga ne želi danas ovdje biti. Podsjetio bih da je Odbor za gospodarstvo Izvješće agencije za 2020. godinu samo primio na znanje upravo uvažavajući primjedbe koje su tada iznesene od strane Vlade RH, a u cilju očekivanog poboljšanja strukture i sadržaja izvješća do kojeg nije došlo po nama niti za 2021. godinu. Izvješće koje imamo danas je opsežno. Velik dio sadrži ponavljanje iz godine u godinu u smislu uloge HERE, puno je tu analiza, grafova, podataka koncentrirano na stanje prije svega u sektoru električne energije dok je stanje u sektoru plina i toplinarstva poprilično oskudno obrađeno, a što je po nama zabrinjavajuće obzirom na vidljive poremećaje na energetskom tržištu još od Covid krize, a posebno sa naglim rastom cijena u polovici 2021. godine pa sve do danas. S obzirom da interpretaciju pojedinih odredba zakona, Zakona o regulaciji energetske djelatnosti i pravilnika od strane predstavnika HERE na sjednici odbora koji smo imali na temu INA d.d. plinskog poslovanja, a pri tom mislim na podatke o dozvolama za obavljanje određene energetske djelatnosti npr. da trgovanje plinom ne treba zasebnu dozvolu ako je već izdana dozvola distribuciju, za distribuciju pa na taj način nema egzaktnog uvida u broj trgovaca, mogu reći da to dovodi u sumnju i neke druge podatke. Ono što još nije vidljivo iz izvješća, a i prema percepciji javnosti jest da krajnji kupci ne stječu dojam da je upravo agencija nadležna institucija u RH koja kao neovisni regulator svojim regulatornim odlukama utječe na politiku cijena energenata u RH. Sve oči su uprte u Vladu RH, u resorno ministarstvo, evo danas ovdje u državnog tajnika, a upravo neovisni regulator je taj koji svojim odlukama mora regulirati cijene energenata. Nadalje, iz izvješća nije razvidno u kojoj mjeri je HERA kao regulator koristila kontrolne mehanizme u cilju uspostave učinkovitog tržišta i zaštite od manipulacije na tržištu. Znači suradnji, o njezinoj suradnji sa Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja i agencijom nadležnom za nadzor financijskih usluga po nama nije posvećeno dovoljno pažnje toj suradnji. Iz izvješća također proizlazi da HERA ne koristi u potpunosti svoje ovlasti i mogućnosti koje joj daje REMIT uredba, znači uredba o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije o čemu je također danas više puta opet dovoljno odgovoreno. Iako je izvješće podnijeto Hrvatskom saboru krajem lipnja ove godine u šumi podataka nisam naišao na podatak koji bi na bilo koji način detektirao ili ukazao na anomaliju vezanu uz trgovinu i cijenu plina vezano za nedavnu aferu koja jasno je afera enormnih razmjera. Znači na koji način vi kao čelnici HERA-e regulirate tržište, energetske djelatnosti u dijelu koji se odnosi na tržišne energetske djelatnosti, generalno na sve energetske subjekte? U Zakonu o regulaciji energetske djelatnosti, da budem precizan čl. 11. st. 1. toč. 25. jasno piše da su vam osnovni poslovi između ostalog i nadzor stupnja otvorenosti natjecanja i zlouporaba na tržištu energije i u opskrbi kupaca. Kako to HERA čini ako u izvješću nema niti jednog podatka koji bi ukazao na ovo što nam se nedavno dogodilo? Ponavljam ono što sam pitao na sjednici o plinskoj aferi u svojem uvodnom izlaganju, a što ni na koji način nije sadržano u izvješću o vašem radu glede analize učinkovitog tržišta i zaštite krajnjeg kupca. Kako je moguće da na temelju zakonskih ovlasti koje ima HERA i …/Govornik koje su praktički inspekcijske i istraživačke temeljem financijskih izvješća tvrtki redovitog nadzora nad važećim tarifama, naknadama, cjenicima za obavljanje energetske djelatnosti, mjesečnih podataka o kojem dostavlja HROTE, tromjesečnih upitnika o nabavi i prodaji plina od svih opskrbljivača i trgovaca plinom u RH da vi kao da vi kao regulator u ovoj aferi niste uočili ništa sumnjivo, kako je to moguće s obzirom na informacije i ovlasti s kojima ipak kao agencija raspolažete i dobro je da raspolažete. Na neki način to ili sugerira propuste pažnje i propuste u upravljanju ili da kontrolni mehanizmi i sam sustav HERA-e kompletnu metodologiju treba iznova mijenjati. Neke od ovih tema naravno vi ste razjasnili na način kako je vama prihvatljiv i kako vi gledate zakonodavni okvir u kojima funkcionira i posluje HERA na vaš …/Govornik se ne razumije/…temeljem europskih pravila znači …/Govornik

Tako da eto svima skupa ostavljam ova pitanja na raspravu u daljnjoj polemici. Zahvaljujem još jedanput kolegama iz HERA-e što su, što su danas ovdje. Naravno da smo kao što smo rekli, bilo bi bolje da je ovdje i čelnik regulatorne agencije, ali nije, ali u svakom slučaju eto to su pozicije i stav Kluba HDZ-a, a kao što sam rekao nastavno na mišljenje Vlade RH. Hvala

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, Prošli tjedan smo imali sjednicu Odbora za gospodarstvo i nakon te sjednice mislim da se svi trebamo zapitati koliko još ima agencija i koliko još ima razno raznih ustanova koje ne rade svoj posao jer nakon te sjednice bilo je uistinu evidentno da naša regulatorna tijela se izmotavaju i izvlače i na sve moguće načine pokušavaju otkloniti odgovornost od ovih malverzacija sa domaćim plinom, ali na njihovu žalost to uistinu nije moguće, zakon je kristalno jasan, podzakonski akti također i trebali su ih samo primjenjivati i raditi ono za što su plaćeni. Jesu li bili lijeni, pa im se nije dalo, jesu li neuki, pa ne znaju raditi svoj posao, jesu li pokvareni i sudionici nekih kriminalnih aktivnosti nije moje da sudim, ali je moje da postavim ta pitanja i mislim da svi moramo tražiti da se sve vezano za ovu pljačku prirodnog plina domaćeg rasvijetli, sve okolnosti i svi odgovorni da se sankcioniraju. Ja sam uvjerena da naša javnost živi u uvjerenju kako u principu INA sav domaći plin prodaje HEP-u direktno bez posrednika jer činjenica je da dobar dio tog plina uistinu i završi u HEP-u, ali očigledno preko nekoliko posrednika, a pri tom cijena rapidno raste, a tko to plati sve na kraju, naši građani i naši poduzetnici, dok odabrani na naš račun očigledno pune džepove. Vlada je dala negativno mišljenje na ovo izvješće, u međuvremenu predsjednik upravnog vijeća HERA-e je podnio ostavku, vjerojatno će i ostali članovi za njim i činjenica je da ako mi ne rasvijetlimo sve aspekte, sve razmjere ove pljačke mi ne možemo biti sigurni da se ovako nešto neće ponoviti. Dogodit će se da će se ekipa zamijeniti kao u hokeju, javnost će se umiriti i idemo dalje, business casual rekli bi neki. U konačnici ostaje jedno vrlo važno pitanje na koje nemamo odgovor, nije ga dao ni državni tajnik, ali ja se nadam da će pritisak javnosti biti toliki da ćemo mi u narednim danima dobiti odgovor na to pitanje. Naime, domaći plin nije završio u izvozu, dok HEP ne izvijesti hrvatsku javnost od koga je kupljen plin za podzemno skladište Okoli mi ne znamo razmjere ove afere u INA-i jer dame i gospodo vrijeme je da hrvatska država bude na korist našim građanima. Ako mi imamo nalazišta plina onda taj energent treba biti za naše građane i za naše poduzetnike po pristupačnoj cijeni. Ako imamo izvore pitke vode, a navodno ih imamo jako puno, pa zašto ta voda nije besplatna kao u Norveškoj, kao u Irskoj, ako Norvežani imaju besplatnu vodu zašto je mi ne bi imali, a navodno smo po tome među najbogatijim državama u svijetu. Imamo i svoje autoceste, ali mnogi nemaju novaca za cestarinu. Meni je povoljnije voziti se autocestom u Mađarskoj, kupim vinjetu i 7 dana vozim se za 10 eura. U Hrvatskoj ne, to ne ide tako. Što vrijedi mojim Slavoncima i Baranjcima što Hrvatska ima more kada si većina ne može priuštiti ni tjedan dana odmora na tom moru za svoju obitelj? Kada HERA određuje cijenu električne energije, onda se vodite cijenom na burzi u Budimpešti, za plin se gleda još dalje, prema Nizozemskoj. Jedino kada se pšenica otkupljuje, e onda se ne gleda na burzu ni na budimpeštansku, ma ni na onu cijenu koja se u Srbiji plaća poljoprivrednicima. Svi u okruženju imaju veću cijenu nego poljoprivrednici ovi ovdje u Hrvatskoj. Zar baš svaki put ta cijena mora biti apsolutno najniža i da ide na ruku otkupljivačima, a ne našim poljoprivrednicima i onda kada sve to skupa zbrojite, morate se zapitati pa za koga je ova država stvorena. Za pojedince kojima je sve dozvoljeno i koji se besramno bogate na račun svih nas. Pričate nam o tržišnoj ekonomiji i ja stvarno ne znam na kojem ekonomskom fakultetu se ovakva tržišna ekonomija uči kad imate jedne poduzetnike koji imaju 10 puta nižu cijenu plina i sve ostale koji plaćaju po burzovnim cijenama. Gospodo, to nije tržišni kapitalizam, to je ortački kapitalizam i nemojte nam pričati o tržištu jer to sa tržištem nema apsolutno nikakve veze i onda svakih 10 godina vladajući se čudom čude kako nam se smanjuje broj stanovnika. Pa ljudima je dosta ove korupcije, ovog nerada i bezvlašća i dvostrukih mjerila i zato odlaze. Pogledajte istraživanja pa ćete vidjeti šta ovi koji su otišli govore zašto su otišli. Uglavnom zbog korupcije, to je broj 1. I činjenica je da uz sve ove probleme, uz migrante koji nam spavaju u parku u centru Zagreba, gdje turisti uriniraju po centru Splita, na javnim parkiralištima u Splitu kampiraju besplatno, što radi ministar unutarnjih poslova? On nas plaši teroristima i nekakvim terorističkim skupinama koje su se udružile pa ruše vlast, a sve to je krajnje opasna retorika koja služi isključivo i jedino odvraćanju pozornosti od ovih gorućih tema koji se više ne mogu skriti jer je ljudima dosta poskupljenja, nestašica, štednje jer oni vide da nekima ide jako dobro. Znači, zar nitko u Poreznoj se nikada nije zapitao kako kako savjetnik ravnatelja Županijske uprave za ceste iz Karlovca može biti vlasnik vile sa bazenom? Zar nitko u Poreznoj si nikada nije postavio pitanje koja su to primanja i zar ne bi to trebalo malo istražiti i ne samo on. Brojni direktori javnih poduzeća, komunalnih poduzeća, savjetnici, pomoćnici, itd., cijela armija politički postavljenih kadrova koja se bavi skupljanjem nekretnina na atraktivnim lokacijama pa nam onda kažu, kaže institucije rade svoj posao. Pa neka onda istraže. 50% nekretnina koje se kupuju za gotovinu i imovinu tih koji to kupuju. E onda bi mi mogli reći institucije rade svoj posao jer mi na primjeru HERA-e vidimo da oni ne rade svoj posao za koji su plaćeni. I kada pogledamo ovo Izvješće, onda tu ima dosta kvalitetnih podataka, nije da nema, ima, ali od temeljne uloge i nadležnosti se bježi kao i od odgovornosti jer HERA ne samo da mora regulirati tržište energije, onda mora to tržište nadzirati. Ponovit ću, nadzirati. Znači sukladno zakonu imaju ovlasti dobiti apsolutno sve dokumente i nadzirati svaki element poslovanja tvrtki, a ipak smo u petak od predsjednika upravnog vijeća čuli kako nije bilo nepravilnosti, sve je bilo po zakonu, a sve to samo da se otkloni odgovornost i sačuva radno mjesto koje donosi izdašna primanja. Znači već u uvodu ovog Izvješća piše kako je HERA neovisno tijelo i ima neovisnost odlučivanja u odnosu na izvršnu vlast, a isto tako, HERA donosi metodologiju izračuna tarifnih stavki tj. cijena energenata. I samo ću još reći ovo, a ostalo ću u pojedinačnoj raspravi, znači umjesto da cijena plina za kategoriju zaštićenih potrošača se veže uz cijenu domaćeg plina, vi se vodite burzovnim cijenama i šišate nas kao

ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana zastupnica Sandra Benčić, izvolite.

Izvolite kolega Sačić.

Hvala

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora.

Mi ćemo sada nastaviti sa točkom koja je bila raspravljena tijekom prijepodneva budući da smo iscrpili sve slobodne govore pa će sada u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnici Troskot Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege i poštovani gledatelji koji nas pratite, ovu važnu temu. U izlaganju svome zamjenik predsjednika Upravnog vijeća HERA-e izjavio je da je HERA neovisno regulatorno tijelo. Ponavljam, neovisno regulatorno tijelo. U Klubu Mosta znamo da nije i argument br. 1 vam je primjerice, članica Upravnog vijeća Alemka Kinderman Lončarević koja je postavljena u Upravu od strane njezinog muža Damira Lončarevića koji je desna ruka Frane Barbarića u HEP-u, tako da je nevjerojatna zapravo i apsurdna činjenica da je žena žena stavljena u regulatornu energetsku agenciju kako bi kontrolirala svoga muža i vi kažete da ste neovisno tijelo. To je direktan sukob interesa i još je gospodin bio u nekoliko nadzornih odbora pa onda ne znam kako ga žena može kontrolirati u nekoliko nadzornih odbora. G. Vrban, vama je od gđe. kolegice Marić bilo jednostavno postavljeno pitanje koji niste odgovorili. U vašem proračunu, u vašoj Agenciji, HERA-i se nalaze i bruto plaća vaše žene i to niste rekli, niste to spomenuli, da vi i vaša žena radite u regulatornoj agenciji, a tu ste. Znači ponavljam, g. Vrban nije spomenuo da se kroz proračun HERA-e isplaćuje i plaća njegove žene, kad se već uhljebio, onda ide cijela obitelj. Žamboki, isto tako, dakle to je jedan sitni karlovački kriminalac koji je postavljen na čelo jedne energetske agencije i kao takav onda itekako nije nije neovisan jer se zna način kako je provodio situacije u Karlovačkoj banci i kako je kroz usmene telefone potvrđivao nadzorne odbore. Što se tiče same HERA-e pa ćemo se onda vratiti na ovaj tu dio. Vi članovi, vas 5 tamo koji jeste na 5. katu sastajete se dva puta mjesečno, dižete ruke na ono šta vam pripreme stručne službe, dolazite ovako nespremni u glavni dom, predstavnički dom u RH i mene iskreno, mene je bilo sram slušat ova današnja izlaganja. Prije svega, niste neovisna regulatorna agencija, vi ste samo lutka, ona kazalište lutaka koje se pomiče onako kako kaže Ministarstvo gospodarstva odnosno kako to kaže Andrej Plenković jer je Žamboki sam rekao, odnosno Ministarstvo gospodarstva, vi nitko niste krivi, što znači da ste vi krivi i da je zapravo to centralizirano bilo vođenje iz razloga što je nemoguće da u tako kratkom vremenu takva firma dobila licencu, Husić koji nema nikakvu licencu voditi trgovanje plinom, dobije preko noći takvu jednu licencu. Ne kontrolirate količine, ne kontrolirate cijene, vas je petero u Upravnom vijeću HERA-e, troje ih je u HEP-u. Kako nitko to ne postavlja pitanje ili regulirane djelatnosti kao što su financije, nabava, prodaja, proizvodnja, koji bi trebali imati svoje stručnjake. Kako bi kao regulatorna agencija ne postavljate recimo tako jedno važno pitanje, nego ste došli ovdje svjesno popit metak, sramotit se i šta će vam onda sve te designacije pored vaših imena, dr.sc., mr.sc., inženjeri, ovo ono, pa vi ste sramota. Pa sramota čovječe doći u Hrvatski sabor da ste vi neovisna agencija, a žena od Lončarevića Alenka Kinderman Lončarević dr.sc. kontrolira svog muža. Ma šta ga kontrolira? Igrate ping pong tamo na 5 katu u HERI, isprodavate sve one ljude koji mukotrpno rade imate ne znam Miću Klepu kojeg je još postavio Goran Granić još dok je bio vred, sad čeka svoju mirovinu tamo napravi jednogodišnje izvješće. Gospodo draga vi nas koštate milijune sa bruto plaćom. Vi gospodine Vrban imate besplatan auto, besplatan benzin, besplatne dnevnice i dolazite ovdje, vi ni na jedno pitanje niste odgovorili, čak ni struju kojom biste vi se trebali baviti, ali niste nam vi target, vi ste danas ovdje došli svjesno popit metak na čemu vam možemo čak i čestitat, ali nas interesiraju Milatići, nas interesiraju Frane Barbarići, nas interesiraju Ćorići koji će isto dolaziti ovako i ovako će se osjećati ko i vi jer ste vi samo jedna ekspozitura cijelog sustava koja je odradila operativu da se pripremi sustavna krađa novca. I tako ste trebali nastupiti i reći mi smo samo izvršitelji i ono što je Mićo Klepo rekao na Odboru za gospodarstvo ja sam došao ovdje biti samo po nalogu, neko u HERI, neko u Ministarstvu gospodarstva, neko iz vlade mi samo rekao odi tamo popit metak, šest plus šest čete odraditi i kasnije ćemo vas uhljebiti u jednu od drugih agencija. Ali ostaju vaša djeca koja to gledaju, vaši unuci ako to imate, pa šta ste vi magistrirali i doktorirali na svim tim temama da biste, da biste bili ekspoziture političke, ljudi koji svjesno psihopatski kradu ispred očiju javnosti milijardu kuna da znamo. Dragi inženjeri šta vama to treba? Šta ćete danas doći gospodine Vrban doma šta ćete vi svojoj ženi reći? Ćeš ljubavi moja evo uhvatili su nas da i jedan i drugi radimo da smo na proračunu, da sam danas bio smiješan u Hrvatskom saboru, nisam nikakvu informaciju dao. Šta će reći Alenka Kinderman Lončarević gdje je direktor pravnih poslova, desna ruka Frane Barbarića koji će tek pasti. Ona je tek nova afera. ovu je, ovaj sabor ovdje netko je ginuo prije 30 godina. 7 godišnji mandat predsjednika uprave HERE. Pa šta ste vi čovječe? 7 godina biti u mandatu dobivat 30.000 kuna mjesečno ili više dobivate, bonuse si možda isplaćujete, svojim članovima obitelji, pa ovaj iz, kako možete, ja to, pa to je takav sukob interesa da Kinderman Lončarević je u vašem upravnom vijeću gdje ste svi političke ekspoziture ako ne Gorana Granića i ostalih pozadinskih igrača iz energetike onda iz sadašnje politike. I sad dolazite na vole jer Andrej Plenković je odgovoran za ovo sve. To je nemoguće da je toliki, te elemente sustava da je bilo tako …/Govornik se ne razumije./… to je moralo centralizirana ići. I bilo bi vam bolje da ste danas došli i rekli, ljudi moji mi smo danas odradili dakle naredbu, mi smo odradili to na taj način da se operu novci. I narod bi vam rekao ok. Ovako dižete tenzije još na entu, ovako ljudi, vi ne znam jel se vozite, vi se vozite u službenom autu koji mi svi plaćamo, u tramvaju ljudi više su sumanuti jer ne znaju kako će riješiti probleme. HERA nije poduzela ništa, vi ste danas rekli nadzor da ste postali, 1.10. bi se ljudi trebali iz recimo iz od opskrbljivača Rijeke prebaciti na Gradsku plinaru i Opskrbu Zagreb. 100.000 ljudi čeka na to, vi kažete da ste nadzor napravili, pa onda tamo onaj Miletić dolazi ovdje i kaže da je to na HERI i vi se igrate tako ping pong sa sudbinama ljudi. Plina nema. Električne energije nema. Ljudi ne znaju šta da više naprave, kome da se jave. Gradska plinara Zagreb ne odgovara na pitanja. Vi metodologiju niste mijenjali, kad je već došlo do poremećaja tržišta vi ste u zadnje kvartalu vam je u prosjeku bila 80 do 100 eura po megavat satu cijena, a metodologija primjenjivala cijena iz 2020. godine. Pa šta vi radite čovječe? Nastavit će poštovani zastupnik Bulj u ime Kluba zastupnika MOST-a. Evo žao mi je što je kolega …/Govornik se ne razumije./… prikinio mogao je nastaviti jer da se ponavljam ne bi ali kratko ću reći da je ovo pljačka, tu se slažemo da je pljačka, svi skupa. Ovo je lopovština nezapamćena, to je 300 dječjih vrtića na jednome računu umirovljenika je osvanio i zbog toga danas imamo neku žalopojku od vas koju mi ne moremo shvatiti. Vi ste opljačkali hrvatski narod. Vi uz nalog, e sad je pitanje da kažete nam ovde tko je vama dao nalog, jel dao premijer il je dao ministar koji se ne boji pojavit ovdje, ali sve zna o INI jer je bio u upravnim tijelima INE i vi šutite ovde. Da li se zbog toga ginulo, da li se zbog toga ubijaju branitelji, da li će se zbog toga smrzavati umirovljenici, što će biti od toga? I vi došli ovde kao da milijarda kuna ništa, ništa. Pa jel vas sramota doći? Tribali ste dati ostavku isti dan. Vi, vlada i mi ovde svi u saboru, svi. I zbog toga ja još jednom poglavito u ime onih svih koji su ginuli u Domovinskom ratu tražim ostavku premijera Plenkovića i vi izađite ovdje recite tko vam je dao nalog za ovu pljačku i dajte ostavke. Bižite nam ča s očiju. Sramite Hvala. Sad će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnici Grbin i Grčić. Najprije poštovani zastupnik Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, milijardu kuna toliko je nestalo, ukradeno, maznuto iz a da niti jedna državna institucija na to nije reagirala dok sukladno propisima EU i mehanizmu koji je razvijen na razini čitave Europe nije reagirala banka u stranom vlasništvu i upozorila i tek onda kada je nastao pisani trag mi reagiramo kao država, a onda kada su krenula hapšenja i kao društvo. A koja je posljedica toga što se dogodilo? Pa sad ne samo to da se neko masno obogatio, HDZ-ovac iz INA-e koji je to prodavao po smiješno maloj cijeni ili Plenkovićev prijatelj koji je to po toj cijeni kupovao, pa preprodavao po 10 puta većoj, cijenu za ovo što se dogodilo plaća čitavo hrvatsko društvo, a zašto? Zbog nečeg što smo danas čuli od državnog tajnika, ali isto tako od zamjenika ravnatelja HERA-e, a to je da je taj plin fizički ostao u Hrvatskoj i da se taj plin nakon toga po ovoj višoj cijeni prodavao onima koji imaju zadaću tim plinom opskrbljivati građane i poduzetništvo u RH. Cijenu ove pljačke u ovom trenutku plaćaju sve građanke i građani Hrvatske višim računima za energente i to je činjenica i može se vlada prati koliko god hoće da je reagirala, reagirala je post festum, reagirala je kada se sve dogodilo, ali i kad je reagirala i do dana današnjeg na to nismo dobili odgovor, reagirala je tako da je fiksirala cijenu na 41 euro po megavat satu, a ona se u režiji Škugora i kompanije prodavala za duplo manje i do dana današnjeg nitko iz vlade ili vladajućih nije nam objasnio zašto kada HDZ-ovac iz INA-e plin prodaje Plenkovićevom prijatelju on može ići po 20 eura, a kada ga INA na temelju vladine odluke prodaje HEP-u da bi dalje išao građanima i poduzetništvu RH cijela bila dvostruko veća, zašto za jedne može po 20, a za druge mora po 40? To je pitanje na koje poštovane kolegice i kolege nije odgovorio nitko i od tog odgovora bježite kao što zmija skriva noge. A zašto, jer vas je naprosto sram reći ono što je istina, bogaćenje na račun građanki i građana ove zemlje nije vam strano i za njih vas gospodo iz vladajuće većine u stvari boli briga. 11 klubova zastupnika oporbe danas je predalo zaključak kojim od Vlade RH tražimo da se razriješe i drugi u upravnom vijeću to je minimum minimuma, kao što je minimum minimuma da ode čitava uprava INA-e koja je ovo gledala, ali i nadzorni odbor koji je to kontrolirao. Ne može se ovo svaliti na Škugora, Dedu Daneta, Žambokija ili bilo koga drugoga. Ovo je sustav, sustav u kojem se masovno krade, a institucije koje bi bile zadužene da to otkriju i spriječe to ili ne znaju vidjeti ili namjerno, namjerno ne vide jer su u priču upleteni HDZ-ovac iz INA-e i Plenkovićev prijatelj i u stvari kad podvučeš crtu za građanke i građane i jedno i drugo je jednako loše, da li institucije sudjeluju u krađi ili tu krađu nisu u stanju otkriti. Građani će veće račune za plin morati platiti. Poštovane kolegice i kolege, odgovornost za ono što se dogodilo je ogromna, ona ne može stati na jednoj ili dvije osobe, za ovo je odgovorna Vlada RH koja je stvorila sustav u kojem je iz jedne nacionalne kompanije moguće ukrasti milijardu kuna i nek nam ta brojka svima jako dobro sjedne, ali isto tako nek nam sjedne i ono što se s tim novcem moglo napraviti da se iskoristio u korist onih kojima pripada, a to su ljudi ove zemlje. Hvala i zamolio bi kolegu Grčića da nastavi. U ime Kluba zastupnika SDP-a sad će nastavit govorit poštovani zastupnik Grčić. **Grčić, Branko (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Kad bi htjeli rezimirat današnji dan sigurno bi rekli, pa još prije ne znam 7 dana Odbor za gospodarstvo je već rekao što misli od HERA-i, nedavno je to učinila i vlada, prema tome i jedna i druga institucija je priznala da tamo nešto ne štima i da nije odrađen posao. Ako bi htjeli reći koji su to ključni grijesi HERA-e ja bih ih pobrojao u 3-4 ključne stvari. Prvo, nije do dan danas dan odgovor na pitanje zašto je ta mala firma sa niti jedva jednim zaposlenikom dobila tako važnu dozvolu da može trgovat s tako važnim resursom, znači nije nam dovoljno argumentirano da su oni zaista ispunili uvjete da bi jednu takvu dozvolu dobili. Drugo, u tom lancu našla se je jedna javna institucija koja se zove Plinara istočne Slavonije registrirana za opskrbu plinom, nikao za trgovinu. To što ona trguje kada nabavlja plin to joj ne dopušta da taj isti plin prodaje dalje, sigurno ćete se složit sa mnom i još po tako niskoj cijeni bez ključnih osvrta na stanje na tržištu, realno stanje na tržištu, prema tome tu je ključni propust koji je HERA barem tu morala vidjeti da nemaju dozvolu i da kao takvi nisu mogli dalje transferirati taj plin, a posebno ne nekoj tamo maloj firmi koja se odjednom pojavila na tržištu po tim čudnim okolnostima. Treća stvar, ova firma, ta mala firma uz pomoć Plinare istočna Slavonija obavila je samo u prvih 8 mjeseci ove godine transakciju veću od milijardu kilovat sati. To je pojedinačno gledano između 14 sudionika na tržištu najveća pojedinačna transakcija. Mene ne može nitko uvjeriti da ključne institucije koje su zadužene za kontrolu i nadzor plinskog tržišta nisu mogle uočiti nešto takvo, a posebno kažem opet da u toj tako velikoj transakciji sudjeluje institucija Plinare istočna Slavonija koja to nije mogla. Znači propusta zaista vrlo objektivnih i kažem evo i ljudi u Odboru za gospodarstvo pa i u vladi prepoznali su da zaista tu nešto ne štima i da institucija HERE nije obavila svoj posao. I još na kraju želim posebno istaknuti nešto što možda nije danas dovoljno istaknuto. Kad se upalila crvena lampica oko ovog slučaja znači groznog slučaja pljačke, velike pljačke zašto HERA tada nije unutar sebe upalila alarm i zašto nije krenula u sveopću kontrolu svih segmenata plinskog tržišta, a to ne bi nikako trebao biti problem jer još jednom ponavljam na tom tržištu u ovoj godini je poslovalo samo 14 subjekata, niti 100 niti 200 niti 1.000, samo 14 subjekata gdje zaista nije bio problem da se provjere sve ono što vi imate u nadležnosti provjeriti. I to vam je možda i najveći krimen. Nego ste branili svoju poziciju i govorili ne sve je po zakonu i pravilniku, mi nismo odgovorni. Ma nemojte molim vas. Tu je problem. Znači da ste rekli ok, dogodilo se nešto, šteta je napravljena e sad ćemo mi to provući kroz naše mehanizme i procedure kontrole i reći da li možda ima još nekih slučajeva koji smrde na nekakvu nepodopštinu. Međutim, nažalost to nije napravljeno. I zaista niti vladi, niti bilo kome ovdje tko, tko obnaša najviše dužnosti u Hrvatskoj nije bilo prihvatljivo da takva institucija ostane nedirnuta zato se mi, to smo već rekli pridružujemo tome da treba zaista napraviti određene promjene, ali ne samo kadrovske. Mislim da i proceduralne i u smislu zakonskom i u smislu pravilnika pa uvijek i usklađeno sa europskim zakonodavstvom, ali koje će bit, osnažit ovu instituciju i omogućiti da djeluje puno efikasnije.

je svojom izjavom povrijedio ne samo Poslovnik nego i zdravi razum hrvatskih građana bacajući blato na HDZ, a zaboravljajući da je nedavno počinio kazneno djelo primajući naknadu koja mu ne pripada u iznosu od 50.000 kuna da je pri tom izjavio da ne zna gdje živi, ali mora znati da je za tu naknadu 10-oro djece moglo ići u vrtić ovdje u Zagrebu 8 mjeseci besplatno. Toliko o moralu i prozivanju drugih. Dobro, to je bila replika pa moram dati opomenu. Poštovani zastupnik Šimičević je isto isto tako kolega Grbin vrijeđa i omalovažava sve članove HDZ-a da su lopovi. Ja mislim da ova vlada ima nultu toleranciju na lopovluk i ja kao čovjek koji ima svoje ime i prezime, svoju obitelj ne osjećam se dobro kad se i mene i moje kolege proziva. Dakle, ima se ime i prezime, ja nisam lopov, ja nisam izdajica, ja nisam dezerter, a nisam ni studirao u Srbiji za razliku od nekih kod kolege Grbina. Hvala To je bila isto replika pa dobijate opomenu. Zastupnik Grbin je isto dignuo povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Grbin, Peđa (SDP)** Članak 238., poštovane kolege, ukrade se željezo HDZ-ovac, ukrade se milijarda iz INE HDZ-ovac, ukrade se miliončić iz HAMAG-a i pazite sad za nepostojeći projekt spajanja općina kojeg niste u stanju realizirati, ali na tome ste svejedno u stanju maznuti milion kuna HDZ-u. Pa dajte šutite, nemojte se sramotiti. A ako sam ja neko djelo počinio pa dajte me prijavite pa da to riješimo. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega, kolega Grbin ovaj to vam je treća opomena jer naravno to je bila replika

ja nikad neću štititi niti aplaudirati lopovu, ali isto tako svaki taj lopov bez obzira u kojoj stranci bio, odakle dolazi on ima svoje ime i prezime. Ako sam ja tu i ako itko ovdje od mojih kolega onda to recite imenom i prezimenom, a nemojte govoriti na takav način. Po logici stvari znači onaj Hrvat koji nije u HDZ-u on nije lopov, a to nije istina. Znači ima ih, ima ih svugdje, ali ja vjerujem

ne možete govorit više jel, sad će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govorit poštovana zastupnica Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, postoji jedna rečenica koja je u jednoj Shakespeare drami korištena gdje Hamlet kaže nešto je trulo u državi Danskoj. Tako i ja mogu početi ovu svoju raspravu da važno zaključim da je nešto trulo u ovoj državi. Dakle, kad riječima izgovorite i kad razmislite o tome što se desilo ostanete zaprepašteni. Dakle, jedna član HDZ-a gospodin Škugor koji je direktor u INI po 20 eura prodaje plin dvijema tvrtkama koje onda taj plin prodaju jednoj tvrtci u Luxemborgu koja iza toga taj isti plin prodaje po 140 eura ili 139,99 eura toj istoj INI u kojoj gospodin Škugor radi odnosno HEP-u. Pri tom plin nije otišao nigdje. Plin je tu gdje je u Okoliju. Dakle, mi govorimo o tome. I imali smo raspravu na Odboru za gospodarstvo, imamo danas raspravu na ovoj plenarnoj sjednici i već znamo, već smo na Odboru za gospodarstvo shvatili da, svi smo shvatili osim gospodina Žambokija da je on bivši jer ja sam vidjela svašta i vidim svakakvih nastupa i vidim nastupe i tu, ali onda kad mislite da ste vidjeli sve onda vas neki uvijek iznenade. Tako da je i gospodin Žamboki koji je došao na taj Odbor za gospodarstvo došao vrlo samouvjereno i vrlo sigurno u ono što govori i kako je išla rasprava tako se pokazalo da je njegova samouvjerenost i njegova sigurnost sve manja i manja. Za razliku od toga njegov zamjenik gospodin, zamjenik gospodina Žambokija ovdje je kad je došao na raspravu se pokazalo da zna da neće biti dobro i pokušao je u raspravi reći što manje. Mi smo dobili izvješće HERE koje je imalo 218 stranica plus još jedno 150 stranica različitih dokumenata sa idejom valjda da to izvješće nitko ne pročita ili da raspravljamo o nečem drugom. Pa bih ja u ovu svoju raspravu krenula i citiram ono što je u izvješću HERE odmah napisano, a kaže. HERA kao nacionalno neovisno regulatorno tijelo provodi regulaciju energetskih djelatnosti u RH u skladu s obvezama propisanim hrvatskim nacionalnim zakonskim okvirom uz neovisnost odlučivanja u odnosu na izvršnu vlast i interese gospodarskih subjekata, surađuje s Vladom RH i drugim relevantnim nacionalnim tijelom. Pa toliko o suradnji. Pa surađivali su odlično. Pa ja pitam s ove govornice bivšeg ministra Čorića, sadašnjeg ministra Filipovića, onda pitam i njihovog šefa gospodina Plenkovića, kako se to surađivalo, kako su to odradili tu suradnju i šta je rezultat te suradnje? Rezultat suradnje plin išao nije nigdje, išli su samo papiri, a cijena je otišla i došlo se do milijarde kuna, ako je milijarda kuna. Milijarda kuna je nekakva misaona imenica. Kolegice i kolege milijarda kuna vam je godišnji proračun grada Splita, nešto je malo veći ili godišnji proračun grada Rijeke, to je milijarda kuna. Za milijardu kuna jedan grad veličine Splita ili jedan grad veličine Rijeke na razini godine dana plaćaju sve svoje zaposlene, obavljaju sve one komunalne djelatnosti za koje su zaduženi i rade godinu dana. A milijarda kuna je prošla ovako, slila se u neke džepove, moram priznati da ovaj ne bi se ni čudila da se neko čudio kako mu je odjedanput na račun sjeli ti veliki veliki novci. Ja sam nekako sigurna da ti veliki novci na račun ovog nesretnog umirovljenika koji odjedanput je dobio pola milijarde kuna se ne bi ni vidjeli da cijena plina nije otišla u nebo i ne bi se ni vidjeli da jednako tako ne treba promijeniti kune u eure, a to može samo putem banke. A pritom što radi HERA? Kaže HERA odlično surađuje s Vladom RH. HERA je zaključila da je poremećaj na tržištu 2021. nastao i u plinskom biznisu i u naftnom biznisu i u biznisu električne energije što ova može izazvati čuđenje kod svih nas da je nastao poremećaj na tržištu. Što pritom radi HERA? Ima 14 subjekata, slovom i brojkom. 14 subjekata u plinskom poslovanju i za tih 14 subjekata nije u stanju vidjeti što rade. Pritom su nam puna usta digitalizacije, e-poslovanja, pa objasnite mi da u tom, toj digitalizaciji, u toj e-poslovanje odjedanput nešto nije krenulo blinkati da kod nekog vidite nesrazmjer, odjedanput je netko odlučio troši 10, a kupio je 100 i da se nitko ne pita ček malo šta će raditi sa ovih 90 preostalih. Nitko se ništa ne pita, važno se zaključi da HERA radi sukladno zakonu, ne znam sukladno čemu bi trebala raditi ako ne zakonima. Pritom gospodin Žamboki je već na Odboru za gospodarstvo iz rasprave shvatio da je bivši, ali ona opasnost koja je da iza gospodina Žambokija dolazi drugi gospodin Žamboki, treći gospodin Žamboki, a da se mi s ove govornice i u ovom saboru trebamo pitati što je uloga HERE, što je značaj HERE, da se tu neke stvari moraju promijeniti jer ovako ne ide dalje, a da čvrsto žmire samo djeca kad očekuju da zubić vila kad padne zub, da će zubić vila pod jastuk donijeti nešto. I ta djeca vjeruju u zubić vilu. Izgleda da i neki ljudi vjeruju kad im na račun sjedne pola milijarde kuna da postoji nekakva dobra vila koja im je stavila na račun te neke novce. Ali oni koji u to više ne vjeruju su građani RH koji imaju priliku vidjeti kako ih pri zdravih očiju iz njihovih očiju krade. Ja ću tu postaviti još jednu temu koja nekako odlazi pod tepih i o kojoj se ne govori dovoljno, a to je tema električne energije. Dakle, u izvješću ovom za 2021. godinu je rečeno da kad je riječ o električnoj energiji proizvodnja električne energije iz fosilnih goriva se nije povećala. Rečeno je da je glavnina proizvodnje električne energije u Republici Hrvatskoj iz obnovljivih izvora, pri tom je naravno glavnina vezano uz vodu. Koliko ja znam može biti samo problem vode u trenutku da vode nemamo dovoljno, a cijena električne energije u Hrvatskoj je otišla gore. Zašto? Zbog čega? Što se tu desilo? Stoga zaista tu ima i pitanje koje je apsolutno vezano i uz cijenu električne energije. Zanimljivo je i kad gledate malo koji je broj kućanstava, odnosno koji je broj mjernih mjesta. Vidite i tu da broj mjernih mjesta od 2017. do 2021. se nije promijenilo. Prema tome, papir trpi svašta. Na papiru možete imati svakakvih podataka samo je pitanje kako sa tim podacima baratate. I onda iznenađenje na kraju. Što Vlada kaže? Vlada kaže da ne prihvaća izvješće HERA-e. Vlada rijetko ne prihvaća izvješće, ali kad ne prihvati jedno izvješće zna koja je sudbina tog upravnog vijeća, pa tako znamo i sudbinu ovog upravnog vijeća. I Vlada se posebno referira na Uredbu REMIT. Meni je zamjenik ravnatelja HERA-e probao objasniti o čemu je tema, a tema kaže da Uredba REMIT zabranjuje trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem. Prema tome o čemu govorimo? O čemu govorimo? Dakle, HERA svoj posao nije odradila kako treba i nemamo tu nikakvu dilemu, ali ono što hoću reći HERA je samo jedan mali dio. Odgovornost je na premijeru Plenkoviću, odgovornost je na dva resorna ministra. Već na Odboru za gospodarstvo danas vidimo da je bio poslan državni tajnik gospodin Milatić koji je sad i otišao, on je već tad znao kad je dolazio je znao da je Upravno vijeće HERA-e bivše. Ali je pitanje i ono što se mora pitati tko sljedeći dolazi? Hvala lijepa. Zastupnik Brkan je dignuo povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovana zastupnica je povrijedila članak 238. Naime uvodno u svome govoru kada je govorila o truleži aludirajući da je nešto trulo u državi, a da je to HDZ očigledno je zaboravila na miris truleži koji dolazi iz Gunje koja je u svome mandatu gradila septičke jame od 64000 kuna i bila primjer hodajućeg sukoba interesa, pa stoga kad govori volio bih da govori precizno a ne da optužuje cijelu stranku za nešto što nije napravila. **Reiner, Željko (HDZ)** To je bila naravno replika, pa dobivate opomenu.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, povrijeđen je članak 238. Cijenjeni zastupnik Brkan treba baratati točnim podacima kad odluči, točni podaci su neki drugi. Nema te septičke jame po tom iznosu koji vi govorite, ali ima za godinu dana napravljenih 1000 kuća od toga 218 potpuno novih, a ostalo rekonstruiranih. Pa kad ćete se vi moći pohvaliti s tim brojem objekata napravljenih … **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je također bila replika a ne povreda Poslovnika pa dobivate drugu opomenu. Poštovani zastupnik Željko Lenart sad će govoriti u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodo iz HERA-e. Pa evo cijeli dan raspravljamo da li je netko pogodovao ili nije pogodovao, mislim da tu više dileme nema, da iako je gospodin Žamboki se sakrio negdje u mišju rupu i uplašio se zastupnika i jednostavno nije želio doći ovdje jer mu je bilo dovoljno neugodno neki dan kada je morao odgovarati. Samim tim činom je i dokazao da u HERA-i postoji određeni kriminal, postoji određeno pogodovanje iako se to ne bi smjelo dešavati. Pa u neki način mi bude žao ovih ljudi koji ovdje moraju to braniti, a s druge strane svi oni koji su radili u HERA-i su primali plaću svoj rad. Svi su oni danas dobro kontaminirani, jer očito su šutili, šutili su zbog toga što postoji strah strah i bojazan od iznošenja istine. A ne znam zašto se kolege iz HDZ-a toliko ljute na to kada im se nešto predbaci da su njihovi članovi uhapšeni kad je to tako, to je činjenica. Svaki dan ispadne netko uhapšen tko je član HDZ-a. Uskoro će to postati rubrika u središnjem Dnevniku. Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode, u ovom slučaju INA koju smo izgubili na jedan način gdje su neki opet stavili veliki novac u svoj džep. Sve su to tvrtke u kojima postoji sumnja da se dešavaju ovakve stvari pa i veće od milijardu kuna. Doduše običnom čovjeku je vrlo teško shvatiti veličinu milijarde kuna koliko je to ogroman novac. Ovo je slučaj od milijardu kuna. U Hrvatskim vodama se spominju dvije i pol milijarde kuna. Tamo postoje natječaji u kojima se samo javlja jedna izvođač. Zar to nije sumnjivo? Da, itekako je sumnjivo. Evo recimo jedan primjer Hrvatskih voda održavanje kanala, košenje kanala. Da li netko od vas zna koliko je prošle godine bilo košenja kanala koje su oni obvezni kositi? Bilo je onoliko koliko su napisali u građevinsku knjigu, onoliko puta se je kosilo. 2003. godine u gradu Kutini u kojem ja živim bila je sušna godina kao i ova, bilo je 13 redovnih košnji zelenih površina. Nije ih bilo 5, ali u građevinskoj knjizi stoji 13 i netko je za 13 uzeo novac. Isto tako i ovdje, isto tako je i HERA dozvolila da na temelju povlaštenih informacija, prešućivanja onoga što je bilo očito neki ljudi zarade basnoslovan novac. I gledajte, kad se radi o milijun kuna, dva, pet još i mogu reći da su se neki niži službenici udružili i uzeli taj novac. Ali kada se radi o milijardu kuna, onda ne mogu reći da je samo Žamboki taj koji je bio na vrču. Ovdje su daleko veće zvjerke koje su odlučile da se uzme milijardu kuna. Hrvatska regulatorna agencija nikako nije nezavisna, nikako nije nezavisna. Postoje osobe, ljudi, ikone, nazovite ih kako god hoćete koji izdaju direktive kako se mora raditi. Pa to je svima jasno, ne treba tu biti veliki stručnjak u tome jer ni sam Žamboki ne bi prešutio ovo da mu netko nije rekao šuti. A kad netko kaže šuti, onda se i dijeli između više ruku, tako da nije niti ovo prvi primjer, na žalost nije niti zadnji primjer. I onda kada se kaže da je Vlada kvislinška, da je Vlada veleizdajnička onda se Vlada ljuti bez obzira o kojoj se radi Vladi iz kojeg ona tabora došla. No međutim, svaki rad protiv interesa hrvatskog čovjeka je veleizdaja. Tako je i ovo. Neki dan mi je došao račun za plin u Kutini od EON-a 10 kubika 88 kuna i uz to ide dopis povećanje od 60%. Sve će ovo platiti mali čovjek, mali uvijek sve plaćaju. Turci su bili nula tirani naspram ovoga. Njihov harač je bio 5 puta manji nego što danas mali čovjek harač ima. Dokle će svi zatvarat oči? Dokle ćete vi gospodo iz HDZ-a koji sjedite ovdje i dižete petkom ruku dokle ćete vi zatvarat oči, dotle će to tako biti. Jer vi ste većina od 77. Mi možemo pjevati što god hoćemo na ovoj lijevoj strani, ne možemo tih 77 promijeniti. Dok vaša savjest ne proradi neće se mijenjati ništa ovdje, neće se donositi drugačije odluke osim onih koje dođu iz Vlade Republike Hrvatske koja četvrtkom donese odluke koje upućuje i zakone u Sabor na donošenje. Ja sam bio državni tajnik, znam kako se rade zakoni, znam kako oni dolaze na Vladu, znam kako ministri iz drugih resora nemaju pojma o nekim drugim resorima i onome što se predlaže kao zakoni, dolaze ovdje u Sabor, ovdje se mi prepiremo i onda donose se zakoni koji već idući tjedan se vide da nisu dobri. Netko je danas iz HDZ-a rekao ovdje, mislim da je gospođa Martinčević kako su naši zakoni dobri. Imamo mi dobrih zakona, ali se ne provode. U Hrvatskoj je zakon paukova mreža. U nju se hvataju sitne mušice, a bumbari lete kroz nju. A upravo bumbari ste vi gospodo, na žalost vi koji sjedite ovdje i morate dizati ruke i morate slušati sve ono što govorimo mi iz drugog da tako kažem tabora. Ali na žalost oni koji koji bi to trebali čuti njih nije briga, jer tu su poslali vas da se vi crvenite i da petkom dižete ruke, a često znam od mnogih kolega da dižu ruke i protiv svoje volje. Zato džabe raspravljati o ovom izvješću HERA-e, ljudi se ovdje crvene, neugodno im je. Mi se između sebe na neki način prepiremo, pa nam bude onda neugodno što jedni drugima možda i kažemo neke riječi koje ne bi trebali i ništa se opet u Hrvatskoj ne mijenja. Stvari postaju sve gore i gore. Pa nikada nije ovako bilo ljudi! Nikada nije ovako bilo! Nikada narod nije teže živio. Nikada se narod neće teže grijati nego što će ove godine. Mi naše drvo izvozimo. Naručio sam 20 kubika višemetrice u šumariji u Kutini i onda su mi rekli e čekaj, ne možemo sad voziti mora ići 30 vagona prvo za Italiju. Pa da li su to nacionalni interesi? Hrvatske šume su narodno blago, narodno bogatstvo. Pa prvo hrvatski narod mora to imati i mora se grijati na to, a onda ostalo. Hrvatski plin isto tako. Gdje nam završava nafta, gdje nam završava plin? U prošlom sazivu HSS je tražio da se poveća iznos koncesijske naknade za crpljenje plina i nafte Mađarima. Pa oni tri puta više plaćaju Mađarskoj nego što plaćaju Hrvatskoj. to nacionalni interesi? Pa nisu. Da li je nacionalni interes da se ugasi rafinerija u Sisku koji je trideset i devete godine …/Govornik se ne razumije./… ustanovio tamo jer je našao strateški položaj za rafineriju na cesti, na pruzi, na vodotoku, plovnom putu i svima. I postoje rezervari za skladištenje nafte, postoji naftovod, produktovod, sve postoji a ugasila se rafinerija, a nikako nije nacionalni interes. Imamo izvore nafte, izvore plina i s tim nam gospodare drugi koji bi htjeli naravno Hrvatsku imati pod svome, ali pomalo su u tome i uspjeli. Kada uzmete energiju, telekomunikacije, hranu Petrokemija je stala neće više krenuti. Neće biti gnojiva za proizvodnju hrane. Uvozimo i to. Znači sve uvozimo. Imamo zastavu i himnu. Šta mislite da ćemo u Hrvatskoj živjeti od mahanja zastavom i pjevanjem himne i držanje ruke na srcu? E gospodo, nećemo. Hvala.

G. saborski zastupnik Lenart kontinuirano stalno, uporno obmanjuje hrvatsku jasnost iznoseći različite neistine, insinuacije. Kad govorimo o neistinama, onda govorimo o ovoj kako vi kažete, izvršenoj pljački. Pljačka je pokušala se izvršiti, ali upravo učinkovite institucije hrvatske države su na vrijeme priječile i novac je praktički tu, blokiran. Nije izvršena pljačka. Isto tako, insinuirate za Hrvatske vode. Pa kad biste nešto radili, onda bi znali da nažalost izvođača radova nema puno koji mogu kositi kanale, itd. Isprofilirale su se firme koje .../Upadica: Kolega Šašlin, Zastupnik Lenart isto je dignuo ovaj povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Čl. 238, kolega Šašlin iznosi očitu neistinu. Nisu hrvatske institucije već strana banka, g. Šašlin.

Poštovani potpredsjedniče, niste mi dali ni da završim što sam htio reći.

Dobro. Sad ćemo napraviti onda jednu stanku, ovaj da se malo duhovi smire, svi upristoje koji bi se trebali upristojiti pa ćemo ovaj, nastaviti sa sjednicom. **Lenart, Željko (HSS)** Neću ić, Pa ne, ali svi šutite, svi izlazite šutke danima van. Pa dokle će to tako? Ne može to tako. Zato treba imati 100 kila, ljudi moji, da vas se ne mogu sam tak

Poštovane kolegice i kolege, evo ja vas molim da zauzmete mjesto da nastavimo sa sjednicom.

Gledajući odnosno slušajući što kolega govori nakon što je predlagatelj u svojoj raspravi jasno rekao da se plin prodavao cijelo ovo vrijeme za 20 eura, postavlja se jasno pitanje da li se ova krađa dogodila samo na ovom mjestu ili ih je bilo još jer isti taj plin koji se kupovao po 20 eura se građanima i poduzetništvu isporučivao po 200 eura? sami znate da je to bila replika i da vam moram dati opomenu Poštovana zastupnica Orešković, izvolite, imate, vi ste digli isto pločicu sa replikom, sa povredom poslovnika, oprostite. Povrijeđen je čl. 236. od strane vas g. Reiner, kaže ova odredba zastupniku koji želi govoriti o povredi poslovnika predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži, govor tog zastupnika ne može trajati dulje od pola minute, predsjedatelj je dužan nakon iznesenog prigovora dati objašnjenje. Kolegi Lenartu ste vi upali u riječ prije nego što je isteklo njegovih 30 sekundi, povrijedili ste poslovnik, na takav način se nemate pravo ponašati. A drugo, nigdje nisam našla u poslovniku pravo da prestanak zasjedanja nastupi dok se svi malo ne ohladimo, recite mi gdje to u poslovniku piše, a tražite od ostalih zastupnika da ga poštujemo. Do hlađenja, metkom u čelo po mogućnosti, jeste to htjeli reći? **Reiner,

…dužna sam najaviti da ću zato što nisam zadovoljna s vašim objašnjenjem, moj prigovor se odnosio na vaše postupanjima prema kolegi Lenartu, uložit ću prigovor Odboru za ustav, poslovnik i politički sustav. Moja obaveza je da to najavim, stoga sam opravdano sada uzela riječ. **Reiner, možete naravno to je vaše pravo. Sad će u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka govoriti poštovana zastupnica Sandra Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Evo prije nego počnem htjela bi samo istaknuti da Klub HSS-a i RF ima 3 zastupnika odnosno 2 zastupnika i zastupnicu i u 2 dana ste uspjeli istjerati istjerati iz sabornice njih svo troje, to je ja mislim saborski rekord vas koji vodite sjednicu, a da ni u jednom slučaju zapravo ne možemo govoriti o opravdanosti takvog pristupa. Tko je danas zapravo ovdje trebao sjediti to je ključno pitanje, tko je nakon afere teže od milijardu kuna ovdje trebao sjediti, je li to g. Vrban koji je zapravo član upravnog vijeća HERA-e, nije ni predsjednika upravnog vijeća HERA-e, da li je to g. Žamboki koji je bio neki dan na Odboru za gospodarstvo kao predsjednik upravnog vijeća HERA-e kojeg još uvijek ovaj sabor nije razriješio ili je to možda predsjednik vlade zajedno sa svim svojim ministrima? A zašto smatramo da je ovdje trebao danas sjediti predsjednik vlade zajedno sa svim svojim ministrima i zašto smatramo da je upravo vlada zajedno s premijerom odgovorna za cjelokupnu ovu aferu, kažemo politički odgovorna, govorimo o političkoj odgovornosti sada. Iz razloga što je ova afera teška toliko da iznosi 727 kuna po svakom, svakom kućanstvu u RH odnosno tri prosječna mjesečna računa za struju prosječnog hrvatskog kućanstva svakog, svakog, za struju kojoj je cijena na tržištu od 2021., pa do danas odnosno do kraja kolovoza se podigla gotovo 12, pa i više puta. U cijeloj konstelaciji u kojoj mali poduzetnici više ne mogu podmirivati račune za energente i to traje već neko vrijeme i u konstelaciji da se cijela zemlja trese zbog te ukradene milijarde premijer na press konferencijama o aferi INA govori da je zgrožen. On je zgrožen jer ne vjeruje kako se moglo dogoditi da se opljačka jedna milijarda, a da nitko od članova uprave i nadzornog odbora INA-e to ne primijeti, on je time zgrožen. Premijer je zgrožen da HERA nije primijetila da se nešto čudno događa, on je i time zgrožen. Zgroženi ste i ovdje svi vi iz HDZ-a ovih dana kako je moguće da je HERA …/Govornik se ne razumije/… dozvolu OMS-u, kako je moguće da je neko kupovao plin po 20, a prodavao po 200, svi ste zgroženi, zapravo ste zgroženi i vi i premijer nad samima sobom jer zgroženost postupcima članova uprave INA-e j zgroženost nad vlastitim postupcima jer te članove uprave INA-e je na kraju krajeva predložio premijer, kao i članove nadzornog odbora INA-e koji su tamo u ime RH. Jednako Jednako tako, članove Upravnog vijeća HERA-e je predložila Vlada RH na čelu sa Andrejem Plenkovićem i ne samo to nego je i predsjednik Upravnog vijeća, kao i vi, g. Vrban ste do trenutka stupanja na tu dužnost bili članovi, čega, koga? HDZ-a. Pa ste onda, zato jer zakon regulira da ne smijete biti u političkoj stranci kada ste u upravnom vijeću, stavili malo na led vlastitu stranačku iskaznicu. Dakle, zgroženi ste nad vlastitim postupcima. Premijer je zgrožen i iznenađen i činjenicom da isti ti ljudi koje je on birao u Upravu INA-e uključujući g. Dalića kojeg je ostavio tamo, a u međuvremenu mu i ženi dao mjesto predsjednice Uprave Podravke da čak ni on, eto, na poziv premijera ne daje ostavku pa čak ni nakon što su mađarski članovi Uprave dali ostavke, evo naši, ne slušaju onoga koji ih je na kraju krajeva, tamo postavio pa ste i time zgroženi. Premijer kaže u jednom od svojih obraćanja da je eto, HERA morala po zakonu dati dozvolu OMS-u makar u tom istu pravilniku piše da je, da ste trebali tražiti dokaz stručne osposobljenosti. Pretpostavljam da je dokaz stručne osposobljenosti kao dovoljan dokaz činjenica da zaposlenik koji je tada, na pola radnog vremena, imate pola zaposlenika, da ste pogledali prosječnu plaću bi vidjeli da je to pola, je baš evo, dosta važna struka za energetiku, vozač. Tako da evo, vi kažete da je to sve bilo po zakonu i premijer kaže da je to bilo po zakonu i onda se mi pitamo šta Vlada ima s tim što ona, što HERA radi. Što ima s tim osim što vas sve koji odlučujete tamo, predlaže? Danas se vi ovdje pitate i vaš kolega, također član HDZ-a, državni tajnik, pita se kako je moguće da HERA nije ovo ili ono regulirala. Kao da on isto tako nije regulator. Kao da on kao ministarstvo nema priliku predlagati zakone koji bi onemogućili da javni opskrbljivači u javnom vlasništvu, a to je PIS bio, dakle odnosno još uvijek je u 50 postotnom vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije, ne može prodavati plin koji je kupio za opskrbu, bilo kome na tržištu nego eventualno, kak ste danas spomenuli, da može biti problem viškova, može biti problem viškova, može prodati onome tko je zajamčeni opskrbljivač u RH odnosno HEP-u pa bi možda ta regulacija onemogućila ovakvu vrstu pljačke. Ali, to nije sve. Vaš zastupnik Pavić danas isto tako zgrožen ovom aferom ponosno tvrdi da je upravo ova Vlada donijela Zakon o sprječavanju pranja novca na temelju kojeg je navodno, ova pljačka detektirana, .../Govornik se ne razumije./... pri tome Pavić zaboravlja napomenuti da je upravo taj Zakon donesen zbog obaveze provedba direktiva EU o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, ali zaboravlja i reći da je baš Hrvatska odvjetnička komora nametnula obavezu edukacije svim odvjetnicima o tom Zakonu i svi moraju jednom godišnje ići na tečaj i taj tečaj i certifikat o završenom tečaju potpisivao je, nitko drugi, nego predsjednik HOK-a Šujak, jedan od suvlasnika tvrtke OMS – Upravljanje. Ovo ako nije Alan Ford, ja ne znam za šta je. Ali, također, to nije sve jer je ova afera samo vrh sante leda jer osim ove afere sa fiksnim ugovorima, mi ne znamo koliko je još takvih fiksnih ugovora bilo i ja ne znam kako nije u nadležnosti regulatora koji nadzire da se tržište ponaša po regulativi, kako je postojanje fiksnih ugovora tržišno ponašanje? Evo, ne znam, ja ne znam kak je to tržišno ponašanje. Ali dobro. Drugi dio priče je nafta. Dakle, mi smo osim što smo, izvozimo sirovu naftu, mi je izvozimo po nižoj kategoriji prema ocjeni stručnjaka nego što ona bi trebala bit. I mi na tome ne gubimo bilo kakve novce, kao što ne gubimo mi novce samo ovo što je INA izgubila na ovome plinu, što je prodavala po 20 eura, nego gubi država u koncesijskim naknadama jer nije isto obračunavate li koncesijsku naknadu na 20 ili na 130 eura jer je u postotku pa nije baš isto. Tako isto tako nije isto da li izvozimo brand kategoriju nafte ili azeri light jer je azeri light skuplja. Evo, prema nekim stručnjacima, mjesečno se na tome gubi nekoliko desetaka milijuna dolara, dolara, Ovih dana postavilo se i pitanje tko je zapravo naredio zatvaranje rafinerije Sisak. Mislim, ja sam se zbilja morala nasmijati da je vijest u Hrvatskoj da je to odlučio Andrej Plenković. Pa mislim, u kojoj zemlji, u kojoj zemlji o zatvaranju zadnje rafinerije u kojem možete prerađivati ključni energent ne odlučuje premijer države? U kojoj, evo dajte mi pokažite koja bi to bila. Naravno da je odlučio on. Naravno da ste vi regulirali tržište na način da su koncesije najniže, među najnižima na svijetu. Naravno da ste ga vi regulirali na način da javni opskrbljivač može prodavati jučer osnovanoj tvrtki po fiksnoj cijeni plin, a ovaj ga prodavati po tržišnoj. Pa to, to ste sve vi regulirali. I onda ste zgroženi nad samima sobom. Hvala.

kako vi to kažete, svi su zgroženi, vjerojatno i vi, ovaj vašom upornošću kojom uporno pokušavate nametnuti temu INA-e odnosno pokušaj pljačke u INA-i umjesto da to prepustite institucijama koje su to doista na vrijeme i kvalitetno odradile, te im prepustite da to završe, vi se namećete kao tužitelj i kao sudac ovdje, to želite. Sada će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Davor Dretar, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam najljepša poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, g. Vrban sa suradnikom. Od jutra pratim raspravu i duboko se za početak moram upitati o opravdanosti i smislenosti iste. Ovdje ovoga trenutka neću govoriti samo u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta nego vjerujem u ime razumnih, u ime poštenih i barem moralno donekle integriranih ljudi, ljudi koji znaju i mogu procijeniti sebe, nečije postupke i barem u jednome trenutku ipak reći dobro

Za početak ne raspravlja u društvu g. Žambokija, on je jednim poprilično jednostavnim manevrom podnošenjem ostavke možemo onako uličnim žargonom reći „zgiljao“ od obaveze da se danas ovdje pojavi. Gospodin Željko Vrban je očigledno na jučerašnjem izvlačenju šibica imao najmanje sreće, pa je njegova šibica ispala najkraća i on je danas evo završio ovdje na ovoj klupi, nadam se da će vas uskoro počastiti nekim dobrim ručkom kojeg zaslužujete barem kao gromobran onih koji su danas trebali biti ovdje. Pratio sam raspravu od jutra, poštovani g. Vrban, zamjenik predsjednika upravnog vijeća HERA-e na više desetaka replika uglavnom je završavao tako da je još dobio i povredu poslovnika jer odgovorio nije gotovo nikome, dakle moramo slobodno i bez ijedne brige da će nas iko optužiti reći g. Vrban to se tako ne radi, bez zamjerke. Ljudi su vas pitali, zastupnice i zastupnici su vas pitali, ne ono što je njima volja i zato što su se možda ujutro krivo probudili ili obukli dvije različite čarape nego zato što je ovo jedna izuzetno bitna tema oko koje hrvatska javnost mora i ima pravo dobiti precizne i jasne, točne i konkretne odgovore, mahanjem rukama nećemo pomoći nikome. Gdje je plin kojim se trgovalo, jedno fantastično pitanje danas postavljeno ovdje, na njega je odgovoreno šutnjom. Gdje je g. Žamboki, trenutno se ne zna. Čuli smo čak i da su krive i stručne službe HERA-e jer su navodno one vršile provjeru gospodarskih subjekata, dakle spuštamo odgovornost na neke niže razine unutar HERA-e. Čuli smo da tvrtke koje nemaju uvjeta dobivaju dozvole za razne vrste gospodarskih aktivnosti vezanih uz energente, dame i gospodo uz strateške stvari na kojima naročito u ovo krizno doba počiva sigurnost svih građana i našeg gospodarstva. Ne znamo uglavnom ništa, nitko ništa ne zna, slogan je i dalje „Zna se“, ali se ništa ne zna. Izvješće su odbacili i vlada i Odbor za gospodarstvo, pa eto dakle onda na kraju kad više nitko ne želi o tome pričati dajete ga u sabor, pa nek se oni gore malo zabavljaju, stavit ćemo ovdje par dežurnih flastera koji će se igrati povreda poslovnika i evo nam još jedne predstave, još jednog kazališnog čina poprilično i dugog, izuzetno dugog trajanja, apsolutne negledljivosti koja u svakom poštenom i razumnom čovjeku mora ostaviti težak okus gorčine. Čak je eto i poštovani g. državni tajnik Milatić rekao u ime vlade izvješće ne štima, jesu li ga sastavili, kako je rekao poštovani g. Vrban, jednakom metodom i metodologijom kao i ono za 2020., je li to dobro ili nije, očigledno nije, no hoćemo li u ovom izvješću zamjeriti samo metodološki pristup? Očigledno u ovom izvješću imamo za zamjeriti puno, puno, puno više od toga. Žao mi je naravno što ovdje nije i poštovani zastupnik Lenart kojeg su gotovo pa na silu, neću reći na silu, smirio se čovjek, iznijeli, potpuno neopravdano mu je oduzeto i pravo da govori i naravno naređeno da napusti sabornicu danas. Samo nekoliko stvari o kojima se možemo malo i proširiti izvan ove teme, da ne možemo kupiti drvo u šumariji zato što imamo prioritetni izvoz drvne sirovine. Tko je ikad prošao Papukom i tim krajem znat će, znat će da idu deseci šlepera dnevno, drvna građa u Italiju, namještaj u Hrvatsku, no dobro to je apsolutno svima jasno, mora netko od toga i živjeti, no živi li od toga hrvatski narod, živi li od toga hrvatska država, jesu li ti gospodarski načini poslovanja dobri i jesu li oni ispravni u jednoj državi koja se ako ništa drugo kune u ravnopravno tržišno gospodarstvo ili je to ravnopravno tržišno gospodarstvo dame i gospodo u stvari nešto što otprilike kažemo djeci kad moraju ić spavat „idi spavaj“ ili ako neće jesti špinat onda kažemo „doći će baba roga“ ili idi spavati pa će ti doći već ovdje spomenuta za koju sam gotovo siguran da bi bila izvanredna saborska zastupnica, možda bi se pojavljivala češće na raspravama od evo ovdje dugo očekivanog g. Žambokija. No, da ne odem baš previše u sarkazam i previše u ironiju činjenica jest da zahtjevi koji se čuju sa oporbenih klupa ili iz hrvatske javnosti jesu ne samo opravdane nego i duboko zabrinjavajući jer pokazuju potpuni sistemski raspad upravljanja Hrvatskom od samog vrha vertikalno vlada neodgovornost, vlada nepoštivanje osnovnih demokratskih pravila i načela. To je li netko znao ili nije naročito u ovom slučaju po meni nije posao za Sabor nego posao za organe gonjenja. A nas će poštovane dame i gospodo ako se ozbiljno ne prenemo taj kamen, mlinski kamen korupcije vrlo brzo utopiti. Već sada nam jedva, jedva nos viri iz voda korupcije i mislim da smo došli do kraja. Jesmo li došli do tog dugo očekivanog dna jer jedna stara poslovica kaže da moraš dotaknuti dno da bi se mogao odraziti prema vrhu. Jesmo li dotaknuli dno ili još uvijek nismo? Hoće li nas u mjesecima koji su pred nama iznenaditi iznenaditi još jedna ovakva ili još gora priča. To naravno ne možemo znati. Mi ne možemo znati. Ako se i dogodi reći će se niti mi nismo znali od ljudi koji su to bili dužni organizirati, provesti i nadzirati. Nitko ništa nije znao. Pa kako onda živimo i tko vodi državu u kojoj nitko ništa ne zna? Kakva je to država? Tko su ti ljudi koji nas vode a ništa ne znaju? Evo vam nekoliko sekundi tišine, razmislite malo o tome. Mi ne znamo ništa, kad dođe stani-pani, inače znamo sve. Duboko o tome razmislite i molim vas lijepo iskreno ću se večeras pomoliti da ovo bude kraj i da ovo bude zadnja ovakva afera u Hrvatskoj. Ali gotovo sam siguran da neće i da njoj jednostavno i ovakvim aferama nikada kraja biti neće. Radi se o sistemskoj korupciji, radi se o načinu na koji se gleda na Hrvatsku državu a ona nije ničiji novčanik. I naravno hrvatski građani nisu ničiji pajaci. **Radin, Furio (Nezavisni)** Slažem se. Hvala lijepo. Gospodin Željko Pavić, Klub zastupnika Socijaldemokrati. Da nismo nikakvi pajaci, jel'? Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Na početku ću iskoristiti priliku da reagiram na nekoliko izjava koje su ovdje bile kroz povrede Poslovnika izrečene, a nisam htio dizati povredu Poslovnika da ne bih bio izbačen iz sabornice. Moram prvo izraziti i svoje žaljenje što više nemamo kluba HSS-a i Radničke fronte u sabornici, jer su u cijelosti izbačeni. Mislim da cijeli ovaj tjedan, tako da možda sutra dođu na glasanje. Prvo da se osvrnem na izjavu da je zapravo pljačka spriječena. Pljačka nije spriječena. Bila bi spriječena da je netko reagirao u upravi INA-e i da je onaj ugovor koji se pokušao realizirati da ga nisu realizirali. Međutim, ugovor je realiziran, novac je izašao iz INA-e. Prema tome, pljačka je provedena. Na žalost sada se ovdje više niti ne govori o pljački nego se govori o spretnim trgovcima koji su kupili plin po niskim cijenama i prodali ga po visokim visokim cijenama, tako da vidjet ćemo koji će biti sudski epilog s obzirom da se očito voda vuče na mlin koji nije dobar. Drugo pitanje koje je bilo tko treba biti ovdje prisutan. Mislim da je trebao biti prisutan i gospodin Žamboki, međutim s obzirom da je gospodin bio prisutan na Odboru za gospodarstvo prije neki dan i da na žalost od njega nismo dobili ni jedan odgovor mislim da je dobro da su došli i drugi ljudi od kojih smo očekivali te odgovore. Na žalost nismo ih dobili, ali svakako bi bilo dobro da je ovdje premijer i resorni ministar. Gospodin tajnik je rekao što imamo za reći. To smo već čuli nekoliko puta i otišao je. Možda bi mogao odgovoriti još na neka pitanja, ali eto ostat ćemo za to prikraćeni. Sad nešto malo o izvještaju HERA-e o kojem je danas zapravo trebalo biti riječi. Ne treba mislim ponovno ponavljati koja je uloga HERA-e da mora nadzirati tvrtke koje sudjeluju u aktivnostima na energetskom tržištu, konkretno ovdje nama što je danas interesantno to je na tržištu plina. Jer evo o tome govorimo već nekoliko dana i to je već svima poznato. Pitanje je prvo jesmo li dobili izvješće koje je dobro, koje je kvalitetno i koje sadrži sve podatke. Mislim da je i Vlada sa svojim glasanjem jasno rekla svoj stav, a to je bio i stav naš već ranije da izvješće nije dobro. Podsjetio bih da je jedan naš kolega iz našeg kluba, iz Socijaldemokrata prošle godine gospodin Brumnić jako glasno govorio o tome da HERA ne radi svoj posao i da se postavlja pitanje jesu li oni zapravo tu za to što rade ili su za nešto drugo ili uopće nemamo pojma zbog čega su ovdje. Tako da možemo bez problema u ovom momentu konstatirati, da što se tiče izvješća uprava nije obavila svoj posao za koji je plaćena. I plaćena je sa velikim osobnim dohotcima. Činjenica je da Uprava HERA-e nije obavila ni svoj posao koji se tiče izdavanja dozvola za rad u plinskom biznisu, znači u trgovini plinom. I sad se samo postavlja pitanje do kojeg nivoa vertikalno ide ta odgovornost, ali kad kažem vertikalno ne samo prema dolje nego i prema gore jer se ovo nije moglo napraviti, a da se to ne zna, znači to je netko morao znati. Jer prošli put smo imali tamo na odboru još dvoje ljudi iz HERA-e koji su odgovarali stručno na sva naša pitanja, prema tome imaju struku, ali je pitanje kako to sve skupa provode na svojem radnom mjestu. Nadalje, činjenica je da se nije u HERA-i nije poštivao REMET, činjenica je da se nisu kontrolirali i analizirali podaci u pa se postavlja pitanje zašto. Nije točno da se nema uvid u podatke nego je točno da se to nije odradilo, pitanje je zašto. Ne možemo dobiti odgovor tko je to trebao raditi i zašto nije radio ili je možda radio analizu podataka, ali izvještaje niko nije čitao ili je možda čak i čovjek odnosno služba odradila posao kontrole podataka u ESER-u, pa je nakon toga izradila izvješće, pa je taj izvještaj došao nekome na stol i taj ga možda i pročitao, ali kad je vidio šta se dešava to pospremio sve skupa u ladicu i sakrio u ladicu. Te odgovore trebamo dobiti jesu li službe u HERA-i radile svoje posao ili nisu. Bilo bi interesantno čuti koliko su ukupne bruto plaće u HERA-i ako se ne varam za 84. ljudi koji eto sad vidimo da nisu u cijelosti obavile svoj posao koji su trebale obaviti. Nadalje, pitao sam prošli puta Žambokija i danas ću ponovo postaviti pitanje, vide li se greške u funkcioniranju HERA-e i radi li se na korektivnim aktivnostima koje bi se trebale provesti u HERA-i da bi funkcionirala sa ciljem da ostvari ono zbog čega postoji. Ukoliko tih korektivnih aktivnosti nema, ukoliko nitko ne vidi da su propusti veliki onda smo u velikom problemu. Naime, čuli smo i vidjeli smo i po reakcijama da i vlada smatra da postoje problemi i da treba nešto mijenjati, postoje problemi i u samom izvještaju i treba izvještaj mijenjati, ali nitko ne reagira. Oni su bili toliko hrabri da su opet ponovili izvješća koja su potpuno ista. Ja se slažem s vama, dobro je da izvještaji budu isti ili slični da ih možemo uspoređivati, međutim dajte jedanput napravite izvještaj koji ima svoj sadržaj da u tom izvještaju nešto imamo, a ne da zadovoljavate formu. Evo ja sam postavio pitanje koliko ste imali aktivnosti po ESER-u odnosno po ovom REMET-u bilo mi je odgovoreno da su bile dvije aktivnosti i dvije kontrole i dvije analize u 2021. i 2022.g.. Zašto toga nema u izvješću, zašto ne pita, zašto se ne govori da je ESER ipak reagirao, da ste dobili informaciju da postoje problemi, da ste trebali raditi na tome, zašto niste napisali tko je bio subjekt vašeg istraživanja, zbog čega to ne postoji u izvješću nego smo tu informaciju dobili tek nakon mojih pitanja prošli puta kad smo bili na Odboru za gospodarstvo. Prema tome činjenica je da problemi postoje. Nadalje, u izvješću pišete da ste napravili nekoliko odnosno da postoje REMIT HERA NEWSLETTERI. Ja bi molio nekoga evo ovdje u sabornici ako može na bilo koji način doći do bilo kojeg NEWSLETTERA za 2020., 2021. i 2022.g., ako postoje zašto ih mi ne možemo vidjeti? Ako ste o tome izvještavali subjekte koji su radili na tržištu, energetskom tržištu, zašto mi to ne možemo vidjeti, zašto nam to nije dostupno, zašto to ne postoji na vašim web stranicama, pa da bude dostupno cjelokupnoj javnosti? osvrnem na onu grešku koja je bila vezana za opskrbljivače i njihove dozvole odnosno da li, smiju li raditi prodaju plina ili ne smiju. Gospodin tajnik je rekao znači predstavnik ministarstva koje je pisalo zakon da to nisu smjeli raditi. Prema tome nemojte tumačiti da su smjeli raditi ako nisu smjeli raditi, znamo u kojem su to opsegu smjeli raditi. Što se tiče pljačke pitanje se postavlja prvo zašto banke nisu reagirale ranije, to je prvo pitanje, s obzirom da znamo da su se nekretnine kupovale još u proljeće ove godine, prema tome banke su imale informacije da je novac sjedao na račune, jesu li reagirale, kome su javile, zašto niko nije reagirao to je veliko pitanje. Nadalje, pitanje je koliki su razmjeri ove pljačke? To ćemo doznati tek kad se obave istražne radnje i kad čujemo koji su sve ugovori zapravo bili vezani za takav posao. I ono što je ključno zašto se javljaju posrednici između INA-e HEP-a kad za to ne postoji potreba, zašto INA ne prodaje direktno državi Hrvatskoj ono što treba prodati onaj plin po najnižim mogućim cijenama? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam Dobro, hvala vam lijepa, što je fer je fer. Ovaj g. Milan Vrkljan Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

Ja danas neću govoriti o neospornom lopovluku u INA-i koji nadmašuje sve dosadašnje lopovluke u RH ili barem sve one koje smo dosada saznali.

Ja bi se vratio par godina unatrag kada je EU preko svojih mehanizama upozorila RH da da HERA kao regulatorna agencija se nalazi pod prevelikim utjecajem izvršne vlasti. To je bilo '16. i '17. godine. Kako RH odnosno vlast u RH na to nije reagirala dobili smo i direktivu kojom se zahtjeva od vlasti u RH prije svega od vlade da se kontrola i nadzor nad HEROM prepusti isključivo saboru RH da bi se HERA izvukla ispod utjecaja izvršne vlasti. I stvarno '18. godine mi ovdje u parlamentu smo donijeli zakon kojim se HERA stavlja pod direktnu kontrolu Hrvatskog sabora. Međutim, na zadnjem izboru čelnih ljudi HERE upravo ovdje u ovom saboru ja sam upozoravao tadašnjeg i sadašnjeg predsjednika Odbora za gospodarstvo Tušeka da se događaju stvari koje su neprihvatljive i da je sabor RH doveden u potpuno nezavidan položaj prema izvršnoj vlasti pa sam i predsjedniku sabora Jandrokoviću u više navrata rekao da je doveo do devastacije i do toga da je narušen dignitet sabora sa izborom čelnih ljudi HERE. Tada za to nije bilo nikakvog sluha pa se sjećamo da je u proceduru pušten popis kandidata koji su bili direktno izdiktirani od tadašnjeg ministra gospodarstva a mislim da možda i veću odgovornost za taj popis kandidata ima i državni tajnik Milatić koji je već 9 godina u ministarstvu, a ministri se međusobno jedan za drugim mijenjaju i unatoč tom našem upozorenju taj popis i prijedlog čelnih ljudi HERE je u saboru prošao na način da smo mi bili samo informirani o tome. I sad ponovno se događa obrnuta odnosno zamjena teza tako da vidim da je cijela danas oporba i to je žalosno da mi nemamo intelektualnog kapaciteta da prepoznajemo da se nama nudi ponovno teza kako je Vlada RH dala nepovjerenje HERI. Desna strana, HDZ danas cijeli dan šuti, riječ nije izgovorio kao da ih se ne tiče to što je milijarda kuna pokradena, kao da ih se ne tiče to što HERA ne funkcionira, a vi sa lijeve strane uopće ne funkcionirate. Pa nema Vlada RH nikakve ingerencije nad HEROM i ne može nam se to podvaljivat da je Vlada RH na čelu s Andrejom Plenkovićem donijela odluku o nepovjerenju prema vodstvu HERE. Nevjerojatno. A s druge strane potpuno se skriva jedan podatak koji je možda u svemu tome najvažnije. Naime, taj izbor koji je bio kad se prošli puta biralo vodstvo HERE taj izbor je poništen prije 15 dana od Upravnog suda. Gospodine Tušek vama sam tada rekao ovaj će natječaj biti poništen, ignorirali ste to. Vi ste predsjednik saborskog odbora, vi ste na to morali, morate imati kičme barem toliko da kažete ne preko mene neka neko drugi to provede. Upravni sud je poništio izbor čelnih ljudi HERE što se vješto skriva, ali se zato u javnost protura informacija da je Vlada RH ta koja je izglasala nepovjerenje HERI. To nije istina. Prema tome, prisustvo ili odsustvo danas gospodina Žimbrokija potpuno nebitna stvar. Meni je žao što je gospodin Vrban ovdje pedro i na neki način je žrtveno janje za mnogo ozbiljnije političke podmećane koje su bile definitivno između državnog tajnika Milatića, zatim ministra Čorića, mislim da je gospodin Vrban bio tu periferni igrač oko svega toga i zato vidite da njega i ne spominjem i nije mi u fokusu, ali je definitivno da ovaj, ovaj ishod koji se događa oko HERE nije posljedica odluka Vlade RH nego odluke Upravnog suda. Ja vidim da u Hrvatskoj ne postoji volja da se Hrvatska uredi kao pravna zemlja na tradiciji zapada EU i svega onoga što bi mi deklaratorno prihvaćat, trebali pripadat, a i činjenica da smo to prihvatili. U istom ovome saboru sam govorio o tome da u Hrvatskoj u '20. godini, znači '20. i '21. postoji 38.000 poduzeća s 1 zaposlenim. To nema ni jedna zemlja EU 38.000 poduzeća gdje je 1 zaposleni. imali su promet 23 milijarde kuna. Gospođo, gospodo vladajući to je skoro proračun zdravstvenog sustava. Kad sam upozorio bivšeg ministra Marića, kad sam upozorio guvernera Narodne banke i kad sam upozorio premijera Plenkovića da se događa u financijskim transakcijama nešto čudno i da je neprihvatljivo da u Hrvatskoj postoji toliki broj poduzeća sa jednim zaposlenim, a da imaju 23 milijarde kuna prometa svi su to ignorirali. Već sljedeći tjedan nakon toga ako se sjećate privedena je ministrica Žalac, jer je prebacila na firmu koja ima jednog zaposlenog 17 milijuna kuna, da bi nakon toga nedavno sad, jučer privedena visoko pozicionirana osoba iz HAMAG-a. Sve su to financijske transakcije koje su upitne i koje nemoguće da jedan ministar Marić koji zna kad kumica ne fiskalizira račun na Dolcu, ne može znati, ne može prepoznati da je 23 milijarde kuna prešlo preko firmi koje imaju jednog zaposlenog. I radi toga tražim da prestane okupacija institucija u Republici Hrvatskoj prije svega od vladajućih i da puste da institucije funkcioniraju na tržišnim osnovama bez utjecaja politike. Ali isto tako oporba mora okupljati ljude u oporbi na temelju suradnje i platforme protiv protiv vladajućih i protiv HDZ-a, a ne okupljat se na platformi protiv zapada, protiv Europske unije i protiv onih institucija kojima smo mi rekli da pripadamo i da usko surađujemo. Vrlo je teško prihvatiti da jedan kolega koji je otišao iz oporbe bude kritiziran, a drugi kolega koji je iz vladajućih prešao u oporbi bude dočekan raširenih ruku. To govori da ni oporba nije iskrena i da joj nije bitno da li Hrvatska bolje funkcionira, nego joj je bitno samo da li su moji pod navodnike došli na poziciju da mogu nastavit raditi iste ove nepodopštine koje se sada događaju. Nama treba pravedna Hrvatska, zemlja u kojoj će vlast biti fokusirana na rješavanje problema ljudi, a ovaj model vladanja u Republici Hrvatskoj je potrošen. Hvala vam lijepa. Jel' to povreda Poslovnika? Ništa, ništa. Možete otići. Povreda Poslovnika gospodin Žarko Tušek. **Tušek, pokušat ću da ne dobijem opomenu, ali vjerojatno ću dobiti. Ali zbog činjenice moram reći, odgovoriti kolegi Vrkljanu koji je spomenuo mene i moju kičmu u cijelom tom procesu, sad to je manje bitno. …/Upadica Radin: Gospodine Vrkljan možete Hvala, hvala, hvala./… sve o.k./… Vi to znate i to nije lijepo, a vi znate da ste bili jučer kad sam obrazložio zašto nije lijepo kršiti zakon. Jel' da? Jer ovo je zakon. Gospođa Vesna Vučemilović počinje sa pojedinačnim raspravama. **Vučemilović, Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Rekla sam da ću se malo više osvrnuti u pojedinačnoj raspravi na samo izvješće i ono što je meni posebno privuklo pozornost su neke informacije koje stavljaju veliki upitnik na sam način i metodologiju koju HERA propisuje, a vezano za utvrđivanje cijena, kako električne energije tako i plina. Znači kad gledamo na koji način je strukturirana proizvodnja električne energije, onda se iz ovog izvješća se vrlo razvidno vidi da mi podmirujemo iz domaće proizvodnje vrlo visokih 76,5% ukupne potrošnje električne energije. Ako tome dodamo još ono što se proizvodi u nuklearki Krško, onda je to 91,6% i to je izuzetno visoko. Idemo dalje. Znači iz obnovljivih izvora se podmiruje 54,7% ukupne potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj. I sad nakon ovih podataka jedno vrlo logično pitanje koje si svi mi moramo postaviti zašto je električna energija skupa? Evo kolega Lalovac je isto u replici ukazao na značaj koji ima cijena energenata poglavito električne energije na inflaciju. I sad imate s jedne strane, znači jako veliki udio domaće proizvodnje, jako veliki udio iz obnovljivih izvora, iz nuklearke. Ja se moram pitati šta je to poskupilo sunce, vjetar, proizvodnja u hidroelektranama, proizvodnja u nuklearki? Šta je poskupilo? Zašto je električna energija tako skupa i onda kreće odgovor, mi smo dio zajedničkog europskog tržišta. Tu se cijena formira tako da najskuplji energent t je trenutno plin ima dominantan utjecaj na cijenu električne energije. Krasno! Znači proizvodimo u hidroelektranama obnovljivi izvor i nuklearka, ali plaćamo kao da se sve proizvodi od plina. Čemu? Zašto? I naravno kao suverenist ja moram sada postavit sljedeće pitanje jesmo li mi država ili smo kolonija? Šta smo mi? Pa jesmo mi članica. Pa i Mađarska je članica, pa šta radi Viktor Orban? Ima različite cijene benzina za Mađare i sve ostale strance i nikome ništa i tako već evo, koliko dugo. Šta mu se događa? Apsolutno ništa. Jesmo mi član EU, ali zar baš sve mi to moramo što dolazi iz EU prihvaćati kao bogom dano jer nema nijednog opravdanja za ovako visoku cijenu električne energije, nema nijednog opravdanja za redukcije koje se nama evo zbog nekakve solidarnosti najavljuju, osim nesposobnosti birokrata koji sjede u Bruxellesu, a koji su sve ovo zakuhali jer ne vide dalje od svoga nosa. Dakle, već na prvim stranicama je evidentno da Hrvatska ima dovoljno plina za kategoriju zaštićenih kupaca koji može biti po prihvatljivoj cijeni, koja uopće ne mora biti po ovim tržišnim cijenama i imamo dovoljno električne energije za naše potrebe koja se proizvodi po daleko nižoj cijeni od burzovne cijene. Znači nema nikakvog razloga za paniku, nema nikakvog razloga za redukcije i nema nikakvog razloga za ove visoke cijene koje trenutno imamo. treba otvoreno reći svim građanima RH da imamo visoku cijenu električne energije jer smo dio EU. I nemojte mi sad pričat o milijardama koje dolaze, a koje na kraju kad pogledam evo kod mene u Slavoniji završe u kružnim tokovima i nema sela koji nema kružni tok, to je sada in, uređena su jako dobro parkirališta oko groblja, na to se isto dosta potrošilo to nam je jako važno, isto tako nogostupi i biciklističke staze koje su zarasle u travu jer ih nema tko održavati i da zaboravila sam dvorce, da dvorci su isto super eto i to smo riješili. Znači nula radnih mjesta, visoki troškovi održavanja i skupa struja i plin zato što smo dio EU. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, predstavnici HERA-e, prije svega dobar dan svima. I ono što moram reći u samom početku svog izlaganja nemajući ništa protiv ovih ljudi koji ovdje sjede, mislim da je stvarno farsično i tragično da g. Žamboki koji kad se prođe po njegovom životopisu po nekim stranačkim mijenama cijeli život prolazi kroz nacionalne sustave sa stranačkim iskaznicama. Sada kada je frka i kad mu je očito dat signal da će biti pušten niz vodu se nije našao za shodno pojaviti pred hrvatskim saborskim zastupnicima. Zastupnicima koji su birali građani ove zemlje i koji danas gledaju kako je netko zahvaljujući kvalitetnoj stranačkoj pripadnosti godinama primao plaću veću nego što prima premijer ili predsjednik, danas kad raspravljamo o najvećoj aferi u hrvatskom gospodarstvu, vjerojatno poslije Agrokora odlučio ne doći ovdje, ne dati odgovori i ne uopće dati svoje viđenje što nas je dovelo do ove rasprave. E sad, ono što možemo reći ispred SDP-a je to da nas definitivno ne zadovoljava nivo rasprave u kojoj ćemo se svi složiti da će Pedro biti Žamboki, da će Pedro biti tri osobe iz Uprave INA-e, nešto ćemo malo o njima raspravljati i reći dal su moralni, amoralni, ovakvi, onakvi, malo ćemo se zabavljati sa njihovim plaćama i njihovim otpremninama pa će doći premijer i reći sad ja njih sve smjenjujem, nemaju moje povjerenje neka daju ostavke, neka rade ovo, neka rade ono i idemo dalje. Psi će lajat, karavane će prolaziti. To nije tema rasprave koja bi nas nakon ovoga što se dogodilo trebala zanimati i trebala zadovoljiti. Mislim da bi svima bilo puno draže da konačno dobijemo jasne odgovore tko je bio taj koji je tražio napredovanje Škugora sa HDZ-ovom stranačkom iskaznicom, unutar sustava INA-e nakon što je taj isti Škugor dva puta bio degradiran? Sljedeće pitanje, zašto ako postoji LODO kao sustav upravljanja INA-om gdje postaje razvidno da hrvatske članove uprave nitko ništa ne pita, da oni zapravo ne mogu doć ni na bord direktora nego mogu samo dobiti pismena izvješća što se tamo događa, kako je onda Škugor uhićen, smijenjen je Mađar koji je nadređen Škugoru, od članova Uprave INA-e čekamo da se maknu sami ili ćemo ih smijeniti, a onaj glavni operativni direktor koji direktno odgovara Budimpešti i direktno je odgovoran za poslovanje tog segmenta je i dalje na poziciji na kojoj je bio i do sada i on je Hrvat? Sljedeće pitanje na koje bi isto tako bilo dobro konačno i jasno dobiti odgovore, koliko je to našeg plina, naše nafte, po kojim cijenama isparilo i tko se sve na tome iskoristio? Za plin polako dobivamo konture, za naftu ne dobivamo ništa. dobivamo nemušta objašnjenja zašto smo morali ugasiti Rafineriju u Sisku jer nama je sve neisplativo, ali zato Mađarima u Mađarskoj i u Bratislavi je isplativo imat rafineriju. Riječka rafinerija ne može ni primiti tehnički više ono što se proizvodi u Hrvatskoj i hrvatska nafta odlazi iz Hrvatske. Ali ono što je najveća travestija pojavila se ozbiljna sumnja da je pitanje dal mi tu naftu više i možemo vratiti u Hrvatsku ili je ona već prodana i obećana Srbiji i Mađarskoj. To su recimo pitanja na koja bi bilo dobro da nam netko da odgovore. Treća stvar je, što je sa koncesijskim naknadama? Iz njih bi se puno toga moglo vidjeti, mogli bi saznati koliko našeg plina i nafte postoji, ali mogli bi i napraviti usporedbu koliko se plaća kao koncesijska naknada državi u kojoj se izvlači u Hrvatskoj, a koliko se plaća u Mađarskoj. Možda nekome ne odgovara da se to sazna jer bismo saznali da je u Mađarskoj ta koncesija naknada ohoho veća nego što je u Hrvatskoj gdje sad jasno na tome drži šapu Viktor Orban. To nije novi suverenizam, to je stavljanje hrvatske energetske sudbine i budućnosti i budućnosti naših građana, poglavito sada u inflaciji u ruke Viktora Orbana i Mađarske. To ne možemo nazvati novim suverenizmom. I ono treće posljednje što bi volio naglasiti je možda je ovo trenutak da pod a) raščistimo koji to model upravljanja Inom je danas, koji model upravljanja Inom želimo na temelju vlasništva koje imamo, a ne na temelju mita Sanaderu i predaje upravljačkih prava i što u konačnici želimo s Inom? Da li možemo nać konsenzus da INA postane opet državna ili ćemo na temelju pravosudnih odluka koje su donijela hrvatska pravosudna tijela u koja se premijer toliko voli kleti kad mu to odgovara, tražiti što je sa skrbničkim dionicama, što je uopće sa tim ugovorom, ugovorom koji je presuđen i naći model kako da napravimo izmjenu Zakona o INI. To je moguće napraviti. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Jakšić, vi ste otvorili temu svih tema, na kraju ste to u svojoj pojedinačnoj raspravi rekli. Što mi zapravo hoćemo s INOM? To je ključno pitanje. Da li želimo do kraja rasvijetliti problem koji s INOM imamo i što u konačnici hoćemo s INOM i što možemo? Dakle, postoje okviri koji možemo. Postoje dvije stvari na koje treba ukazati, a to su slijedeće. Dakle, MOL je taj koji upravlja INOM, MOL je odmah povukao svog predsjednika uprave i dva člana uprave, nitko mu nije trebao ni reći i oni su odmah otišli u Budimpeštu, ali oni cijelo vrijeme ni nisu na plaći INE oni su cijelo vrijeme na plaći MOLA. Da li itko u ovoj zemlji vjeruje da se sve ovo desilo i da se taj ugovor, da su ti ugovori bili a da MOL to nije znao? Pa znao je. Dakle, stvari su, ovo je samo vrh ledene sante. Stvari su puno dublje, puno važnije i ključno pitanje što želimo s INOM i …/Upadica: Vrijeme, hvala./… kako Pa ne bih htio uzimati na sebe ulogu suca iako se slažem apsolutno sa vašim raspravama i vašim pitanjem. No, sve ono što se događa oko INE i to u režiji MOLA, a tiče se i rafinerija i plina i samog razvoja INE kao kompanije, govori da MOL jako dobro zna brojiti brojiti novce, brojiti eure, brojiti forinte ili koju već valutu želimo, pa onda malo djeluje iluzorno da je tome velikom MOLU promaklo milijardu kuna. Dakle, to ne može vjerovati nitko pa makar nikada ništa ne znao o INI i pratio poslovanje INE. Ali da, ponovit ću opet i na temelju vašeg pitanja. Ovo je ta točka gdje možemo odlučiti što ćemo dalje s Da li idemo u povratak INE u naše vlasništvo kroz kupovinu? Da li idemo u raščišćavanje skrbničkih računa gdje bi mogli vrlo lako doći do većinskog vlasništva? Da li idemo u izmjene Zakona o INI? I prije neko netko veli da je nemoguće reći ću samo da po stečajnim zakonima se nije mogla dogoditi operacija Agrokor, pa je izglasan Zakon o Agrokoru. Dakle, može se donijeti i Zakon INA jer i sama Njemačka je ovih dana …/Upadica: Hvala./… legalizirala ruske rafinerije u Njemačkoj. Sada je na redu gospodin Zvane Brumnić. Izvolite. Vi ćete sami kontrolirat vrijeme jel da, ne moram pazit? Hvala.

je sigurno znao. Milijardu kuna njima nije sigurno pobjeglo, a ja sam s ove govornice nekoliko puta pitao i ministra gospodarstva i ministra financija da objasne po kojoj cijeni nafta iz Hrvatske odlazi u Mađarsku i možda je ovo kompenzacija. Jednostavno. Nafta tamo po maloj cijeni, plin natrag po skupoj. Nama plin ovdje po jeftinoj, a kome ga prodamo opet samima sebi po skupoj. Ja sam s ove govornice prošli put kad je bila rasprava o HERI rekao da ta agencija ne služi ničemu, ne radi ništa i postavio pitanje da mi nije jasno kako gospodin Plenković to ne vidi i kako on preuzima na sebe donosit odluke koje su u stvari trebali inicirati oni i predlagat oni. Govorim o zaštiti hrvatskih građana po pitanju cijena struje, plina i isporuke. A onda sam neki dan čuo gospodina Plenkovića kad je rekao pojeo sam zarez da ne kažem čega ovih godina mahom tuđih. I onda shvatite da on zna šta radi. I onda si postavite pitanje zašto? Nitko ne radi stvari, a da ne zna zašto ih radi. Onda sad ću otvorit jednu potpuno novu temu, kad pogledate hrvatski BDP onda shvatite da kada ga stavite u najobičniju onu formulu po kojoj funkcioniraju svi BDP-ovi ovoga svijeta onda vam fali 40 milijardi. Doslovce fali, stavite sve ono što tamo ide u one tri, s jedne strane tri odnosno četiri broja, ona potrošnja, investicije itd. i shvatite da fali doslovce 40 milijardi. Znate di vam je tih 40 milijardi? Onda krenete malo guglat, razmišljati itd. zvat frendove, a onda vam objasne da tih 40 milijardi u nekakvim banana zemljama se ustvari nalazi u korupciji. Da je to novac jednostavno koji se ne vidi kroz sustav, ali se nalazi. Tako da bi značilo da ovih milijardu što je bilo u INI samo jedna četrdesetina onoga što se stvarno dešava u ovoj zemlji. Netko je ovdje bio govorio o Hrvatskim vodama, ja ću upozoriti kolege sa desne strane pogledajte HEP. Pogledajte što se tamo dešava, ja sam ovdje baš na tom izvješću HERE govorio o ovim cijenama struje, proizvodnje struje i upitno zašto se dešava da mi imamo odnos sa tržištem. Odnosno zašto bi cijena koja je bila ista u proizvodnji prije 2 godine sada za građane trebala biti 8 puta veća zato što je u Španjolskoj se nešto dogodilo ili Ukrajini ili na tržištu u Nizozemskoj. Šta su tulipani? Trebali su nam tulipani iz Nizozemske s njihovog tržišta da bi proizvodili struju. Kažete plin. Koliko plinskih elektrana postoji u Hrvatskoj? Koliko? 1%, 2%, da niti toliko. Tako da to je ono pitanje koje si trebate postaviti. To je ono pitanje na koje trebate dati odgovor i onda ova priča o 21 milijarde poklona građanima bi se pokazala kao nepotrebna, tada bi ovaj sustav funkcionirao, tada mi ne bi imali problema sa strujom, sa plinom bi imali nešto problema, trebali bismo na neki način subvencionirat kao društvo plin za gospodarstvo koji nam fali i u redu, ja mislim da bi svi ovdje digli ruku da kažu našem gospodarstvu treba toliko megavat sati ili toliko kubika, trebamo to kupit po jako skupoj cijeni, al gospodarstvo ne može funkcionirat po toj skupoj cijeni, ajmo to subvencionirat. Kolega Lalovac je to danas rekao ne bi bilo inflacije o kojoj se cijelo vrijeme govori jer se cijelo vrijeme govori da ta cijena odnosno da inflacija kreće od cijene energenata, a mi ne bi imali nikakve probleme sa cijenom energenata da je ova vlada radila svoj posao odnosno da je HERA radila svoj posao. Ovdje sam isprintao, htio sam nešto malo čitat djelokrug rada pa pročitajte šta vam piše u djelokrugu, pročitajte što ste vi sami napisali u svom programu rada i jel znate da su donijeli Pravilnik o internoj reviziji, ne da imaju internu reviziju nego su donijeli pravilnik o tome, pa me zanima što ste po njemu napravili? i o budućnosti uprave HERA-e, a znamo što će se dogoditi i o budućnosti uprave INA-e, znamo što će se i tamo dogoditi, jedni će otić drugi će doć, a izbjegavamo razgovor o tome što možemo napravit da se promijeni model upravljanja INA-om nakon Sanaderove koruptivne akcije i što ćemo napraviti sa vlasničkom strukturom same INA-e, da li zapravo više postoji volja, želja, snaga i motiv da se INA vrati tamo gdje realno i pripada, hvala vam lijepo. **Radin, Hvala lijepo na pitanju. Ja sam jučer u svojoj raspravi rekao da je ključni problem ovih koji upravljaju ovom zemljom što ne znaju što hoće, a ne žele nikoga slušat i jednostavno ne žele oko ključnih stvari u ovoj zemlji pokušat nać konsenzus. Kada bi se to pokušalo ja vjerujem da bi se među svima nama našlo onih koji imaju istu želju ovu zemlju napravit boljom, da li je to da mi otkupimo INA-u, da li je to da mi INA-u donesemo nekakav zakon ili da mi ustvari napravimo novu ovoj državi nitko ne brani otvorit novu energetsku kompaniju i to je rješenje, pa neka Mađari onda prodaju što mogu prodavat, evo hvala lijepo. Poštovani g. potpredsjedniče. Poštovani kolega saborski zastupniče, govorili ste o cijeni električne energije, ovaj govorili ste o tome da smo mi malte ne samodostatni što apsolutno nije točno. Ne znam da li znate činjenicu da RH u prosjeku uvozi negdje oko 30% električne energije, da je ovisna o uvozu. Osim toga, HEP vrlo je ovisna o hidroelektranama, a znate da je ova godina bila, bila izrazito sušna i da je upravo u tim hidroelektranama znatno smanjena proizvodnja električne energije ovoga ljeta i to je na neki način povećalo odnosno povećalo potrebu za dodatnim uvozom. Što se tiče vjetroelektrana također tu su vrlo nestabilne da kažemo velike oscilacije u proizvodnji dnevne od vršnih velikih opterećenja do onih minimalnih, tako da jednostavno smo ovisni poglavito, pogotovo i o ugovorima koji su na duži rok potpisani, jednostavno cijena je takva kakva je, ne možemo se isključit iz toga da ako cijena u Europi raste da mi kažemo mi ćemo imat nekakvu cijenu malu i sami za sebe proizvodit koliko nam treba, mislim da to shvaćate da je to nemoguće, hvala. **Radin, **Vučemilović, Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa predsjedavajući. Znam da ću dobit opomenu, ali nemam drugi način nego ovako reći čl. 238., znači stalno se govori da Hrvatska uvozi 30% električne energije, ali to se knjigovodstveno tako vodi, u tome je pola električne energije koja se proizvodi u Nuklearki Krško, znači objektivno, evo klima i gospodin iz HERA-e glavom, govorim točno, mi proizvodimo 91% zajedno kad uzmemo domaću proizvodnju i Krško i to su jako visoke brojke. Evo, primam opomenu unaprijed, (Nezavisni)** Samo trenutak. Opomena ide jer je bila replika, ne ulazeći u sadržaj. Izvolite odgovor na repliku. što je jednim dijelom odgovorila. Ja ću vam samo odgovorit, meni je jasno da ja ne vjerujem ovoj vladi da radi dobro, ali mi nije jasno da vi ne vjerujete toj vladi i izvještajima koje ta vlada šalje pred ovaj HS jer ovo vaše pitanje je u potpunosti u suprotnosti s onime što vam je govorio predstavnik ministarstva ovdje. Tako da, a sad kad bi malo razmislio, ako su se sklapali dugoročni ugovori za ajmo uvoz 10-tak, 15-tak% električne energije kojim bi nadomjestili ovo o čemu ste govorili, a 80% električne energije proizvodimo po istoj cijeni i neka je na ovih 15% cijena išla 8 puta gore, koliko ste trebali ukupnu cijenu, to vam je jedna jednadžba s jednom nepoznanicom, koliko?

(MOST)** Hvala. Ja ću ponoviti da je činjenica da je pljačka napravljena, pljačka stoljeća i da mi nije jasno uopće kako narod nemore svatit, ljudi, naši građani o kolkoj se pljački radi …/Govornik se ne razumije/…milijon, prije je Sanader krao milijone jel, a ovi kradu milijarde, milijarde. Evo kolege iz HDZ-a znate Sanader kad je bilo ono bila je afera radilo se o 70 milijona …/Govornik se ne razumije/… 70 milijona, a ovdje se radi o milijardi. Međutim, imamo još goru porazniju činjenicu da Europska komisija u svom istraživanju kaže da se kroz korupciju ukrade u Hrvatskoj lopovštinu 60 milijardi kuna godišnje, milijardu,

u središtu Dalmatinske zagore pa ne more 100 milijuna godišnje. Znači, 10 proračuna. To je za sve društvene djelatnosti, kultura, ne znam plaće, vrtići, sve. Koja je to pljačka! Mislim pa jel' vi kužite uopće koja je to pljačka. Ej i vi došli ovdje i sjedite ovdje, još vam fali sveta aureola kako plačete ko sveci. Dobro da vam se ne klanjamo ko svetom teletu. Znači bilo bi primjereno, primjereno da i vi kolege iz HDZ-a kažete idemo na izbore nakon ove pljačke. Ovo je pljačka. Reći ću vam koji su učinci. To je činjenica da je pljačka, to ćemo se složiti. To što je Vlada otkrila, da nije bilo bankara koji je vidio da je na računu toliko, nikad se to ne bi otkrilo i tko zna koliko je para tako pometeno svakodnevno. Kad govorimo o energetici, kako je moguće da je netko dao, ja još jednom pitam toj osobi, kako se ono zove Husić koji nema nikakvih referenci da on priko ODS upravljanje neke firme tolike pare zamrači po pitanju plinskog biznisa. I onda kažu sad ćemo mi vodovodima. Pa u Dalmaciji, evo kolege iz Dalmacije koje su ovdje samo Cetina proizvode tisuću megavata godišnje, a nuklearka Krško tri puta daje manje. I sad bi nama tribalo bi ići kao na Beč naš vodovod Cetinske krajine tu je izvor, evo sad smo i njega sačuvali. Napokon se Hrvatske vode sitile da treba zaštititi izvore. I Dalmatinci sad će najskuplju struju plaćati. Zbog čega? Evo samo rijeka Cetina proizvodi 1000 megavata, a imamo 90% ako govorimo o Kršku dovoljno proizvoda. Oni spominju neko tržište u Budimpešti. Di spominje? Nemam pojma! Zbog čega? Zbog čega vodovodi? Zbog čega kućanstvo? Zbog čega bilo tko dobiva veće cijene vode? Pa nama je skočilo bilo 500, 600%. Ja kad sam govorio ovdje da su me proglašavali da govorim gluposti i onda na kraju istu tu mjeru donosi Vlada. Vode, za vode ste poskupljivali struju da bi pumpe mogle pumpati. Međutim, vratit ćemo se na pljačku. Ja još jednom molim vas ja ne znam kako vi možete doći na oči ovdje iz HERA-e pred zastupnike, pred narod. Tolika pljačka. Znači pristojno bi bilo da je jutros došao ministar ovdje koji je bio u INA-i i zna sve, a nije doša, da je dao ostavku. Da ste vi došli sa svojim predsjednikom i da ste dali ostavku, ošli ča, kući ili pravac Remetinac. Pa koliko ljudi se ubilo branitelja ja ih znam, koliko? Pa kad čuju oni milijardu kuna oni nemaju za kruh njihova dica. Pa 5% BDP-a, 6 nam je od iseljenih takvih ljudi, od heroja koji se ubijaju, njihova dica odlaze koji su branili Hrvatsku odlaze u druge države. I vi došli ovde, daj ostavku, hajte ča da vas narod ne gleda. Uništili ste državu! Uništili državu. I ministar nije došao ovdje. Umjesto da je doša i dao ostavku, iđemo na izbore svi, to bi bilo pristojno prema narodu, da vratimo vjeru mladom čovjeku i da ih pozovemo da se svi uključe oni u politiku, da ne biže vanka i da vas zamine, da mene zamine a poglavito vas. Međutim, ni riči o izborima, nego Plenković je svega krava. Mi smo u svetoj stranci HDZ-u. Ja kad sam osnivao HDZ ja sam zaboravio tko je uša u HDZ, jer tada je bila se stvarala država, tada. Zbog toga izađite, dajte ovdje ostavke. Pozovite ministra vi vladajući neka dadu ostavku ovde, nego nije se niti pojavio, a on je bio ključna osoba u INA-i. I ništa ne zna. Pomeli sve ambare pomeli! Sve ispraznili. To je lopovluk nezapamćen! I ovo je kap u moru ovaj lopovluk šta je kod vas, kap u moru. Dajte ostavke.

Hvala lijepa. Kolega Bulj, potpuno ste u pravu. Ostavke očekujemo, ali nekako smo svi zaboravili na još neke ljude koji su bili vrlo bitni u cijeloj ovoj aferi. Pomalo mi žao kad gledam ove tu kolege iz HERA-e. Oni su sad, na njima je sve. A gdje je gospodin Jureković koji je izašao iz zatvora i nakon 10 dana dao dozvolu OMS upravljanju, mada nisu zadovoljavali kriterije iz Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti jer nisu imali ni jednog stručnjaka za energetiku koji je zaposlen u tvrtci, niti su imali sa nekim ugovor. Nitko njega ne spominje. On je bio tada predsjednik Upravnog vijeća. Gdje je gospodin Jureković? Zna li netko čime se bavi, šta radi? A gdje nam je i vrli ministar Ćorić koji je u principu napravio za vrijeme njegovog mandata cijeli taj zakonski okvir da ova pljačka u stvari se i može ovako krasno osmisliti i realizirati. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. ne otvori oči, ne shvaća šta znači milijardu kuna, milijardu. Sanader je mala beba za Plenkovića, mala. Ne znam, mene je tada proganjalo u Sinju zbog njega što sam se protivio, nebitno sad. Ali dođe mi da rečem e Ivo, pa ti, stigli su te ovi, I narod su toliko zamanđijali ko da je David Coperfild doša, pa to je ništa milijardu kuna. Ko mi? Mi? Mi nemamo veze ministar kaže. Dalić u INA-i. Pa žena mu uvodi sve konce, sićate se termoelektrane Peruče ovde kad je ortala na me, doslovce se tila tuć ovde. To je isto, to je uvezano. Ajte ča! Bolje zbog vas, bolje zbog naroda. Ajte ostavite ovaj narod na miru vi koruptivne hobotnice, vi zločinci, veći ste zločinci od svih okupatora, od turaka od 715. pa na ovamo svi skupa. Više naroda je zbog vas iselilo negoli zbog svih tih zločinaca koji su prošli …/Govornik se ne razumije./… **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme. Hvala, hvala, hvala. Možete ići na mjesto, jer nemate replika više ali ima jedne povrede Poslovnika. Nema? Ima? Ja ne vidim. Sad vidim.

ima nas svakakvih i ako je neko kriv za neki zločin taj treba odgovarat pred pravosudnim tijelima. Ovdje niko nije zločinac pogotovo u HDZ-u nisu svi zločinci.

Nemojmo nastaviti, bolje da ne jel da? Bolje da ne. Ovdje je poslovnik, imate ga i tamo. Gospodin Bulj imate potrebu, to je treća znate? Bogu hvala i slava. Evo ja bi odgovorio kolegi čl. 238. da omalovažava zastupnike. Ja sam rekao da su veće štete napravili, ova vlada Andreja Plenkovića nego svi s ovom pljačkom koji je dokaz nego svi zločini i zločinci okupatori koji su bili od Turaka do sada i to ću ponavljati.

ne ulazim u nikakve rasprave, treća i oduzimanje riječi. Možete sad slušati ostale, a ne govoriti. Gospođa Anka Mrak Taritaš.

Hvala lijepo. Poštovani g. potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Zašto mi danas mi raspravljamo o Izvješću o HERA-i, tko je kriv za to? Putin, jel da nije bilo rata u Ukrajini ovi dečki ne bi zaradili ovolike velike novce, sve bi ostalo ispod radara i ništa se ne bi vidjelo što samo ukazuje na sljedeću činjenicu, pa nije to sve slučajno, pa to se odvija kontinuirano, pa nije to on ni prvi, a ono što bi se mi trebali nekako pobrinuti da ne bude i zadnji put. Ono što je jasno i kolegi Vrbanu i kolegi Žambokiju koji uopće nije došao … je da su oni bivši da su oni prošli, oni su došli mirno će odraditi cijelu ovu raspravu jer nakon što je Odbor za gospodarstvo nije prihvatio izvješće koje je dobilo, nakon što ga nije prihvatio u utorak, nakon što ga vlada nije prihvatila oni su bivši. Ali nije problem što su oni bivši, problem je onima koji će biti budući. Tko će sljedeći doć? Na koji način će se upravljat? Mi imamo sustavne greške, greška u sustavu je, greška u sustavu je na način da i bivši i sadašnji, a bojim se i budući će isto funkcionirati i o tome trebamo raspravit. I trebamo raspravit što hoćemo s Inom. Ma ja sam uvjerena uopće nema nikakve dileme, pa MOL je točno znao što se dešava, pa nije uloga MOL-a da razvija proizvodnju INA-e i tako se nije ni ponašao. Uloga MOL-a je bila da trguje, da trguje naftom, da trguje plinom, da se bavi trgovinom to je bila uloga MOL-a. I ako želimo stvar riješiti do kraja onda se nećemo zaustaviti na ovoj priči HERA-e nego ćemo, ajmo riješiti stvar do kraja i vidjeti koje su mogućnosti što možemo napravit i gdje želimo pozicionirati INA-u. Kad radite nekakve znanstvene članke onda uvijek imate ključne riječi. Koje bi ključne riječi trebale biti iza ove rasprave? Energetska politika, odnos INA-e i MOL-a, plin, električna energija. Dakle, samo da se referiram na temu električne energije i cijene električne energije. nemojte da vam bude lijeno otvorite stranicu 81 ovog izvješća, na stranici 81 izvješća sve piše, a piše sljedeće, a to je da u ukupnoj proizvodnji za 2021. 4,3% je iz ugljena, 30,9% je iz prirodnog plina lož ulja, primjera radi 17,7% je od vjetra dakle ukupno, dakle ono što je povećanje i što je poskupljenje na tržištu je 34% ovo drugo nije. Ministrica energetike Belgije je nedavno postavila pitanje na na sastanku ministra energetike kojim je definirala i rekla ljudi moji zašto cijene električne energije poskupljuje, pogotovo one električne energije gdje baza proizvodnje nisu fosilna goriva. ovom izvješću postoji jedan veliki dio kad govorimo o plinu o LNG terminalu. Mi smo se i ja pretpostavljam da će kolegica Ahmetović u svojoj raspravi se dotaknuti LNG terminala, ali i ja se želim dotaknuti. Dakle, ovdje jasno piše … dakle HERA se ponaša kao da je njena uloga bit kroničar vremena, kao da oni prate što se događa, detektiraju što se događa. Tamo su nekakve dvije tvrtke male odnosno jedna mala, a druga je ovdje odjedanput je povećala biznis sa plinom, ovdje na tržištu električne energije je ovo povećanje, kad je riječ o LNG terminalu sve je uredno ovdje napisano. Napisano je da je zakup LNG terminala dakle koliko je brodova došlo, da je 19 brodova došlo, da iz sedam zemalja, koliko to je, koji je tehnički kapacitet, koji je bio operater, ali bi bilo zanimljivo da se iz toga vidjelo i kakav je išao zakup i koliko je kaže 5 korisnika, kaže za prve 3 plinske godine zakupljen je cjelokupni kapacitet terminala za ukapljeni plin. Pa to nam je još slijedeći problem koji imamo. Pa mi na probleme žmirimo. Zaustavila sam se, vidjela sam ja da je vrijeme otišlo.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice, mi ovdje cijelo vrijeme govorimo kako upravno vijeće HERE ha nema neke ovlasti da kontrolira i da nije mogla kontrolirati ovu pljačku, govorimo da upravo vijeće odnosno uprava INE nema ovlasti nema ovlasti zbog MOLA, zbog naprosto malog udjela da kontrolira što se događa u INI. Pa imam dojam da zapravo ovi ljudi koji sjede u upravnom vijeću HERE i u upravi INE s hrvatske strane, samo me hrvatska strana zanima, zapravo su pristali primati plaću, a da nemaju nikakvu kontrolu ni nad čim. Dakle, da to interpretiram oni dobivaju naputke, naloge od nekoga što da rade za vrlo lukrativno radno mjesto. nije loša ideja. I sad dok je politika tu da me zaštiti odlično, kada politika ode na jednako lukrativno mjesto primjerice viceguverner narodne banke onda njega štiti ona politika koja je ostala. Da li vidite na što aludiram odnosno na

onaj koji je veliki magij i veliki čarobnjak koji upravlja svim tim je gospodin Plenković i odgovornost je gospodina Plenkovića. On je taj koji si izabrao ministre, pa nismo mu izabrali ministre, pa on je izabrao Čorića, a iza toga je Filipovića. Prema tome, nismo mi birali on si je sam birao svoje prve suradnike. Ali ono što želim podebljati je slijedeće. Zaista, članovi uprave INE njihov zadatak tamo biti, dobivati veliku plaću, sjediti i ni slučajno ništa govoriti, na ništa ukazivati jer ako nešto slučajno kažeš i nešto na kažeš ode glava. HERA, pa ovo bi upravno vijeće trajalo godinama da nije bilo rata u Ukrajini i da se nije otvorio problem. Pa problem, dakle kolega Vrban, Žamboki i svi oni koji će otići i jel će otić …/Upadica: Hvala, vrijeme./… mogu za svoj odlazak krivit Putina. Mišel (SDP)** Poštovana kolegice Mrak Taritaš napravili ste dobar presjek svega onoga što smo čuli, vidjeli, pročitali ovih dana i ono što se provlači i kroz raspravu od strane vladajućih, pojedinačna odgovornost, nitko ništa nije znao, sve je bilo po regularno zakonima, ništa se ne može. E sad, istočne županije u RH su nažalost među siromašnijim županijama i ne može se Vukovarsko-srijemska po prihodu, dohotku, bogatstvu ukupnome mjeriti sa PGŽ-om ili sa Istarskom županijom. Mene sad samo zanima da li vi mislite da je slučajno da ljudi koji upravljaju u ime te županije u Plinari istočne Slavonije nisu primijetili erupciju nekakvih prihoda, erupciju nekakvih količina plina, a slučajno su svi ti koji su tamo sjedili imenovani, smijenjeni, pa ponovno imenovani od jedne te iste stranke koja već jako dugo godina i mandata upravlja tom istom županijom. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. Izvolite odgovor. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Ja u slučajnosti ne vjerujem. Slučajnosti su negdje drugdje. Zanimljivo je recimo jedna konstatacija koju smo posve zaboravili. Danas 2022. godine Hrvatska proizvodi plina 30% od onog što je proizvodila pre 10 godina. Zašto? Zbog čega? Gdje je ona priča sa talijanskom tvrtkom koju su imali eksploataciju plina na Jadranu, pa sjetite se one jedne platforme koja je netragom nestala. Dakle, tu postoji niz pitanja koje smo mi kroz vrijeme zaboravili. Čiji interes, čiji interes je bio da se smanji proizvodnja plina u RH? Dakle, Dakle, tu ima niz, niz stvari. A ja bi i rekla i vi ste rekli čiji je to interes, ja sam sigurna da je to bio mađarski interes i interes Orbana. Oduzimam malo vremena nakon toga što ste rekli i idemo dalje gospodin Stipan Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana kolegice Mrak Taritaš, upravo ste u vašem izlaganju rekli da je MOL sve znao. Da je MOL sve znao, to ste maloprije rekli. I sad me zanima da li ste se ipak zapitali zašto MOL o svemu tome šuti? Zašto šuti, zašto Mađari šute? Vlada republike, oni su isto suvlasnici to je radi se i o njihovom novcu. Vlada RH je učinila sve što je mogla. Znači otkrila je aferu potencijalnu, procesuirala je odnosno privela je počinitelje, pokrenula je postupak za procesuiranje istih itd., oni šute. E sad ja ne znam da li vi znate nešto o tome više? Da li nam možete reći ili možda mi ne znamo? Vjerojatno vi imate dosta iskustva sa tim, sjećate se još i bijelih noći i trgovine sa INOM pa možda nam možete reći iz tog vremena nešto. Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepo. Moja rečenica je bila da sam sigurna da je MOL to znao. Dakle, MOL je isti čas smijenio svog predsjednika uprave i 2 člana uprave i oni se nalaze u Budimpešti i oni nisu ni na platnom spisku INE nego su na platnom spisku MOLA, ali vlada to nije otkrila. Otkriveno je bilo slučajno. I ono što sam jednako tako sigurna da to nije jedina stvar koja se događa. Samo je priča da li iza toga želimo stvari dovesti do kraja ili ćemo to ostaviti na pola puta, svi sve znaju, nikom ništa, smijenit ćemo upravno vijeće HERE i još će netko malo dobit po prstima, to ćemo zaboravit. Pa ono što je rekla kolegica Ahmetović kad zaboravimo za 6 mjeseci će se pojavit na nekim drugim radnim mjestima i za poslušnost zato što su bili dobri ćemo zatvorit. I to je krivo. Dakle, ako je proizvodnja u INI koja je bavila se proizvodnjom nestala, kad smo se pitali zašto je nestala …/Upadica: Vrijeme./… Ovo malo po prstima mislim ne slažem se baš sa malo. Gospodin Željko Pavić. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovana zastupnice kad se malo prisjetimo naših rasprava koje smo imali kad je ovdje bilo govoreno o napadu Rusije na Ukrajinu između ostaloga razgovarali smo i o plinu konkretno, ja sam postavio pitanje premijeru smatra li da postoji potreba da se zakupe preostali slobodni kapaciteti na LNG na Krku i drugo dal se misli ulagati posebno u poljoprivredu s obzirom da će izvjesno da će biti problema sa hranom na jesen. Bilo je rečeno nema problema sve je pod kontrolom jer i onako 56% plina nabavljamo preko LNG, 30% imamo iz naših vlastitih izvora odnosno proizvodimo u Hrvatskoj i ostalo se nešto malo uvozi. Međutim, očito premijer nije imao pravu informaciju, stvarno se u Hrvatskoj proizvodi 30% ukupnih potreba plina, međutim mi taj isti plin uvozimo jer ga prodamo u Luksemburg pa ga nakon toga uvezemo. Prema tome, potpuno pogrešne informacije i potpuno pogrešna interpretacija informacija. **Radin, Hvala lijepo. Obzirom na gospodarstvo koje u tom stanju koje je, obzirom na Petrokemiju trebat ćemo plina još manje, nećemo ni trebat toliko plina trebat će ga još manje. A premijer očito ima problem i on ima ta nekakva neznanja i vrlo rijetko dođe do nekakvih informacija. Pa cijelu ovu priču nije vlada otvorila kao što je rekao kolega, ona se slučajno otvorila. Cijela priča se otvorila slučajno. Ja vas pitam koliko ima priča koje se nisu slučajno otvorile jel nije bilo saznanja o njima? Koliko ima, šta je uopće naša energetska politika? Da li je naša energetska politika trajno vezana uz Mađare i uz Orbana? Ali je uvijek interesantno prošli tjedan je bilo jedno glasanje u Europskom parlamentu gdje se želilo osuditi gdje su Pučani donijeli odluku da se osudi određeno postupanje g. Orbana. Znate tko od Pučana nije glasao? Hvala. Sad će Hvala. Poštovani potpredsjedniče, također i kolege. A ja ću početi s brojevima, dakle 65 milijuna kuna dakle to je ispod 10 milijuna eura toliko je RH zaradila od koncesija na plin od strane INA-e u 2020.g., dakle manje od 70 milijuna kuna zaradila je država Hrvatska, a milijardu kuna Škugor i kompanija članovi HDZ-a, HDZ-a, dakle od 10 milijuna eura za zdravstvo, za školstvo, za dječje doplatke, za plaće, za mirovine, a više od 110 milijuna eura za jednu mirovinu onu najpoznatijeg hrvatskog umirovljenika dede Daneta. Kako smo došli do toga? Došli smo kroz niz koraka više ili manje složenih, ali koji svi imaju nešto zajedničko. Svaki taj korak uključuje HDZ, jednog člana ili više njih, treći i četvrti i peti partijski ešalon ili predsjednika stranke no svi koraci, svi baš svi uključuju HDZ. Za početak podsjetimo javnost na činjenicu da Hrvatska s Inom ima sklopljene vrlo nepovoljne koncesijske ugovore prema kojima je dobit države izuzetno niska ispod 15%, a također nema s Inom sklopljene tzv. product sharing agreement dakle ugovore kojima se prema Zakonu o ugljikovodicima dijeli dobit. Da naime ime sklopljene takve ugovore RH bi dobivala značajno veće novce za ovo školsko zdravstvo i te tričarije koje smo maloprije spomenuli. Primjerice, da imamo s Inom sklopljen ugovor kakav imamo sklopljen s kanadskim Vermilionom dakle firmom koja ima dozvole za dva polja u Slavoniji onda bi recimo polovica Ininog profita od ove godine završila u Hrvatskoj, a procjene su da je profit gotovo milijardu eura. Mislim matematika je jednostavna. Da ne bi bilo sumnje ovi nepovoljni ugovori rezultat su isto tako za RH nepovoljni, a za pojedince izuzetno povoljni privatizacijskih okolnosti a svi znamo tko je i kako najodgovorniji za privatizaciju INA-e, svi znamo tko je privatizacijski čača INA-e i svi znamo čiju je stranačku iskaznicu taj čača imao. Onu koju čiju je stranku i vodio. Osim toga nitko nakon čače nije pokazao nikakvu ambiciju da navedene ugovore izmijeni osim ako pod ambicijom ne smatramo ove najave pompozne premijera da ćemo INA-u vratiti u hrvatske ruke, ali nije poduzet nijedan konkretan korak niti vidimo da će se tu išta dogoditi i također znamo da je premijer jel ima tu istu stranačku iskaznicu. Jedini konkretni korak koji je premijer doduše poduzeo jest da je za ministra postavio čovjeka također člana HDZ-a Ćorića koji je pak držao da ne postoji nešto tako kao što je hrvatski plin. Za vrijeme tog istog ministra Ćorića možda nije bilo hrvatskog plina, ali je bilo hrvatskih građana doduše opet isključivo sa članskim iskaznicama HDZ-a koji su taj ne hrvatski plin prodavali ispod svake cijene, također nećete vjerovati onim firmama kojima na čelu stoje ljudi koji su članovi HDZ-a, a sve skupa je to regulirale su i nadzirale agencije i firme kojima su na čelu članovi HDZ-a. istodobno dok su se dečki i cure iz HDZ-a igrali na fantastičnim poljanama profitabilnog i krajnje netransparentnog hrvatskog plinskog tržišta RH ima obavezu koju je dobila od Europske komisije, Europskog vijeća, Europskog parlamenta da napuni naša skladišta plina, dakle konkretno Okoli do 1.11. No iako je komisija navedenu obvezu za članice donijela još početkom godine, iako je u travnju LNG Hrvatska ponudila tržišnu dobavu i isporuku dodatnih kapaciteta plina HEP koji je zadužen za punjenje Okolija nije zakupio te kapacitete, dapače dodatne kapacitete je zakupio PPD hrvatski partner ruskog Gazproma jer zašto ne bi dali malo više kontrole upravo onima koji nam prijete. A gdje je HEP i po kojoj cijeni, a svakako većoj od one travanjske zakupljuje dodatne kapacitete? Ne zna se. Kako stvari stoje obzirom da imamo novog ministra koji pak sad tvrdi da imamo hrvatski plin za razliku od svog prethodnika možda upravo taj hrvatski plin nakon nekoliko preprodaja kada se namirilo nekoliko krugova HDZ-ovaca puni Okoli za naše pare. I da možete dovijeka i uglas zborski pjevati pjesme o individualnoj odgovornosti, o individualnom imenu i prezimenu, no ostaje činjenica da je od glavnih lopova preko onih koji su tvrtkama i agencijama upravljali preko onih koji su te HDZ-ovske uprave nadzirali do onih koji su te nadzorne odbore i uprave birali, svi ti ljudi osim osim individualne odgovornosti i imena i prezimena imaju stranačke iskaznice HDZ-a koje su ih i dovele na te pozicije. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, vrijeme. Vi ostanete ovdje, imate niz replika. Mišel (SDP)** Poštovana kolegice Kekin, faktografski ste sve navodili točno kako je išlo, kako se razvijalo i dokle smo danas došli i zašto imamo ovu raspravu. No koje je vaše mišljenje, zašto unatoč ovom pravosudnom dijelu koji ste nabrajali presudama hrvatskih pravosudnih tijela naši sudovi i naš DORH ništa ne poduzima da kroz te presude raščisti vlasničke odnose i upravljanje samom INA-om, a i sami vidimo i znamo da na našim sudovima imamo dovoljno, kak bi se to reklo, safta, dovoljno prostora i dovoljno mogućnosti u tim odlukama da neke stvari počnemo okretati u smjeru interesa RH. Hvala vam kolega Jakšić na, na tom pitanju. Pa mislim da je odgovor zapravo jasan i jasan je već iz mog izlaganja, a to, to je da nema, nažalost na pozicijama moći rijetki su oni koji misle na hrvatske interese i mi smo ne samo naš klub nego i mnogi s ove strane već govorili da se hrvatska energetska politika, a i sve što ide uz nju zapravo ne vodi u korist hrvatskih građana nego u korist evo mađarskih ponekad interesa, PPD-a i ruskih interesa itd., a evo nama šta dokapne od tih koncesija s tim trebamo bit zadovoljni. To je nažalost u ovom slučaju tako. Dobro. Govori g. Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ja se ne mogu složit s kolegom Jakšićem da je bilo sve faktografski točno jer meni je neuobičajeno da kada govorite o povijesti INA-e da za vas počinje povijest INA-e s HDZ-om. Ja bi vas stoga podsjetio na 2002.g. kada se krenulo dakle sa izborom, tada se zvalo strateškog partnera i podsjetio vas i zanima me vaše mišljenje dakle ako se sjećate postojao je MOL kod natječaja, postojao je OMV, kada se sklopio ugovor o kupoprodaji tada su se uvjeti koji su bili predviđeni natječajem u ugovoru izmijenili,

pa netko je u kreditnoj instituciji postupio temeljem zakona koji je donijela ova vlada jel, netko je onda temeljem toga obavijestio Ured za sprječavanje novca, prema tome institucije rade, institucije su obavile svoj posao i nikakvi novac nije ukraden koliko god vama to u vas ovaj narativ koji cijelo vrijeme spominjete tokom dana ne paše. Dakle, ako želite bit faktografski točni onda krenimo otpočetka, nemojte samo govorit samo ono što vama paše. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodin Habijan, g. može, on ne može odgovoriti, može odgovorit povredu poslovnika i dobit će opomenu, tako da to ne ide tako. Ovaj ne ulazim u sadržaj da se razumijemo, a ne može odgovoriti. Gospodin Željko Pavić će sada odgovoriti vjerojatno umjesto g. Jakšića i dobit opomenu jel da, izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolega iznosi stvari koje nisu točne. Naime, HDZ je uništio INA-u do '99.g., nakon toga su je Račan i ekipa pokušali dići, pa su 2002.g. tražili zapravo dokapitalizaciju na način da su prodali dio dionica, 25% dionica, ali je u ugovoru pisalo da se mora napraviti nova Rafinerija u Sisku, nova Rafinerija u Rijeci i da

Dakle kolega Habijan ovo je čak i za vas jedan neviđeni votabautizam da kad vas se suoči s onime što rade vaši stranački drugovi da vi kažete „a what about“ netko drugi. Dakle uopće uspoređivati to što je radio dakle Račan sa time što je radio Sanader koji je doslovce, doslovce izdao hrvatske nacionalne interese i bio vaš predsjednik i vodio vam stranku na način da ste na kraju dobili dakle presudu da ste koruptivna stranka je stvarno neukusno osobito s obzirom na to da g. Račan nije u poziciji da se brani od takvih objeda. Meni je neugodno uopće na to odgovarat, dakle uspoređivati zlodjela koja su učinjena u kontekstu INA-e i pljačke od strane Sanadera sa bilo kim drugim na hrvatskoj političkoj sceni je neukusno i neumjesno. **Radin, Furio (Nezavisni)** A prije je neko drugi govorio o milijardama i milijunima malo drugačije od vas …/Govornik ja se neću miješat. Gospodin Habijan ima povredu poslovnika. niste odgovorili na moje pitanje, ne vidite problem u tome kada sam reko postoji nešto što je bilo u javnom natječaju 2002., a ugovor kojim je dan MOL, izabran MOL kao strateški partner je nešto sasvim drugo, dakle za vas je to okej i sve ispravno. I govorim vi imate dvostruka mjerila, za vas povijest počinje s HDZ-om, ja vas pitam vaše mišljenje za 2002.g.,

Poslovnika. **Šašlin, Stipan (HDZ)** … Kekin je ovdje nabrojala sve moguće ljude u Hrvatskoj, ispada da HDZ ovdje ima ovdje preko milijun članova u Hrvatskoj. Ja ne znam da li su li su i ovi mađarske strane uprave MOLA bili isto članovi HDZ-a, po vama isto ispada valjda vjerojatno ovaj jel. Sve su HDZ-ovci, sve što …/Govornik se ne razumije./… ne znam da li oni bili članovi HDZ-a Mađari,

gosp., niste trebali odgovoriti više jel da, dobro. Gospođa Puljak napokon ste vi na redu sa replikom napokon. Eh zahvaljujem konačno, evo kaže kolega, kolega Habijan kaže su ovdje u ovom slučaju institucije rade svoj posao Ne znam jeste li bili neki dan na Odboru za gospodarstvo, je li vam se ili ste pratili, gledali, je li vam se učinilo kao evo baš da je nekako orkestrirano i uhvatili smo evo žrtveno janje ili nekog pedra, ravnatelja HERE, ali zapravo u cijelu ovu aferu sigurno nije upleten samo ravnatelj HERE, nije on samo pogriješio ili nije odgovoran za ovo. Ovih 5 kojih je zatvoru dakle tu ima čitava jedna piramida jer milijardu kuna je prevelika suma novaca da bi ih dijelilo samo ovih 5 uključenih i dakle jedan komentar na to kako se uvijek HDZ izvuče sa tom rečenicom. Institucije nađu,

na govor za ovoj točki. Odgovorite, izvolite gospođo Kekin. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala. Da, mislim bilo je zanimljivo ja sam to pratila također tu raspravu na Odboru za gospodarstvo gdje je ispalo da je zapravo HERA koja treba regulirati i nadzirati radila sve sve kako je trebala. Vidimo da i nadzorni odbor INE isto smatra da je, koji je također dakle predložen od strane HDZ-a, isto smatra da je sve radio kako je trebao. Uprava smatra da je sve radila kako je trebala. Svi su točno radili ono što su trebali, ali je nestalo milijardu kuna. I kao što je danas istaknula kolegica Benčić sad se svi To me podsjeća i na naš današnji okrugli stol o femicidu gdje su isto tako iz HDZ-a dolazile te poruke da je bitno da institucije rade svoj posao i da je to važno i da institucije i ministarstva dobro rade svoj posao, a kad umre žena, umre žena, ubijena žena šta je tu je, bitno je da institucije dobro odrade svoj posao. Ako su dobro odradile onda smo ok, 12 žena sim ili tam nije bitno. Tak i s krađom. To je to. kao klub smo više puta isticali da je ovo zapravo ono samo tip of di ais berg, vrh sante leda jer da u, se kroz cijelu ovu aferu zapravo otkrilo da je državni proračun na koncesijskim naknadama koje se određuju u odnosu na prodajnu cijenu proizvođača dakle INE izgubio značajna sredstva, ali da je izgubio i značajna sredstva ne samo na plinu, da je izgubio i značajna sredstva na činjenici da izvozimo sirovu naftu, uvozimo naftne derivate. Al onda opet ne samo na tome nego i na činjenici da izvozimo po cijeni kategorije koja je niža od cijene koju bi zapravo trebala imati. I kada onda još na to sve stavimo gubitke od PDV-a mi dolazimo do vrlo ozbiljnih sredstava. Zato tvrdim, danas pitam vas da li i vi smatrate da su danas ovdje krivi ljudi koji odgovaraju …/Upadica: Hvala./… za štetu koja je nastala RH? **Radin, Da, slažem se da je ono jedino što je dobro proizašlo iz afere Škugor da je mislim šira javnost počela se više baviti i bolje razumijevati situaciju na hrvatskom plinskom tržištu jer dotada su malobrojni pisali, a zapravo je to i nekako složena tematika tko, kako, gdje treba što napuniti i sa kojim, sa kojim novcima. A činjenica je da iz ovog što vidimo imamo ponoviti ću, plinsko tržište koje zapravo puno vrijedi i koje je vrlo netransparentno i koje je HERA treba regulirati, a sada tvrde da oni s tom regulacijom zapravo imaju jako malo veze za plaće i za to da se evo ni ne pojave ovdje gdje bi trebali. Tako da da, mislim da se ova priča tek otvorila i da ćemo njene nastavke još slušati i što je najgore itekako osjećati i ove i narednih zima. Hvala i vama. Sada je na redu gospođa Marijana Puljak. Izvolite. (Centar)** Zahvaljujem. Evo, ja ću samo kratko da se ne ponavljamo, govorim ponovo sve što je rečeno ovdje, to je dakle ponovo ću se sjetiti ovog neki dan dana i sjednice Odbora za gospodarstvo koja mi je bila ono sasvim čudna jer imamo dakle dvije agencije koje su zadužene jedna je dakle operator tržišta energije koja je zadužena za organiziranje tržišta energije, električne energije i tržišta plina, a druga koja bi trebala to nadzirati i jedni i drugi govore evo nisam ja kriv, nema šanse, nisam mogao, mi nismo to mogli vidjeti, nismo mogli vidjeti ovu golemu pljačku od milijardu kuna kao da je milijarda kuna ono trn u oku je li ovaj kad trn u oku imaš vidiš prije je li nego ovu milijardu kuna. I dakle čuli smo ravnatelja HERE, ravnatelj je skužio je li po i shvatio po raspravi i vijećnika odnosno zastupnika oporbe ali i zastupnika pozicije u tom trenu shvatio je da je bivši. Dakle i zastupnici oporbe su počeli, dakle sa napadima na ravnatelja HERA-e i shvatili smo da ne može dugo trajati. Međutim, onda postavljam pitanje šta je sa HROTE-om? Dakle, šta je sa operatorom tržišta energije koji organizira to cijelo tržište i koji dostavljaju podatke HERA-i. Dakle, HERA ima izvješća kvartalna, godišnja itd. Ali HROTE prati dnevno šta se događa na tom tržištu. Oni su kao pošli, oni prate količine ali nekako su prošli lišo, jer evo osnovne njihove zadaće su organiziranje, vođenje plinske trgovinske platforme, obračun provedenih trgovanja na plinskoj trgovinskoj platformi, obračun naknada za dnevna odstupanja zasebno za svaku bilančnu skupinu obračuna aktivirane energije uravnoteženja za uslugu uravnoteženja, provođenje načela financijske neutralnosti itd. Jesu li oni mogli nešto skužiti da se ovdje nešto čudno događa ili eto jedini krivac je HERA? Drugu napomenu koju ću kazati samo završiti sa ovim evo

Po tom zakonu članak 24. Vlada RH dužna je najmanje 30 dana prije isteka mandata člana Upravnog vijeća, odnosno je li kad istekne mandat ili ga se razriješi predložiti Hrvatskom saboru da razriješi s dužnosti člana Upravnog vijeća kojem istječe mandat i dostaviti obrazloženu listu kandidata. Dakle, prethodno dostavljeno od strane ministarstva za izbor novog člana Upravnog vijeća. Dakle, Saboru se ne dostavlja ime kandidata već lista kandidata i onda Sabor iz te liste kandidata odabere članove upravnog vijeća. Pa evo to se do sad nije radilo, evo pozivam da se poštuje taj Zakon o regulaciji energetske djelatnosti i kad se dolazi na Sabor sa prijedlogom i članova Upravnog vijeća i predsjednika Upravnog vijeća da se to radi na način u skladu sa Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti. Evo samo dvije kratke napomene.

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Žao mi je što je gospodin Habijan otišao, ali samo da mu kažem nije točno da za nas sve počinje sa HDZ-om. Za nas je sve počelo u Beogradu kada je naša delegacija, hrvatska delegacija na čelu sa Račanom izašla sa Skupštine. Nakon toga se nastavilo sa neslavnim skupom koji organizirao Milošević na Petrovoj gori, pa je probudio nacionalni ponos u Hrvata i onda počinje izgleda nakon toga sa HDZ-om. Znamo povijest, pročitajte malo. To su činjenice, to su fakti i to ne može nitko opovrgnuti da bi se desilo bilo što drugo da nije naša delegacija sa te skupštine izašla. Što se tiče ovih tu pitanja koja su bila tokom rasprava, mi smo, moramo biti fer i prema Odboru za gospodarstvo i predsjedniku odbora koji je tražio izvješća i reći da smo mi neke odgovore dobili u vezi HROTE-a i HERA-e na Odboru za gospodarstvo, prvenstveno odgovor koja je uloga bila HERA-e, koja je bila uloga HROTE-a i prema onome što smo mi mogli zaključiti iz tih rasprava i odgovora koje smo dobili je da zapravo HROTE kontrolira količine na tom tržištu koje organizira i činjenica je da su oni mogli utvrditi da neka mala firmica koja ima jednog zaposlenog ima povećani promet na svojim računima. Međutim, koliki su prometi u kunama, odnosno u eurima ili dolarima to se nije moglo znati, tako da to je veliki problem. Što se tiče imenovanja, imenovanja članova nadzornih odbora, članova upravnih odbora, na kraju krajeva i članova Upravnog odbora HERA-e i o tome smo razgovarali, tražili smo da se zapravo na saborskom odboru o tome odlučuje. Međutim, mi smo dobili zapravo imena i prezimena. Kasnije tu nešto se umiješao i Upravni sud, pa tu je bilo svašta nešto, ali mislim da je to objasnio već gospodin tajnik, tako da nema potrebe da dalje više o tome govorimo. Činjenica je da na žalost prema svemu onom što se ovdje pokazuje i izvješća i iz naših rasprava na kraju krajeva i iz stavova članova Vlade i na kraju krajeva gospodina tajnika ispada da HERA svoju ulogu nije obavila, ispada da nije odradila svoj posao. Žalosno je to, jer ta HERA ima u svom nazivu hrvatska. Znači to je hrvatska agencija koja bi trebala štiti hrvatske interese, odnosno interese hrvatskog naroda. Međutim, desilo se nešto sasvim suprotno. Ne želim govoriti o tome i nagađati čije je interese štitila, na koji način ih je štitila, ali na žalost ljudi koji su bili u tim aferama su svi bili iz jedne stranke. Na žalost nije dobro da se to više dešava i nije dobro da se na taj način ljudi imenuju i šalju u upravne odbore. Na žalost desilo se po enti puta, ono što sam rekao gospodinu Plenkoviću ovdje na sjednici pred cijelom hrvatskom javnošću, ne može mu se osporiti da poznaje unutarnju i vanjsku politiku. Međutim, kadrovska politika mu je katastrofa i kad on imenuje ljude, kad bira ljude za upravna vijeća, nadzorne odbore oni njegovi poznati radari apsolutno ne funkcioniraju kao da ih isključi. Senzori ne rade. Prema tome, trebalo bi tu politiku mijenjati, trebalo bi mijenjati način izbora ljudi u nadzorne odbore, trebalo bi mijenjati izbore ljudi u upravna vijeća. Bez toga neće moći ići. Već sam i prije postavljao pitanje. Pitanje je do kojeg nivoa i u HERA-i i u INA-i postoji vertikalna odgovornost i koliko slojeva rukovodstva treba promijeniti? To je veliko pitanje. To će vjerojatno pokazati istrage. Međutim, činjenica je da ovdje jedan dio HERA-e nije odradio dobro svoj posao, činjenica je da neki ljudi koji su ispod uprave nisu odradili svoj posao ili su ga možda odradili pa uprava je to zblokirala? Ne znam, to se ne može znati, ali činjenice trenutno iz onog izvješća da posao nije odrađen. Ako je točno da nije odrađen posao u nižim nivoima nažalost po meni moraju otići i ti niži nivoi, makar je to zapravo i rukovođenja na operativnom nivou, ali nisu ukazali na greške. Ukoliko su greške vidjeli, a po njima nisu radili trebaju otić. Slično je i u INA-i i ne može nitko reći da nema odgovornosti, da nema odgovornosti koja se tiče i imenovanja u nadzorni odbor imenovanja u upravni odbor, a isto tako velika neodgovornost što piše na stranicama INA-e da se na sjednice skupštine šalju ljudi koji se tog momenta tog momenta imenuju za tu skupštinu. Pa valjda postoje osobe koje znaju sve o toj INA-i i koje onda mogu donositi tamo odluke. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovani kolega, vezano uz izbor članova upravnog vijeća, vi ste rekli da je državni tajnik objasnio ono što sam ga ja pitala za presudu upravnog suda, međutim nije on objasnio nego je relativizirao cijeli proces. I sad to moram ponoviti da nam svima bude jasno, dotadašnjoj članici je istekao mandat 15.11.2020., 22.12.2020. je bio intervju prema dostupnim informacijama i koliko smo vidjeli sedam kandidata i jedan od tih kandidata Dalibor Mikulić u trećem mjesecu 2021. da mu povjerenstvo da zaključke, listu bodovanja itd. i navodi također netočnost u notiranju njegovih izjava u intervjuu jer se intervju uopće nije ni snimao niti su bilješke vođene niti ništa. U četvrtom mjesecu daje tužbu zbog šutnje uprave i sad vam je presuda upravnog da je rješenje koje je potpisao ministar Ćorić zapravo nevaljalo zato što se ne samo da procedure nisu valjale nego upravo to rješenje koje je onda …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./… išlo u petom mjesecu na odbor i izglasalo se

Odgovor koji smo dobili na odboru bio je sličan kao i današnji odgovor koji ste ovdje dobili od g. tajnika, tako da tu više nismo mogli napraviti ništa. Mi nemamo tu većinu da možemo nešto izglasati, većina je smatrala da je to u redu i da su zapravo samo u pitanju proceduralne greške kao što je to rekao i tajnik i tu se više nije moglo reagirati što se nas tiče. Mogli smo prigovarati, ali reakcije nije moglo biti s obzirom da je to bilo ignorirano i rečeno da su to zapravo proceduralne greške i to je većina prihvatila i kao tako je bilo izglasano. Nažalost opet ću ponoviti, mi moramo promijeniti način izbora ljudi u nadzorne i upravne odbore javnih poduzeća jer se evidentno trenutno rade štete. Ovo ne može mi nitko reći da se ekipica nije organizirala od HERA-e preko INA-e pa nadalje

Evo da kažem zadnji … trebamo mijenjati vlast ono to bi bilo najjednostavnije jel pa nam se neće možda ove stvari događati. Ali kad ste rekli kad sam ovdje pitala koja je odgovornost HROTE-a u svemu tome, kao oni su nadgledati količine i ne mogu vidjeti greške, ali sami ste onda rekli i pojavljuje se nova firma koja najedanput trguje ogromnim količinama. To bi trebalo upaliti nekakav signal čisto eto da se provjeri nešto. Dakle, ovdje je cijeli niz signala se preskočio namjerno i od HROTE i od HERA-e namjerno ili kako već da bi se na kraju pojavio minus od milijardu kuna. I ono što je neko rekao ovdje u raspravi, čini se da je ova milijarda kuna taj obim ta količina novaca zapravo uzrokovala i da javnost se onda reagira i zapravo shvati koliki su obimi te pljačke evo samo na ovom jednom primjeru. Hvala. Hvala vam što ste ponovili ovo pitanje, zapravo radi se o tome nisam htio da ostane nedorečeno jesmo li mi pitali ili nismo pitali na odboru što radi HROTE i koja je uloga HROTE-a. Znači pitali smo dobili smo odgovore, čuli smo što su radili, kako su radili i koja je bila njihova uloga i što nam mogu dati od podataka. Ono što su oni imali od podataka to su nam i dali. Mislim da su podaci, predsjedniče ispravite me, mislim da su bili podaci klasificirani i nismo mogli sa njima baratati prije sjednice dok se sjednica nije održala do kraja. da od njih smo dobili podatke, oni su te podatke znali i moglo se možda reagirati ranije da se radila analiza i da se to promatralo malo drugačije. Pitali ste me još vezano za, ispričavam se možete mi samo još ponoviti koji je bio drugi dio pitanja?

Zahvaljujem poštovani predsjedniče, potpredsjedniče sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Evo tu u biti sjedimo kolega i ja cijeli dan, dosta toga sam zabilježio što bi vam htio pojasniti. Hvala vam i na ovoj raspravi i na raspravama na Odboru za gospodarstvo. Nažalost nisam imao priliku biti na na jednoj od sjednica pa evo pokušat ću ovdje izložiti onako kako ja vidim situaciju. Inače u HERA-i radim od 2006., znači vodio sam dobar dio vremena Sektor tržišta plina i naftnih derivata. Ne znam hoće bit pitanja, ali da preduhitrim nisam član nijedne stranke niti dam bio član nijedne stranke i supruga mi ne radi u HERA-i nit ne radi u biti bavi se pomaže tak što se bavi obitelji i djecom. Jedno od pitanja koje se često pojavljivalo je bila dozvola znači da li je napravljen propust kada je tvrtci energetskom subjektu OMS-Upravljanje izdana dozvola. Znači mi dozvole izdajemo po Pravilniku o dozvolama. Da bi se dobila dozvola mora se ostvariti propisana, točno pravilnikom propisana tehnička, stručna i financijska kvalificiranost, stručna osposobljenost. Ne sumnjam da su službe provjerile i mi u Upravnom vijeću imamo jako puno tih dozvola, ali provjeravamo povremeno. Ono što je bitno naglasiti, znači stručna osposobljenost to se dovodilo u pitanje. Da li bi bila firma stručno osposobljenija da smo recimo imamo propisano da mora imati pet ekonomista ili možda još tri strojara. Ono što ja vidim, ovo o čemu pričamo što je dovelo do ovoga je kriminal, kriminal kojeg se osobno gnušam. Žao mi je što je kolega koji je to napravio došao sa istog fakulteta koji sam i sam završio, međutim to je tako kako je. su se postavljala pravila, mijenjala su se ta pravila vodilo se računa da se omogući ulazak na tržište kompanijama. Zašto se omogućavalo? Zato da bi imali likvidnije tržište, da bi imali više subjekata. Time profitiraju kupci. Više subjekata daje više ponuda, više ponuda omogućuje niže cijene. Ako bismo zatvarali tržište postavljanjem strogih uvjeta za dobivanje dozvola, onda bi imali tim manje kompanija. I još samo jedna stvar. Jel' netko misli da kriminalci koji su uzeli ili nisu uzeli s obzirom da su oštetili svoju firmu i nadam se da će to bit vraćeno, jel' mislite da bi im bila prepreka zaposliti pet ekonomista? Toliko o dozvolama. Jedna još stvar koju bih naglasio. Pojavilo se pitanje vezano za povratak opskrbljivača, povratak kupaca koji su iz kategorije kućanstva, a trebaju se vratiti u javnu uslugu. jedan od temelja koji smo stavili u razvoj akata da bi se razvilo tržište je da svaki kupac kategorije kućanstvo koji ode na tržište ima se pravo vratiti. Prvi put kad se taj instrument trebao iskoristiti, na žalost dobar dio opskrbljivača u obvezi javne usluge je ignorirao, pa neki su izgubili zahtjeve kupaca, neki su imali zagušene adrese elektronske pošte. Što smo napravili? Upozoravali smo na podzakonske obveze bezbroj puta. Na kraju smo jednom od tih opskrbljivača dali nalog za obvezujuće postupanje da mora ispoštovati svoje odredbe, da mora preuzeti kupce. Jer temeljem vrlo jasnog natječaja to je bila jedna od temeljnih pretpostavki da on kad dolazi na to područje, kad dobiva neko distribucijsko područje da obavlja uslugu, javnu uslugu da mora moći pokriti sve kupce koji su tamo. Znači, sve kupce koji imaju pravo na javnu uslugu. Ono što smo danas trebali imati na sjednici je zadnji korak, imat ćemo nadam se sutra, imat ćemo zbog svih tih kupaca, 122000 kupaca koji ne znaju da li će. Evo samo još završetak rečenice. Koji ne znaju di će bit 1.10. Nadam se da ćemo donijeti odluku o obvezujućem postupanju koja će naložiti HROTE-u koji upravlja registrom obračunskih mjesta da

Možete vi sad govoriti što god hoćete, ali u pravilniku lijepo piše članak 6.: „Stručno je osposobljena za obavljanje energetske djelatnosti, pravna ili fizička osoba koja zapošljava dovoljan broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje energetske djelatnosti“, a onda u članku 15. Pravilnika koji vi morate sprovoditi, da oni moraju isto tako kontinuirano održavati potreban broj takvih djelatnika KV vozač to nije niti će biti ikada. Prema tome, dozvolu ste izdali, niste je trebali izdati. To je jedno. I budući da svima je jasno da vi niste radili svoj posao i da ste jednostavno, ne znam šta ste kartali ili što ste radili stvarno ne znam, ali Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti članak 36. vam nalaže da napravite nadzor. Pa napravite ga u tvrtci DXT International i otklonite sada te sumnje jesu li oni HEP-u prodavali i po kojoj cijeni plin? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Ovo što je uvažena zastupnica citirala je potpuno točno, tako HERA i postupa samo ja mislim da sam već objasnio i na ovoj raspravi prije objašnjavao zašto je taj jedan zaposleni dovoljan. Sad sam pokušao objasniti i malo širu sliku koje postoje i druge stvari. Ne možemo gledati samo priču sa jedne strane i priču o ovoj kriminalnoj aktivnosti. Što se tiče nadzora, svi nadzori su pokrenuti i protiv INA-e i u slučaju INA-e i DXT-a i OMS Upravljanja i Plinari Istočne Slavonije.

mogućnost sloma energetskog tržišta na koje vas je by the way Sektor za energetiku Hrvatske gospodarske komore upozorio u prosincu prošle godine i predvidio je da će se ovo dogoditi. A vaša regulacija je dozvolila da ljudi koji su bili kod privatnih opskrbljivača prekinu ugovore usred plinske godine i prebace se po vama javnom opskrbljivaču koji je plin zakupio i naručio na početku plinske godine. Dakle, a kad govorimo o slomu energetskog tržišta, plinskog tržišta što se sada dogodilo mi ne pričamo o 5000 ljudi koji su se odlučili mi govorimo o 50 000. Pa koji je javni opskrbljivač je trebao predvidjeti mogućnost da mu poraste broj za 50%, 100%, 300% onih koji će kod njega kupiti plin, dakle to je vaša regulativa

nije to naša regulativa nego su to zakoni RH, to je temelj razvoja tržišta i postupanja na tržištu. Onaj opskrbljivač koji se natjecao, znači nije natjeran nego se natjecao i dobio je obvezu javne usluge na nekom području, mora poštivat ono što mu piše u zakonu, to je, to je, ako, ako idemo od toga da on to ne mora poštivat onda gubimo temelje tržišta, u tome je stvar. Druga stvar, odgovoran opskrbljivač čim proda neku količinu plina mora tu količinu i kupit, znači ne može ako je odgovoran opskrbljivač ako nije špekulant mora biti pokriven, to su temelji, to su načela trgovanja. **Radin, Furio Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS. Dakle raspravljali smo u prošli petak na Odboru za gospodarstvo tema je bila HERA, raspravljali smo o izvješću HERA-e na Odboru za gospodarstvo koji je bio u utorak i evo danas ja bih rekla cijeli dan raspravljamo. jedan, jednu službu odnosno samostalni odjel za unutarnju reviziju, pa mene zanima što je taj samostalni odjel za unutarnju reviziju radio jer iz ovog izvješća zapravo je sve okej i mi cijelo vrijeme slušamo sve je okej, a vi dobro znate da vlada nije prihvatila vaše izvješće, da odbor nije prihvatio vaše izvješće i znate što iza toga slijedi. Ali ono što me zanima, zanima šta je taj ured, taj samostalni odjel za unutarnju reviziju radio i kojim se on to revizijama u ova jedna izazovna vremena kad se s plinom dešava što se dešava, kad se s električnom energijom dešava što se dešava radio, hvala lijepo. Zahvaljujem na pitanju. Da znam da u organizacijskom strukturi imamo odjel za unutarnju reviziju, odjel postupa po Zakonu o reviziji, priprema izvješća, ta izvješća dobiva samo predsjednik upravnog vijeća tak da ja kao član upravnog vijeća nisam nikad vidio nijedno od tih izvješća tak ne mogu vam konkretno reć, znam da prate postupanje HERA-e po zakonskim i podzakonskim propisima, ali više od toga vam nažalost ne mogu reći. Žarko (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Vištica, evo ja ću vas zapravo, ja ću vam postavit jedno pitanje, ali koje danas nije bilo dotaknuto ovdje i nije bilo tolko dominantno niti na jednoj sjednici odbora. CROPEX je hrvatska burza električne energije u 50%-tnom vlasništvu HROTE-a i HOPS-a. Tamo trenutačno …/Govornik se ne razumije/… 27 članica, sa određenim količinama HEP u posljednje vrijeme trguje sve više. Da li vi smatrate da bi HERA-i olakšalo i da biste ove procese trgovanja plinom učinilo transparentnijim kvalitetnijim više sa pozicije bilateralnog pregovaranja išlo na trgovanje kada bi temeljem ponude i aukcije kada bismo CROPEX vraćali za burzu plina u Hrvatskoj i da li bi to Hrvatsku s obzirom da ima ozbiljne potencijale svoje proizvodnje ozbiljne potencijale LNG-a i skladišta učinilo regionalnim igračem na području trgovine plina, a samim time i cijeli taj proces trgovanja plina koji je očito netransparentan učinilo puno transparentnijim i puno kvalitetnijim, pa eto da i to bude jedan doprinos ovome što možemo svi zajedno

U ovom trenutku HROTE vodi dvije, dvije platforme za trgovanje, to je, prva je virtualna točka trgovanja na kojoj se trguje bilateralnim ugovorima i ta je dominantna, to je ono OTC tržište. Inače i bilo gdje u, u razvijenim, u razvijenim ovaj tržištima tipa TTF, CEH itd. bilateralna tržišta imaju dominanti udio, znači dominantne količine plina se prodaju na bilateralnim tržištima. Burze, na burzama iako se prodaje manji dio, burze su refleks tržišta, burze brzo reagiraju na promjene i svakako je dobro, mi trenutno, nisam drugu platformi spomenuo, to je trgovinska platforma koja je

Pa evo jedno ili par pitanja gospodinu, dakle osjećate li se vi odgovornim za ovo što se dogodilo odnosno smatrate li vi isto tako da se ova, ovaj slučaj INA-e, ova prevara dakle nije mogla uočiti u HERA-im izvještajima, ako se nije mogla uočiti dakle kakve anomalije vi zapravo uopće detektirate i u svojih 6.g. koliko ste ih detektirali i kako ste reagirali? Dakle evo prvo pitanje, jeste li, smatrate li se odgovornim za ovo što se dogodilo? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Što se tiče našeg rada i praćenja moram, pokušat ću vam pojasnit, znači HERA dobiva kvartalna izvješća u kojoj su količine i prosječne cijene za nekih 80-tak energetskih subjekata. To je jedno brdo podataka, nažalost analiza tih podatka se radi skoro ono na ruke, radi se u Excelu. Tu imamo jedan problem i toga smo svjesni i, već mi kao članovi upravnog vijeća smo donosili, druga, druga stvar je naprednije korištenje REMITA, znači REMIT se može koristit u više lera, ne znam u ovoj minuti ne mogu ništa odgovorit. **Radin, Furio (Nezavisni)** A čujte da, ali ćete moć na kraju znate, na kraju ćete imat puno više vremena, na kraju rasprave. Da, da, da, da, vi i vaš kolega. i neka povreda Poslovnika je pala. Izvolite gospođo Puljak.

Sva sreća pa sam 25 godina radila u IT i kad mi netko kaže joj to radimo na ruke u excelu pa excel je savršen alat. Vi ste imali i prošle godine 14,

da je ovo što ste vi rekli uvreda ja bi već umro u 30 godina ovdje u saboru. Izvolite odgovor,

koje možemo analizirati i na temelju kojih možemo donositi zaključke tako da tamo možemo koristiti te podatke. No, što sam vam htio reći. Žao mi je, žao mi je što 2022. godine nakon n godina koliko ste vi član uprave ne znam, 4 godine, evo gledajte da niste tražili od IT-evaca da naprave jednu bazu podataka jedan data ware house iz kojeg će se vući podaci automatsko. Znači gdje će se podaci iz naših transakcijskih baza odnosno vaših baza prepisivati u taj dana ware house iz kojeg će dobivati automatska izvješća. To je stvarno tužno

Apsolutno se slažem, ne da smo tražili, tražili smo još dok sam ja bio direktor sektora. Nažalost nije se realiziralo, to nije, ne znam kako bi, ma neću ni pokušavat se sad tu opravdat, nije, nisam ponosan s time, nije se realizirao, žao mi je. Evo, mogu samo vam to reći. Ako bi imao priliku rado bi to realizirao, to nam je neophodan alat. A što se tiče REMIT-a postoji znači prva, prvi dio je prijava sudionika na tržište to je ta cerem baza kroz nju je HERA obavila prijavu odnosno svi sudionici tržišta RH su posredstvom HERE napravili prijavu. Druga ajmo nekakav reć, nekakva razina je to je ARIS sustav koji je Hvala, ajmo otvorit opet okrugli stol. Molim vas lijepo, dajte molim vas i s tim opomenama mi malo dosadilo. Gospođa Dreven Budinski, replika. (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Vištica kako to da niste član HDZ-a mislim malo čudno, ali dobro jer cijelo ovo vrijeme od izbijanja ove afere se je meta postavljena na svakog člana HDZ-a, ministra, vlade i …/Govornica se ne razumije./… netko treba danas biti tu kriv, treba se danas odrediti tko je kriv ne. Ali mislim da to ne ide baš tako i i mali broj zastupnika, evo danas sam slušala je stvarno otkrio, a tu bi mogla istaknuti i kolegicu Mrak Taritaš stvar je u sustavu. Stvarno treba mijenjati sustav. Pa ne samo HERA imamo nebrojene agencije koje stvarno da su radile svoj posao pa mi bi stvarno bili zemlja blagostanja. Mislim imate dobre plaće, automobile, mobitela, čuda razna i trebate raditi svoj posao. Plaće su vam veće od predsjednika vlade, ministra, državnih tajnika pa čak i nas saborskih zastupnika, trebali ste raditi svoj posao. I to je, mislim do je jasna stvar. Nikola** Sad ako vam kažem da HERA odnosno djelatnici HERE, a i mi radimo brdo posla, tarifiranje, podzakonski propisi, praćenje, zaštita kupaca, al vjerojatno nema smisla. Ono što bi vam naglasio, nisam to stigao, znači HERA nažalost nema sustav koji će upaliti crveno svjetlo. Nema nešto kao što je propisao Zakon o sprječavanju pranja novca gdje automatski se ukaže tom nekakvom djelatniku da postoji problem. Mi to nemamo. Zašto nemamo? Zato što prije ovakvih stvari nije bilo ni prilike jer su se cijene na tržištu nisu toliko bile volatilne zato se nije to razvijalo, išli smo razvijati druge mehanizme, išli smo razviti tržište. Pa mi 2011. godine smo imali potpuni monopol. Imali smo jednog samo prodavača na veleprodajnom tržištu. Danas imamo HHI 2000 što smo uz bok većini europskih članica. To smo radili. Hvala. Članak 238. znam da ću dobiti opomenu, ali vi ste morali vidjeti, pa nije bila normalna situacija. Došlo je do …/Govornica se ne razumije./… Covida, znači svih tih kriza, rata u Ukrajini, znači trebala se upaliti vama ta lampica u samoj agenciji jer ste znali koji je vaš posao i što trebate raditi. to je trebalo biti vama alarm, a ne da vam excel tam javi da je nekakvo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Ja mislim da se čak i oporba slaže s vama što ne znači da nećete dobit opomenu, Gospođa Sandra Benčić. Zahvaljujem vam. Evo prvo ću se dotaknuti pitanja koja se striktno tiču HERE odnosno zaključaka koje smo mogli dobiti iz rasprave. Prvi zaključak je da vi jeste propustili regulirati ili predložiti regulaciju da svi oni opskrbljivači koji jesu u obvezi javne opskrbe ne mogu viškove plina prodavati bilo kome na tržištu, nego, ako se moraju riješiti viškova, da to može biti samo zajamčenom opskrbljivaču, konkretno, HEP-u. Upravo time bi izbjegli ovu situaciju koju smo sada ovdje imali. Također, vi ste propustili regulirati odnosno regulirali ste na način i niste reagirali na to, tržište je uređeno na način da privatni opskrbljivač, ne govorim o kupcima, privatni opskrbljivač, privatna firma može usred plinske godine raskinuti ugovor sa svojim kupcima, dakle kućanstvima jer mu se više ne isplati opskrba, jer je cijena zagarantirana kućanstvima niža od tržišne cijene plina pa je on u gubitku, regulacija koju imate omogućuje da cijeli taj gubitak koji je ogroman između cijene za kućanstva i tržišne cijene plina, pređe na tvrtke u javnom vlasništvu koje su, ti ti koji su javni opskrbljivači odnosno u obvezi javne usluge, ili u konačnici na zajamčenog na HEP. Konkretno, vi ste omogućili, a i Sabor koji je donosio takve odluke, da privatnici mogu raditi na tržištu dok im se isplati, a kad se to više ne isplati trošak razlike će podnijeti država ili lokalne samouprave. Niste predvidjeli što se događa usprkos molbama HGK da reagirate, što se događa kad, ne da imamo poremećaj na tržištu tog tipa nego kada svi koji su kod privatnika u istom momentu idu preći na one koji su u obvezi javne .../nerazumljivo/... Dakle jer nije isto kad ti pređe par i kad imate 50 tisuća jer taj gubitak više nije milijun, dva, tri, 10 milijuna nego se može popest na milijardu koje će u konačnici, ako svi ovi javni, u javnoj opskrbi, u obvezi javne usluge riknu, dakle odu u stečaj, doć na HEP i tko će to na kraju platiti? Građani RH. I to ste vi omogućili svojom regulativom. Ostaje pitanje zašto Vlada u HERA-u kao neovisne stručnjake stavlja svoje članove, članove HDZ-a? To ostaje kao pitanje, nama to nije odgovoreno, kakvo je to neovisno tijelo ako su predsjednik Upravnog vijeća i njegov zamjenik do jučer bili članovi HDZ-a. Također nam nije jasno zašto je premijer ostavio Niku Dalića, primjerice, u Upravi INA-e. Nije nam također, jasno zašto HEP nije zakupio dodatne kapacitete LNG terminala. Nije nam jasno od kuda dolazi plin koji je na kraju HEP kupio po daleko većoj cijeni od one koja, po kojoj je Škugor prodavao da bi napunio Okoli, mi ne znamo od kuda taj plin dolazi i je li to možda i taj plin. Ni te odgovore nismo dobili. To ne očekujemo od vas, naravno, očekujemo od Vlade. Nemamo ni odgovor na pitanje je li dio ugovora s MOL-om koji je potpisao Ivo Sanader to da će se na sve eksploatacijske ugovore koje INA ima primjenjivati isključivo naknada putem koncesijske naknade kako je tada bila regulirana zakonom, a ne product sharing agreement odnosno podjela dobiti u smislu i dobiti od eksploatacije pa bi imali puno više tog svog plina, pa bi imali puno više svoje nafte i još bi državni proračun dobivao više sredstava, to, taj odgovor također, nismo dobili. Ne znamo ni zašto se penalizira MOL zbog rafinerije Rijeka i nezavršavanja posla u rafineriji Rijeka. Ne znamo zašto i tko je naredio zatvaranje rafinerije Sisak, ali smo poprilično sigurni da je premijer jedne države za to znao ili morao znati.

3 puta ste iskoristili termin pučanstvo, a 1 građani. Ja se nadam, ovaj, tu postoji jedna razlika. Vi znate tko plaća pučanstvo ili građani. Ne, ne, ne.

Vesna (Hrvatski suverenisti)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Puno pitanja, malo odgovora, ali to bi nekako bio rezime današnjeg dana, da HERA nije odradila svoj posao mislim da je to svima jasno, ali smo čuli da je HERA razvijala tržište na način da je dijelila dozvole firmama koje čak ni ne zadovoljavaju uvjete po pravilniku koji oni tumače na svoj način, državni tajnik ga tumači na svoj način i sad, ako ćete razvijati tržište tako da izdate dozvolu ljudima, nekim firmama sa jednim zaposlenim KV vozačem pa da oni trguju plinom, to baš i nije neka praksa koju bi trebalo pozdraviti. No, evo, mene veseli činjenica da su pokrenuti procesi nadzora i u DXT International i Plinari istočne Slavonije, konačno. Evo, i to smo doživjeli, hvale vrijedna informacija, idemo dalje, da se nešto čudno događa, evo, evidentno je i iz vašeg Izvješća 2021. g. znači na virtualnoj točki trgovanja je bio porast od 61,8% u odnosu na 2020., mada je tu sve bilo nekako ujednačeno, kad pogledate 2018., 2019., 2020. pa kad nešto naraste 61,8%, to je malo čudno i uvijek je to dobro malo preispitati. Znate uvijek kad gledamo izvješća gledamo ekstreme ono najmanje i ono najveće, pa evo za ubuduće jer meni se čini da vi ni nadalje baš ne radite svoj posao kako valja. Ja ću vam navesti samo zadnji primjer zaduženja Grada Zagreba gdje je to vrlo velika cifra, a sudužnici su Vodoopskrba i Odvodnja i Gradska plinara Zagreb. Znači Vijeće za vodne usluge je dalo negativno mišljenje, smatraju da Vodoopskrba i Odvodnja ne smiju biti sudužnik jer se radi o komunalnoj infrastrukturi, vi niste ništa dali recimo. Po vama je znači u redu da Gradska plinara Zagreb bude sudužnik za kredit od 260 milijuna eura ako se ne varam? Znači opet HERA malo spava ili možda to isto nije u vašoj ingerenciji, al možda bi trebali. Pa bili ste u nadzoru u Gradskoj plinari Zagreb pokrenuli ste prekršajni postupak. Tako da čini mi se da to ko da vi spavate nekakav zimski san i dosta ste se na to izvješće fokusirali. Tu ima kvalitetnih podataka, evo recimo meni je privukla pozornost informacija vezano za LNG koji se često navodi kao nekakav element sigurnosti opskrbe plinom, a iz vašeg izvješća se vidi da je ta sigurnost najblaže rečeno dvojbena. Naime, kapaciteti su u potpunosti zakupljeni i to do 2040.g., pet pet korisnika terminala, HEP 29,88%, INA kojom upravljaju Mađari koliko čujem ovih dana jel, mi tu ništa oni tamo u upravi sjede primaju plaću oni ništa ne znaju, sve Mađari odlučuju to je 12,15%, a to u biti nije naše jer tu upravljaju Mađari, PPD simbolično 0,01% znači ništa i dvije mađarske tvrtke 58%. Ako dodamo ovih Ininih 12 to je nekih 70% pa onda koliko evo ja znam zbrajat, to se uči u osnovnoj školi, to je 70% i Hrvatske preko HEP-a ima samo 30% pa onda ne čudi što se krenulo u proširenje kapaciteta pa se spominje novi LNG terminal u Gaženici jer ovaj postojeći više služi Mađarima nego nama. Tako da tvrdnja da smo mi jako sigurni s opskrbom plina u biti zbog LNG-a u biti ne stoji. Isto tako malo se pričalo danas o naftnim derivatima, sukladno vašem izvješću smanjena je proizvodnja, znamo da Sisak stoji, znamo da Riječka rafinerija je sve duže i duže svake godine u tom remontu, sve kasnije počinje radit. Sirova nafta i dalje ide u Mađarsku u MOL-ove rafinerije na preradu nismo dobili odgovor na pitanje kako ćemo to riješiti. I evo ja ću završiti nekako optimistično svaka kriza je prilika i za promjene, napravimo one pozitivne, ajmo tu našu energetsku politiku i strategiju i stanje u državi konačno srediti onako kako valja jer vidimo sada ova kriza energetska koja trese cijelu Europu je iznjedrila cijeli niz problema i pitanja, HERA je samo jedan kotačić, samo jedan djelić svega toga. Vrijeme je da država Hrvatska suvereno na svom teritoriju počne vodit svoju energetsku politiku i to je ključno. Evo hvala. Gospođa Mirela Ahmetović zastupat će završno stavove SDP-a i svoje valjda. Izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Da se vratimo odnosno da podsjetimo javnost što je tema uopće današnje rasprave, a tema rasprave je Izvješće HERA-e za 2021.g. i upravo po količini podataka, količini pitanja koja su danas postavljena vidi se može se reći da nije problem samo u HERA-i, ali jest i u HERA-i. Međutim, kada sagledamo samo HERA-u, pa nije problem samo Žamboki, problem je očito daleko dublji odnosno seže u niže razine, ali one više iznad HERA-e. Ako govorimo o predsjedniku upravnog vijeća pa nije samo ovaj predsjednik upravnog vijeća problem nego i onaj njegov prethodnik, on je izdao nezakonitu dozvolu i to deset dana nakon što je izašao iz pritvora, nikom ništa, a već je sudjelovao u jednoj aferi teškoj dvije preko dvije milijarde kuna VE Krš-Pađene. Izađe čovjek iz pritvora i da dozvolu da bi se još koja milijarda iz našeg energetskog poduzeća izvukla. I nemojte govoriti o Mađarima, mene Mađari ne zanimaju, mene zanima kontrola hrvatskih nacionalnih interesa. A za to su odgovorni premijer, vlada, ministri, šefovi šefovi INA-e oni koji su hrvatski predstavnici koji su dužni, dužni čuvati hrvatske nacionalne interese. E to je problem. Vladino očitovanje na izvješće HERA-e, problem je struktura. Kakva struktura? Ako dođe predstavnik vlade Ivo MIlatić i kaže učinjeni su propusti, ali se ne usude to napisat, vlada se ne usudi napisat da su učinjeni propusti onda imamo problem jer se usudi napisat samo da je problem struktura izvješća. Znate zašto ne napišu da su propusti problem? Jer se onda mora istraživat tko je to propustio. Nije samo Žamboki, rekla sam problem je daleko dublji i na nižim razinama i na višim razinama i u brojnim drugim agencijama i brojim drugim javnim poduzećima koja treba kontrolirati RH štiteći štiteći nacionalne interese RH. Apsurd jest da plin nije izašao iz Hrvatske, skladište je prazno, a mi plina nemamo. Mi kupujemo uvozimo plin za napuniti Okoli po tržišnim cijenama dok je cijena našeg plina 20 eura za onog koji ga neovlašteno prodaje, preprodaje, zarađuje, stavlja na račun svog oca i onda ga slučajno hapse. I namjerno sam rekla slučajno. Ovo jest pljačka, hrvatski plin iz crpilišta INA-e prodan je u bescjenje privatnom poduzeću koje ni smjelo imati dozvolu za to a onda je prodalo taj plin stranom privatnom poduzeću za veću lovu. Onda je to strano strano privatno poduzeće prodalo taj plin našem poduzeću koji će tu uslugu bilo kroz električnu energiju ili plin za grijanje prodavati skupo našim građanima bilo po 40 eura po megavat satu, bilo po tržišnoj cijeni. I sad dok ovo govorimo posljedice ove pljačke koja jeste pljačka se događaju, jer se i u ovom trenutku taj skuplji plin koji nije smio biti skuplji za naše građane neki građanin ga upravo sad plaća. Trenutno se odvija nastavak te pljačke i nemojte govoriti da nije pljačka, pljačka je i to kakva, a nije se smjela dogoditi. LNG terminal mogu govoriti danima, danima. Ali doći će trenutak kada će se u ovoj sabornici u jednakom kontekstu kao što se govori o ovoj pljački i izdaji nacionalnog interesa govoriti i o LNG terminalu. Govorit ću, iskoristit ću samo onaj dio koji se tiče vas. Tarifa za zakup kapaciteta je 1,17 eura po megavat satu. Nedopustivo je da je direktor Sektora za plin

mora, LNG hrvatska tvrtka koja brine o nacionalnim interesima zahtijevati povećanje tarife, a onda Milatić kaže vi hoćete da bude skuplji plin?

Hvala lijepa. Gospođa Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Dakle, pri kraju smo rasprave o Godišnjem izvješću HERA-e za 2021. Danas kad smo počeli sa raspravom znali smo točno gdje jesmo nakon što Vlada nije dala suglasnost, nakon što je Odbor za gospodarstvo u petak zaključio što je zaključio. Apsolutno je jasno da kolege koji ovdje sjede iz Upravnog vijeća HERA-e, kao i oni koji ne sjede su po tom putu bivši. E ali ono što je zadatak ovakve jedne rasprave je da se stvari ne ponavljaju. Ja često znam koristiti onu usporedbu iz jednog filma kad majmun digne kamen vidi zmiju i padne u nesvijest. Sve o.k. Iz nesvijesti se probudi, ponovno digne kamen, ponovo vidi zmiju i ponovo padne u nesvijest. E sad tu je već problem. Ja se samo pitam koliko mi svi zajedno moramo puta dići neki kamen, začuditi se i pasti u nesvijest i onda opet ispočetka. Ja ovu raspravu doživljavam na sljedeći način? da stvarno probamo priču sa INA-om dovesti do kraja. Podsjećam vas Božić tamo davno to je bila 2016. ako se ne varam kad je premijer važno izašao van i rekao je Hrvatska ide od MOL-a otkupit INA-u. To je otprilike kao da ja kažem da idem od kolege Pavića kupit kuću, a on ni ne zna da kuću prodaje. Ali evo ja bih baš kupila njegovu kuću. To je bilo te razine. Nit on zna da kuću prodaje, nit ja znam koliko bi on tražio za kuću. Dakle, to je bila ta razina. čemu onda čuđenje? Mi iz one rasprave koja je bila u petak na Odboru za gospodarstvo iz današnje rasprave zapravo doživljavamo HERA-u oni su kroničari svega zajedno, nešto malo primijete, ali nije njihov zadatak da to kad su nešto primijetili nekom signaliziraju. To je otprilike kao da vam doma curi voda od susjeda, vi ste primijetili da curi voda, ali nema veze, idemo dalje. Dakle, o tome govorimo. Ja ću još jedanput citirati i pročitati ono što u izvješću piše i što je napisano. Kaže od sredine 2021. uslijedio je globalni poremećaj stanja na tržištu plina, nafte, naftnih derivata, električne energije, ugljena te izuzetno veliko povećanje svih oblika energije i isto tako emisijskih jedinica CO2. Uz sve to početkom 2022. zbog rata u Ukrajini došlo je do još veće krize u dobavi energije iz do tada uobičajenih dobavnih pravaca. U tim okolnostima HERA je pristupila žurnim doradama odgovarajućih metodologija, regulatorni okvir i mehanizam prilagodila je na dinamičke odnose i velike skokove cijena na tržištima energije, električne energije plina. Kolegice i kolege, jesmo li mi to vidjeli? Jesu naši građani to osjetili? Jel' je tome tako ja vas pitam? Dakle, to izvješće je inače zgodan materijal koji možemo koristiti ima brdo svih pokazatelja koje i dalje možete koristiti. HERA sama kaže to je bila zadaća, to smo, bilo je izuzetno veliko povećanje i mi smo sad tu nešto žurno doradili. Pa što smo žurno doradili? Dešava nam se nešto, pa nije trebalo ni gledati sve ovo zajedno, dovoljno je pročitat novine. Danas dok mi raspravljamo pročitala sam tu, kaže Norveška zemlja od 5 milijuna stanovnika ima izuzetno veliku zaradu na plinu koji prodaje Europi i ima s tom velikom zaradom problem. Pa i ovi kod nas koji su zaradili na plinu imali su problem, nisu mogli brzo kupit nekretnine jel nije bilo dovoljno nekretnina na tržištu, da niko nije signalizirao u trenutku da je neko kupio dva stana, dve kuće ili bilo šta drugo. Pa sjetite se i vi kolko puta moramo svi mi otići u banku i za bilo šta šta imamo po računu objašnjavati i pokazivat. Kao da živimo u paralelnim svemirima, HERA uredno sjedni, evidentira i kaže gle tu je sad to, vidi ovi tu su nešto desilo se, al nema veze, prst u uho i idemo dalje. Pa kao da svi zajedno živimo u nekim paralelnim svemirima, al na kraju kad se podnosi račun na kraju sve ove zabave oni koji će taj račun platit su građani RH. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Željko Pavić ispred Socijaldemokrata,

Poštovani predsjedavajući, poštovani članovi uprave HERA-e, kolegice i kolege. Evo ja vas više stvarno neću ni napadati, ni pokušavati bilo što govoriti ni o izvješću, mislim da smo sve rekli što smo imali za reći. Nažalost vjerojatno vam je jasno da Klub Socijaldemokrata neće prihvatiti vaše izvješće, neće glasati za to izvješće, ali ono zbog čega sam se zapravo javio ovdje za riječ je bila naša rasprava kroz moju repliku u vezi informatizacije. Molim vas dok ste još članovi uprave HERA-e, a još uvijek jeste, pokažite inicijativu, dajte zahtjeve za informatizaciju. Bez podataka sa kojima možete raspolagati opet će se desiti greške. Danas u vrijeme kad govorimo o Big Data, Fast Data, Smart Dana ne možemo si dozvoliti da podatke koje imamo na raspolaganju u nekim drugim sustavima ne koristimo na način koji nama trebaju i ako ćete to napraviti imat ćete sve moguće alerte koje vi tražite od IT-ovaca da vam naprave. da li biste baš tražili alert koji bi vas obavijestio o tome da je neka firma prošle godine imala promet nula kuna odnosno nula a ove godine ima ne znam koliko kilovata pitanje je, ali vjerujem da bi zbog toga što je to interesantan podatak i koji treba obrađivati, prema tome u tim sustavima to se može napraviti, da sad ne govorim ovdje o skladištima podataka odnosno od Data Warehouse i o nekim OLAP-ima i kockama koje se mogu složiti, automatiziranim izvješćima i izvještajima koje možete sami napraviti, znači to se može napraviti, ali zašto vam to govorim? Zato što jednostavno morate štititi interese RH, što morate štititi interese naših građana, a to ćete napraviti najlakše ako imate brze podatke na temelju kojih možete kvalitetno donositi odluke, bez toga jednostavno ne ide. Ja znam da je to velika odgovornost i da je veliki problem. Bio sam član uprave velike korporacije u Hrvatskoj, bio sam i član nadzornih odbora i znam da je odgovornost velika. E sad je pitanje kolko si možete sami pomoći da dobivate na vrijeme podatke jer na temelju tih podataka kao prvo ako imate izvješća koja ste dobili potpisana i sa žigom uvezena sa, zapečaćena, imate podatke na temelju kojih možete reći gledajte ja sam odluke donosio na temelju ovih podataka. To što su oni bili takvi kakvi su bili to nije vaša greška, međutim sve upućuje na to da ste vi podatke imali, ali ih niste koristili. Zato apeliram na vas, molim vas radio sam na informatizaciji ove države skoro 35.g. i znam da se može to napraviti kvalitetno i dobro, a pogotovo danas, u današnje vrijeme imamo Središnji ured za informatizaciju, apeliram na vas da se to pokrene i da se takvi sustavi naprave, hvala lijepo. Hvala i vama. I zadnji jer ne vidim drugih stranaka, g. Miro Totgergeli HDZ-a završno. Hvala poštovani potpredsjedniče HS, poštovani g. Vrban, poštovani g. Vištica, poštovane kolegice i kolege zastupnici u HS. Danas

i vama iz upravnog vijeća HERA-e je potpuno jasno iz ove rasprave koja je provedena da nijedan klub u HS to izvješće za 2021.g. neće podržati. Ja bi se osvrnuo zašto je to tako, iz cijele rasprave, nije to zbog onoga što piše u izvještaju nego zbog onoga što ne piše u izvještaju, a kad pogledamo kako raspravljamo, pa naravno da svi danas raspravljamo sa pameću i znanjem onoga što znamo na današnji dan, a to je i kolega Vrban u svojem uvodnom odgovaranju na replike rekao da bi i oni sad da znadu, da su znali 2021. ono što znadu danas mnoge stvari napravili drukčije, to je on sam rekao. I evo to je na neki način razlog zašto nijedan od klubova sad sa današnjim danom ovo izvješće za 2021. neće podržati. Međutim u raspravi o izvješću HERA-e za 2021. najmanje se raspravljalo o samom izvještaju, puno se raspravljalo o tome tko je predsjednik upravnog vijeća u ovom trenutku i tko je predsjednik upravnog vijeća

a ja ću podsjetit sve one zastupnike koji su cijelo vrijeme govorili da HDZ imenuje sve članove upravnog vijeća HERA-e, da je postavio sve članove upravnog vijeća HERA-e itd., Zakon Zakon o HERA-i i imenovanju upravnih članova HERA-e kaže da kad nekom članu istekne mandat, onda se zamjenjuje sa drugim članom ili ako nekome tijekom njegovog mandata prestane mandat, onaj koji ga zamjenjuje, odrađuje samo taj mandat do kraja tog g. Jurekovića koji je bio predsjednik prošle godine do 1.10. i koji je upravo i izdao ono odobrenje OMS-Upravljanju je izabrala prije 7 godina u odnosu na 2021., 1.10. prije 7 godina, vladajuća većina u ovom Saboru i predložila Vlada u kojoj je sjedila i gđa. Mrak-Taritaš. To je činjenica, tu nema dileme. Danas u Upravnom vijeću još uvijek ima ljudi koje su prije 7 godina, to je g. Pudić koji je isto izabran za vrijeme većine od prije 7 godina. Tako je to zakonom propisano, to je zakon koji je i donio SDP, a tijekom ovih zadnjih 6 i nešto godina, mi ga nismo mijenjali u tom dijelu gdje se biraju članovi Upravnog vijeća. Prema tome, govoriti da su postavili članove Upravnog vijeća isključivo HDZ nije korektno zbog činjenica. I na kraju, puno se govorilo o pljački stoljeća koja je napravljena u INA-i. Činjenica je opet da je pljačka pokušana, da je pljačka bila u tijeku, je pljačka ipak spriječena. To vam je kad lopov dođe u banku i obije sef i uzme zlatne poluge iz sefa i uspije ih iznijeti iz banke i počne ih nositi, ali tijekom tog puta bude uhapšen. Dio tih poluga čak u nešto i uloži, ali još uvijek ga uhvate i sve to na kraju se vrati u državni proračun. To je situacija koju mi danas imamo. Govoriti da je izvršena pljačka nije potpuno točno jer ona je pokušana, ona je bila u tijeku, ali je, ali su institucije ove zemlje ipak zaustavile tu pljačku i ona je spriječena. Zašto ovo sve govorim? Zato što bacanjem blata na sve institucije kad u nekom trenutku dođe, poslije toga opet te institucije trebamo i graditi. HERA-u smo gradili 20 godina. Gradili su ju različite saborske većine i HERA-u ćemo morati graditi i dalje. Zato nemojmo se nabacivati blatom bez veze. A jako dobro sam objasnio zašto i Klub HDZ-a neće podržati ovo Izvješće. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Sad imamo 2 povrede Poslovnika. Dužan sam reći sljedeću stvar. Poštujem dvije dame koje će ovaj, te povredu Poslovnika dati, ali ako primjećujem nakon prve rečenice da je to replika, ja ću vas prekinuti. .../Upadica se ne čuje./... Zato, da, jer mi to Poslovnik dozvoljava. Poslovnik dozvoljava, koji je to članak. Ja mogu prekinuti njih nakon prve rečenice. Onda Onda ništa, onda ću. Ja, ja sam bio pročitao tako, ajde dobro, ćete onda govorite, ajde. Ako iskoristite treći žeton. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Totgergeli povrijedio je Poslovnik čl. 238. omalovažavajući i saborske zastupnike i hrvatsku javnost aludirajući da je SDP imenovanjem, SDP-ova Vlada imenovanjem Jurekovića prije 8 godina na čelo zapravo omogućio krađu za koju je Jureković dobio platformu tek dolaskom HDZ-a na vlast i krađom kroz aferu Vjetroelektrane, 2 milijarde hrvatskih kuna i to uz pomoć kninske HDZ-ove kraljice Josipe Rimac i drugih pomoćnika, naravno, na čelu sa Tomislavom Ćorićem, zaslužnikom HDZ-a. .../Upadica: Hvala lijepa. .../nerazumljivo/...

G. Totgergeli kad odluči imenom prozvati bilo kojeg saborskog zastupnika ili saborsku zastupnicu onda mora baratati točnim podacima. Gđa. Mrak-Taritaš 2014. nije bila saborska zastupnica, i 2014. nije bila saborska zastupnica, a gospodina kojeg ste spomenuli je imenovao HS koji

onoga lošeg što mogu reći. Neću vam dati opomenu. G. Željko Vrban. A Totgergeli, a da. G. Totgergeli također. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice su povrijedile čl. 238, jer vrijeđaju mene jer ja govorim istinu, a njih ta istina boli i kad istina boli, onda pokušavaju izvrdati tu istinu. Činjenica je da je i te godine Vlada predložila HS-u, a a vi ste bili članica te Vlade. Vlada je predložila HS-u, to je Vlada Milanovića koja je predložila HS-u. Morate jako dobro slušati što sam rekao. To je bila povreda Poslovnika? To je bila replika. Neću, evo, evo, da idemo brže, neću ni vama dati opomenu i na kraju g. Željko Vrban će govoriti u ime predlagatelja. Izvolite. Dosta, dosta, dosta, dosta, ne dam više nikomu ništa. Izvolite. Tužite me Haagu. Ja ću se pokušati sad kratko referirati na ovo danas izlaganje odnosno našeg godišnjeg izvješća. mi smo svjesni stajališta vlade, stajališta klubova zastupnika da i što nam ukazuje da definitivno treba neke stvari u izvješću promijenit i prilagodit vašim očekivanjima. Kroz raspravu današnju otvorilo se sigurno pitanje viđenja na praćenje tržišta, nadzor tržišta i kako poduzimat mjere za tržište. To je sigurno jedan prostor koji je prepoznat u ovom trenutku jel su se dogodili veliki poremećaji na tržištu. Nisu prije takvi poremećaji na tržištu bili da cijena u nekom kratkom roku na tržištu ode deset puta. Prije su promjene na tržištu bile male, možda su išle do 10% u nekom periodu i ako je bilo nekih ovakih teško je to bilo otkrit. Činjenica je da je ova situacija otvorila svima i da će trebat nešto napravit na praćenju tržišta i mjerama za praćenje tržišta, ali to je dio šire regulative. Znači tu će trebat pogledat kontekst zakona o regulaciji, možda i o tržišnom natjecanju i još nekih drugih podzakonskih akata i da je to jedan prostor u kojem sigurno se treba dalje radit. To je to, ja ne znam šta bi više rekao za današnje izvješće. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu i o tome ćemo glasovati kada se steknu uvjeti što će bit sutra jel da? …/Upadica se